Eins og tilkynnt var á síðasta þingfundi hefur forseta borist dagskrártillaga, svohljóðandi: „Undirrituð gerir það að tillögu sinni, í samræmi við 1. mgr. 77. gr. laga um þingsköp Alþingis, að á dagskrá næsta fundar verði þau dagskrármál sem forseti Alþingis leggur til, að því þó undanskildu að út af dagskrá fundarins verði tekið 382. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, alþjóðlega vernd. Ég óska eftir því að þessi tillaga verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefnda grein þingskapa.“ Undir bréf þetta ritar Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir.

Forseti. Að loknum umræðum um störf þingsins og sérstökum umræðum er á dagskrá þingfundar frumvarp um breytingar á lögum um útlendinga sem hefur það helsta markmið að skerða réttindi fólks á flótta og eru uppi margvíslegar vísbendingar um að efni frumvarpsins brjóti gegn stjórnarskrá og alþjóðlegum mannréttindaskuldbindingum Íslands. Það skýtur afar skökku við, miðað við ástandið í þjóðfélaginu, að stjórnarmeirihlutinn hér á þingi vilji setja þetta mál í forgang. í forgang. Neyðarástand ríkir í heilbrigðiskerfinu og fram undan er mikil dýrtíð vegna verðbólgu sem heimilin eru þegar farin að finna fyrir. Ég tek því undir tillögu hv. þm. Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur og legg til að Alþingi fresti þessu máli og taki fyrir brýnni mál sem þjóðin krefst þess af okkur að leysa.

og það mun koma fram í þeim ræðum sem við munum halda hér á meðan málið er á dagskrá. Það breytir því ekki að það skiptir líka máli þegar gert er samkomulag að maður virði slíkt. Fyrir jól var það hluti af þinghléssamkomulagi að þetta mál færi af dagskrá og yrði sett á dagskrá í upphafi

Herra forseti. Hér er um að ræða mál sem hefur í nokkur ár verið til umfjöllunar og hefur síðan í haust farið í gegnum gríðarlega vandaða vinnu af hálfu þingsins þar sem ýmsum sjónarmiðum hefur til að mynda verið mætt.

og vilji hér í staðinn trekk í trekk taka þingið og dagskrá þess í gíslingu bara af því að það hentar þeim í staðinn fyrir að málið fái að fara í sinn lýðræðislega farveg þar sem fólki gefst kostur á að segja skoðun sína á málinu og greiða atkvæði eftir sinni sannfæringu eins og og reglur kveða á um. Ég mun því ekki samþykkja þessa tillögu. Mér þykir líka vont að sjá sýndarmennsku þess efnis þar sem allir hér inni vita að það er hægt að fjalla um mörg mikilvæg mál í einu hér á Alþingi.

fyrir áramót við stjórnarmeirihlutann og að sjálfsögðu viljum við standa við það samkomulag. Efnislegar umræður eru engu að síður eftir hér í þinginu.

þá er það bókstaflega ástæðan fyrir því að Píratar eru til, þ.e. að standa í vegi fyrir svoleiðis mannréttindabrotum sem þetta mál stendur fyrir. Þannig að þetta er engin sýndarmennska. Við Píratar erum að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að þetta mál klárist eins og það lítur út í dag. dag. Við teljum okkur vera að gera það sem er rétt og ég vil bara að það komi fram í þessari umræðu. Þess vegna er þessi dagskrártillaga hér af því að það er vitað að þetta er umdeilt mál. Það er vitað að það kallar á mikla umræðu. Það er vitað að það er mikil andstaða við málið en samt er það sett í forgang.

Það er dýrara að versla í matinn, dýrara að keyra og heilt yfir kostar miklu meira að vera til í dag en fyrir fáeinum mánuðum. Svo er auðvitað einstaklega blóðugt fyrir fjölskyldur að skoða stöðuna á húsnæðislánunum um hver mánaðamót. Verðtryggðu lánin hækka skarpt þrátt fyrir afborganir. Óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum hafa hækkað um 100.000–150.000 kr. á mánuði og þúsundir heimila bíða þess nú með ótta að tímabil hinna föstu vaxta á húsnæðislánum renni út á þessu og næsta ári með tilheyrandi vaxtarothöggi. Mörg þessara heimila trúðu fagurgala og kosningaloforðum stærsta flokks landsins um að runnið væri upp á Íslandi sérstakt lágvaxtaskeið, að runninn væri upp einhver hliðarveruleiki krónuhagkerfisins þar sem óhætt væri að skuldsetja sig í trausti þess að vextir yrðu lágir um langa framtíð. En auðvitað var það faraldurinn sem olli þessu en ekki nein hagstjórnarsnilld. Lágvaxtaskeiðið, lægstu vextir í sögunni, eins og það var kallað, stóð yfir í heila fimm mánuði, sem er u.þ.b. jafn langt og meðgöngutími sauðfjár, svona til að setja það í samhengi. Verðbólgan núna er ekki séríslenskt fyrirbrigði. Þetta er veruleikinn víða um lönd. Hún er meira að segja ögn lægri, aldrei þessu vant, en í sumum nágrannalöndum en vextirnir eru auðvitað miklu hærri. Þetta er harður íslenskur veruleiki, jafn óumflýjanlegur og harðneskjulegur veturinn. Þessu íslenska samspili krónunnar, vaxta og verðbólgu fylgja svo óhjákvæmilega ýmis bjargráð eins og verðtrygging og óverðtryggðir fastir vextir sem vissulega lina þjáningarnar en draga um leið tennurnar úr vaxtahækkununum sem er ætlað að slá á verðbólguna, fresta verkjunum eins og verkjastillandi gerir. Hagstjórnin á Íslandi gengur nákvæmlega út á þetta, að gefa þjóðinni íbúfen gegn viðvarandi krónískum vaxtabólgum sem hrjá þjóðarlíkamann og hafa gert í áratugi. Ekkert er gert til að ráðast að rót vandans sem er íslenska örmyntin. Þess í stað er fólki talin trú um að þessar svæsnu krónubólgur séu eftirsóknarverður eiginleiki og til marks um sveigjanlegan efnahag. En er það boðlegur málflutningur þegar verkjalausu tímabilin eru ekki lengri en meðgöngutími húsdýranna okkar?

hafa lofað aðgerðum í húsnæðismálum, að bæta húsnæðisöryggi leigjenda, enn frekari uppbyggingu í almenna íbúðakerfinu og uppbyggingu í félagslegu húsnæði. Allt þetta er jákvætt og vonandi tekst sameiginlegt átak aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda á næstu mánuðum að bæta kjör almenns launafólks í landinu, sérstaklega lágtekjufólks og barnafjölskyldna. Verðbólgan er auðvitað orðin ansi há og er leiguverð á húsnæðismarkaði yfir öllum þolmörkum. Nú blasa við verkföll hjá Eflingu og að sjálfsögðu er það réttur launafólks að grípa til aðgerða þegar í nauðir rekur og er það alltaf neyðarúrræði hverju sinni. Það sem mér hefur þótt ómálefnalegt er þegar krafa er gerð um að réttlæta það að mismunun sé gerð í kjarasamningum eftir búsetu fólks. Það vita allir að búsetuskilyrði eru mjög mismunandi eftir því hvar fólk býr á landinu; í dreifbýli, sveit þorpum, bæjum eða í þéttbýli eins og hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er endalaust hægt að draga fram mismunandi kostnað eftir búsetu og það á ekki að etja launafólki saman eftir búsetu. Það eiga að vera sömu grunnlaun fyrir sömu störf. Það er síðan stjórnvalda, sveitarfélaga og fleiri aðila að byggja upp þannig velferðarkerfi að búsetuskilyrði séu sambærilegust með félagslegum jöfnuði, jöfnunaraðgerðum og stuðningi. Láglaunafólk í Eflingu er á lágum launum sem ekki eru boðleg og eru langt frá því að vera í takt við nokkur framfærsluviðmið. Ég óska þeim góðs gengis í baráttu þeirra fyrir betri kjörum og óska þess að launafólk í landinu sýni samstöðu, forystumenn sem og launafólk sjálft.

á hversu lítils við erum megnug gagnvart auknum öfgum í veðurfari þegar öllum flugferðum var aflýst enn á ný þótt það hafi sem betur fer fljótt gengið yfir. Eftir stendur að Ísland mun nú þurfa að glíma við ímyndarvanda sem óeftirsóknarverður áfangastaður yfir vetrarmánuði vegna veðurofsa. Hæstv. innviðaráðherra hefur sagt að hann muni tryggja að jafn löng lokun og átti sér stað á Reykjanesbrautinni í desember gerist ekki aftur. Forseti. Ég leyfi mér að slá því föstu hér í dag að þessu er ekki hægt að lofa. Bílar og vegir, hversu vel búnir sem þeir eru, mega sín í lok dags lítils þegar kemur að auknum veðurofsa og snjóþunga sem honum fylgir. Að vetri fara allir ferðamenn, innlendir sem erlendir, á bílum á alþjóðaflugvöllinn okkar og það er og verður vandamál. Á öllu árinu 2021 féll ekki niður ein einasta ferð með flugvallarlest Gardermoen í Noregi,

Ég vil ekki gera lítið úr þeim metnaðarfullu tillögum sem Vegagerðin og viðbragðsaðilar hafa gert grein fyrir í nýútkominni skýrslu heldur eigum við sannarlega að fagna þeim. En þegar kemur að veðurofsa og bílum þá getum við engu lofað.

Þótt lest kosti er ávinningurinn fyrir Suðurnes og höfuðborgarsvæðið í heild slíkur að það er kominn tími til að vekja verkefnið af löngum dvala. Ein akbraut í viðbót lagar engan vanda því að, herra forseti, lest er best.

Afneitunin virðist ætla að halda áfram. Þess vegna verðum við að ræða það sem skiptir heimilin mestu máli núna. Og auðvitað linnir þessu ekki þegar við erum inni í búðinni og við sjáum verðbólguna í þeim hæðum sem hún er. Ríkisstjórnin gekk á undan með vondu fordæmi

Það er ýmislegt sem ríkisstjórnin hefur haft í sínu vopnabúri til þess að lækka álögur á heimilin, ýmislegt til að létta aðeins undir með heimilum og litlum fyrirtækjum í landinu. En þau tækifæri hefur hún ekki nýtt.

að við sem trúum á samkeppni trúum því að það muni á endanum skila sér í buddu fólksins í landinu, heimilanna í landinu. Það sýnir reynslan og með því að sigta á frelsið, veðja svolítið á frelsið, þá sjáum við líka að heimilunum farnast betur. Heimilin í dag þurfa á þessu að halda, öllum aðgerðum til þess að lækka álögur á heimilin. Við eigum að nýta þær aðgerðir, nýta þau vopn. En það er ríkisstjórnin því miður ekki að gera.

Virðulegi forseti. Ég vil ræða um erfiðu konurnar sem við sem samfélag eigum svo margt að þakka. Orðræðan um erfiðu konuna er þekkt kúgunartæki; gamlar hugmyndir um mismunandi hlutverk og eðli kynjanna, t.d. að tileinka skynsemi körlum en tilfinningasemi konum. Gagnrýni er karllæg og órökvísi er kvenlæg. Karlar eiga heima í atvinnulífinu og konur í þjónustustörfum. Sem betur fer erum við komin langt frá þessum skilgreiningum í nútímanum en betur má ef duga skal. Enn þá heyrum við í umræðunni að á bak við sjálfan forsætisráðherra sé raunverulega einhver karlkyns ráðherra við stjórnvölinn. Það er skömm að slíkum málflutningi. Nýlegt dæmi sýnir okkur að við megum aldrei sofna á verðinum þegar kemur að jafnrétti og kvenvirðingu. Þótt við höfum náð langt í því að segja feðraveldinu til syndanna er stutt í orðræðuna um erfiðu konuna. Ég leyfi mér að vitna í stuðningsyfirlýsingu Samtaka kvenna í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaði á Íslandi, WIFT, með leyfi forseta: „Karlmenn sem gefa gera kröfur til samstarfsfólks eru leiðtogar. Konum er refsað fyrir sömu kröfur. Þær eru jafnvel flokkaðar sem erfiðar að vinna með.“ Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur ötullega stutt við íslenska kvikmyndagerð. Við verðum að gera þá kröfu að þessi stétt sé ekki undanskilin þegar kemur að jafnrétti kynjanna.

Ég ætla að nota þessa stuttu stund mína til að tala um störf þingsins, það mál sem er nú til umræðu sem er um breytingar á lögum um útlendinga.

árum geta haft innviði hér sem gætu tekið á móti 100–150 einstaklingum sem ættu bágt, væru að flýja virkilegar hörmungar og stríð, einstaklingum sem voru sérstaklega handvaldir af þáverandi stjórnvöldum og talið að það myndi ekki ganga frá innviðunum okkar. Við erum að taka núna á móti 50 sinnum fleiri einstaklingum og við erum að gera það vitandi það að innviðirnir okkar eru í molum, algerum molum. Tugir barna, sem við opnum faðminn fyrir og segjum: Komið allir til okkar, hafa ekki enn fengið skólavist. Ég ætla að benda ykkur á að hér er verið að koma fólkinu fyrir í mygluðu húsnæði. Það er verið að tala um tilraunaverkefni til Akureyrar fyrir 350 einstaklinga, 450 einstaklinga í tilraunaverkefni til Hafnarfjarðar og nú það nýjasta: Það er verið að koma þessum einstaklingum fyrir í húsnæði með virkum fíklum á svokölluðu áfangaheimili þar sem helmingurinn af húsnæðinu er fyrir fíkla sem eru í bullandi neyslu. Er það svona sem við þykjumst ætla að standa okkar plikt og virða mannréttindi? Er það með því að halda áfram að flytja inn fátækt og er það með því að ætla ekki að koma sómasamlega fram við þetta fólk? Flokkur fólksins segir nei og það er löngu orðið tímabært að koma með alvöruramma og -reglur utan um þennan viðkvæma málaflokk (Forseti hringir.) þannig að það fari ekkert á milli mála um hvað við erum að tala.

og auðlindanýtingu okkar og hvernig við ætlum að takast á við mikilvæg verkefni í okkar samfélagi.

Við nýtum raforkuna betur ef við náum að hafa betra flutningskerfi raforku og við tryggjum þá líka um leið raforkuöryggi byggðanna. Það er ekki langt síðan 30.000 manna byggð og alþjóðaflugvöllur misstu tengingu við landsnetið. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að huga að þessum málum, hvernig við fjármögnum uppbyggingu þessara innviða, hvernig við tryggjum regluverk svo þessir innviðir fái að byggjast

virki. Allt skiptir þetta máli ef við ætlum að hafa hér öryggismál í lagi, ef við ætlum að halda áfram að byggja upp öflugt efnahagslíf og atvinnu og byggð í landinu. Við verðum að taka þetta alvarlega og við höfum séð nokkur viðvörunarljós síðustu daga.

Í byrjun desember sl. barst mér svar við fyrirspurn minni til fjármála- og efnahagsráðherra um þróun iðgjalda tryggingafélaga á síðustu árum. Almenningur fylgist vel með og tekur eftir þeim hækkunum sem verða hvar sem er í samfélaginu. Fyrirspurnina sendi ég eftir að hafa fengið ábendingar um mikla hækkun frá fjölda fólks. Af þeim tölum sem ég hef fengið er alveg ljóst að iðgjöld tryggingafélaga eru farin að bíta allhressilega í bókhald heimilanna til viðbótar við aðrar hækkanir sem eru að verða í samfélaginu.

um 1.093 millj. kr. á lögboðnum tryggingum og 747 milljónir á frjálsum tryggingum. Þá er ég einnig hugsi yfir gjöldum vegna líf- og sjúkdómatrygginga en sé horft til þess sem fram kemur í svarinu sýnist mér að iðgjöld líf- og sjúkdómatrygginga hafi einnig hækkað umfram verðlagshækkanir. Sú staða má aldrei koma upp, ekki undir nokkrum kringumstæðum, að þurfi fólk að draga saman seglin, draga saman í heimilisbókhaldinu, horfi það til þess að segja upp tryggingum sem þessum. Fyrir mér er það alvarlegt mál mál ef samfélagið er að þróast í þá átt að aðeins þeir efnameiri hafa efni á líf- og sjúkdómatryggingum. Ég tel, út frá þessum gögnum og því svari sem ég hef undir höndum, þörf á að ráðast í úttekt á tryggingamarkaði á Íslandi þar sem farið yrði ofan í saumana á þessum málum og gerður nauðsynlegur samanburður hér á landi við markaðinn annars staðar á Norðurlöndum þegar kemur að gjaldtöku, rekstri félaganna og þeirri lagaumgjörð sem til staðar er og snertir með beinum hætti þá starfsemi sem hér um ræðir.

Þessi réttur er mikilvægur og ég hef því lagt fram frumvarp sem ver börn gagnvart því að ríkið sjálfkrafa skrái þau í trúfélög án samþykkis þeirra sjálfra eða foreldra þeirra eingöngu eftir því í hvaða trúfélagi foreldrar þeirra eru, sem fellur illa að félagafrelsinu.

Þá er í frumvarpi mínu einnig að finna breytingu á núgildandi lögum sem afnemur að við úrsögn úr skráðu trúfélagi skuli beina beiðni um úrsögn til forstöðumanns þess félags sem í hlut á. Sú framkvæmd er augljóslega vond þar sem í vissum tilvikum á úrsögn úr slíkum félögum rætur sínar að rekja til afstöðu þess sem vill yfirgefa félagið til forstöðumanns félagsins eða annarra sem að því standa. Það getur t.d. verið íþyngjandi fyrir einstakling sem hefur orðið fyrir ofbeldi af hálfu fólks innan þeirra félaga að þurfa að leita til sama fólks til þess að segja sig úr félaginu. Einnig er í frumvarpinu kveðið á um þá breytingu að 12 ára börnum er fengið frelsi með því að fá heimild til að ákveða félagsaðild sína í trúfélagi í staðinn fyrir 16 ára eins og kveðið er á um í dag, enda er gert ráð fyrir í núgildandi lögum að 12 ára gamalt barn hafi nægilegan þroska til að hafa skoðun á því í hvaða trú- eða lífsskoðunarfélag það er skráð og mikilvægt að sá réttur barns sé ekki þrengdur af tilefnislausu.

Virðulegi forseti. Á fundum velferðarnefndar í síðustu viku var m.a. farið yfir skýrslu viðbragðsteymis um bráðaþjónustu á Íslandi, núverandi stöðu og framtíðarsýn. Vinnan að skýrslunni hefur nú þegar skilað umbótum og í skýrslunni eru settar fram 39 tillögur að frekari umbótum í bráðaþjónustu á landsvísu. Í stuttu máli telur viðbragðsteymið margvísleg sóknarfæri til að efla og bæta bráðaþjónustu á landsvísu. Tillögurnar snúast um að efla og samræma bráðaþjónustu um allt land, auka samvinnu milli stofnana, skilgreina viðmið og viðbragðstíma, styðja við menntun og þjálfun o.fl. Ein umfangsmesta tillagan er að stofnuð verði bráðafjarheilbrigðismiðstöð þar sem áhersla verði á faglegan stuðning við alla þá viðbragðsaðila sem sinna bráðaþjónustu um allt land, m.a. við sjúkraflutninga og heilbrigðisstarfsfólk í dreifðari byggðum. Þarna eru líka einfaldari tillögur eins og að koma upp miðlægu Íslandskorti með upplýsingum um staðsetningu hjartastuðtækja. Umbótaverkefni sem komin eru í framkvæmd eru t.d. vinna við að fækka komum á bráðamóttöku. Tölur frá Landspítala sýna að það hafi tekist að beina hluta sjúklinga í önnur hentugri úrræði, t.d. með opnun göngudeildar lyflækninga og betri leiðbeiningum um síma þar sem nefnd er betri vegvísun. Þá er unnið að frekari umbótum í vegvísun í heilbrigðisþjónustu þar sem horft er til þess að samræma upplýsingagjöf, auka samvinnu og dreifa álagi á heilbrigðisstofnanir. Þá hefur hæstv. heilbrigðisráðherra þegar ráðstafað tæpum 330 millj. kr. til að bæta tækjabúnað vegna bráðaþjónustu á heilbrigðisstofnunum og heilsugæslustöðvum um allt land. Vinna viðbragðsteymisins er afskaplega mikilvægt innlegg í viðbrögð og þróun heilbrigðiskerfisins til lengri og skemmri tíma, ekki síst núna þegar heilbrigðiskerfi heimsins takast á við nýjan veruleika í kjölfar Covid með fordæmalausri tíðni bráðra öndunarfærasýkinga.

Virðulegi forseti. Ég hef í nokkur skipti notað þennan vettvang til að ræða hér nýjustu árás Rússlands á Úkraínu, árás sem hefur vakið sumar Evrópuþjóðir af værum svefni. Sumar sváfu að vísu enn fastar en aðrar. Ég veit að ég hef skammast áður yfir aðgerðum forystumanna í Evrópu sem eru ábyrgir fyrir þeirri stöðu að álfan varð háð Rússlandi um orku þannig að orkukreppa ríkir nú á meginlandinu og ég geri það aftur og áfram nú þegar böndin beinast að þeim. Þegar tæpt ár er liðið frá nýjustu innrásinni sem kostar Úkraínumenn fjölda mannslífa á hverjum degi hefur ákall þeirra enn aukist um að Þjóðverjar útvegi þeim nauðsynlegan búnað til að verjast. Þjóðverjar hafa verið tvístígandi og það þrátt fyrir að Bretar hafi sent þeim og öðrum skýr skilaboð með ákvörðun sinni um viðbótarstuðning í formi búnaðar. Viðbrögð forystumanna ESB, ekki síst Þýskalands, við innrásinni á Krímskaga og hátterni þeirra. bæði fyrir og eftir, eru forkastanleg og hafa tvímælalaust átt sinn þátt í því að Pútín afréð að láta til skarar skríða. Yfirlýsingar þeirra frá því árásin var gerð í fyrra gáfu góða von um að þeir hefðu lært af mistökum sínum en þeir verða bara dæmdir af verkum sínum. Virðulegi forseti. Ég tek undir með nágrannaþjóðum Úkraínumanna sem eru jú nær ógninni en við. Aðgerðaleysi mun ekki leiða til neins annars en frekari hörmunga og Þýskaland verður að bæta fyrir athafnir en ekki síst fyrir athafnaleysi sitt undanfarin ár. Annars er hætta á að Úkraína verði bara byrjunin á efndum Pútíns á langtímastefnu hans. Herra forseti. Áform hæstv. forsætisráðherra um sérstaka aðgerðaáætlun gegn hatursorðræðu og það að senda okkur þingmenn og opinbera starfsmenn, helst alla, á sérstakt námskeið í þeim efnum hefur vakið nokkra athygli síðustu daga og viku. Sérstaklega er þetta orðið athyglisvert í því ljósi að formaður stærsta stjórnarflokksins hefur lýst því yfir að hann sjái nú lítið vit í þessum æfingum hæstv. forsætisráðherra. En ástæða þess að ég nefni þetta hér í dag er að inn í samráðsgátt stjórnvalda er búið að birta drög að tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun gegn hatursorðræðu fyrir árin 2023–2026, þannig að menn sem hafa þörf fyrir slíkt orðalag þurfa að halda í sér til ársins 2027 sem er einmitt sá sami tími og ríkissjóður á að verða hallalaus, þannig að það er langt í það.

Sérstök vitundarvakningarherferð verði fjármögnuð úr ríkissjóði. Þar á að setja 15 milljónir á ári. Það verða netnámskeið gegn hatursorðræðu

kjörna eða ráðna, á sérstakt námskeið um hatursorðræðu.

forsætisráðherrans í þessu efni. Hann galt við því varhuga og skyldi engan undra hefði maður nú einhvern tímann haldið. Þingmenn verða að vera á varðbergi.

Þetta hlýtur að vera okkur áhyggjuefni. Allir hljóta að vera á móti raunverulegri hatursorðræðu en við höfum séð ótal dæmi um það í öðrum löndum og í gegnum tíðina að þegar búið er að búa til verkfærin, tækin fyrir stjórnvöld til að hafa stjórn á umræðu í krafti þess að verið sé að koma í veg fyrir óæskilega umræðu af einhverjum ástæðum, þá er skilgreiningin jafnan víkkuð út.

einhverjum þingmönnum sínum að greiða atkvæði gegn málinu í trausti þess að þá komi stjórnarandstaðan og hjálpi til við að innleiða vitleysuna.

sem leyfir lögreglumönnum að bera rafbyssur sem hann kallar rafvarnarvopn. Í réttarríki

Ég er mjög hugsi yfir því að heimildin sé eins og hún er í reglugerð, auðvitað byggir hún á lögum en ég er mjög hugsi yfir því að það sé einfaldlega hægt að tilkynna í rauninni að það megi innleiða rafbyssunotkun hjá íslensku Nú hefur hæstv. dómsmálaráðherra sagt í fjölmiðlum og á þingnefndarfundum að honum hafi fundist þetta mjög lengi og menn hafi bara mátt gera sér grein fyrir að þetta yrði gert. Það eru engin rök. Það eru engin rök í lýðræðisríki og það eru engin rök sem halda, enda hefur nú umboðsmaður Alþingis ritað hæstv. dómsmálaráðherra bréf þar sem m.a. er spurt hvaða mat hafi farið fram við þessa ákvörðun. Þar liggur hundurinn vísast grafinn. Svo má auðvitað líka nefna að samkvæmt 6. gr. laga nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, þá flokkast þessi ákvörðun alveg örugglega undir stjórnarmálefni sem eiga heima á ríkisstjórnarfundi, til umræðu þar og samráðs. Ég velti fyrir mér hvert þetta gæti leitt, af því að ef hægt er að leyfa rafbyssur með þessum hætti þá er hægur leikur að leyfa annan vopnaburð.

Virðulegi forseti. Fyrir nokkuð mörgum árum vann ég í grennd við Austurvöll. Á þeim tíma fékk ég mótmæli búsáhaldabyltingarinnar beint í æð. Í kjölfarið tók við ný ríkisstjórn og margar erfiðar aðgerðir til að bæta stöðu ríkissjóðs. Ein af þeim aðgerðum var að þrengja möguleika þolenda ofbeldisbrota til að sækja bætur úr ríkissjóði. Lögin fjalla um lágmark og hámark bóta sem fást greiddar úr ríkissjóði. Niðurskurðurinn fólst í því að lágmarkið var hækkað töluvert sem leiddi til þess að þeir þolendur ofbeldisbrota sem fengu dæmdar bætur undir lágmarkinu gátu ekki lengur sótt þær til ríkissjóðs. Nú þegar rúmlega áratugur er liðinn er búið að afnema allar aðgerðir til að bæta stöðu ríkissjóðs í kjölfar hrunsins nema þessa. Samkvæmt svari við nýlegri fyrirspurn er um helmingur umsókna til bótasjóðs af hálfu þolenda kynferðisofbeldis og heimilisofbeldis, sem óhætt er að segja að sé fólk í afar viðkvæmri stöðu. Það er þyngra en tárum taki að þessi viðkvæmi hópur sé sá eini sem enn er að taka á sig högg vegna bankahrunsins. Það er enn sorglegra í ljósi þess að um er að ræða lágar fjárhæðir og sparnaðurinn óverulegur fyrir ríkissjóð. Við ættum frekar að vera að taka utan um þennan hóp og styðja. Því hef ég lagt fram frumvarp sem lækkar þetta lágmark töluvert til að grípa fleiri þolendur Ég hvet hv. þingmenn til að kynna sér frumvarpið og styðja það þegar það verður tekið fyrir í þingsal.

Nú er það svo að við munum ræða hér útlendingamál hæstv. dómsmálaráðherra í allan dag og næstu daga.

Hæstv. forsætisráðherra boðar í hádegisfréttum breytingar á frumvarpinu en engu að síður eigum við að standa hér, þingmenn, og ræða þetta mál nótt og dag næstu daga með það hangandi yfir að mögulega verði kannski gerðar einhverjar breytingar sem Vinstri græn ætla þá ekki að ræða við okkur fyrr en einhvern tíma seinna. Maður veltir fyrir sér hvort það sé góð ráðstöfun á tíma þingheims að hafa þetta í þessari röð. Við vorum að klára viðbótarumræðu (Forseti

okkur þingmönnum gert ljóst í hverju þær breytingar eru fólgnar ef einhverjar eru. Það gæti sparað einhverja daga í umræðunni ef umtalsverðar breytingar eru yfirvofandi.

og horfi á það hvort kannski þurfi að kalla málið aftur inn í nefndina í miðri umræðu.

Herra forseti. Þetta mál er auðvitað orðið að enn meiri farsa en það var þegar það var lagt fram. Það er búið að boða breytingar á málinu sem við höfum ekki séð, vitum ekki hverjar eru, vitum ekki hvert efni þeirra breytinga er. Það komu gestir fyrir allsherjar- og menntamálanefnd án þess að málið væri tekið aftur inn í nefndina þannig að það er ekki búið að taka á þeim athugasemdum sem þar komu fram í nefndarálitum og annað. Það er alveg ljóst að þetta mál er ekki tilbúið til 2. umr. hér í þingsal.

Það er svo sem hægt að deila um hvernig fólk túlkar þetta orð, sýndarmennska, og hvað það þýðir. En hér inni í þessum sal er stjórnarandstaða og það eru flokkar sem brenna fyrir þessum málefnum og finnst mikilvægt að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, taka þátt í lýðræðislegri umræðu

Það að við nýtum okkur þau verkfæri sem við höfum til þess að reyna að hafa áhrif á málsmeðferð stórra mála — eins og málsins sem við erum að fjalla um í dag, útlendingamálsins,

sem eru hér inni að tala fyrir máli sem þeir brenna fyrir í þeirri von (Forseti hringir.) að þeir geti fengið stjórnarliða til að sjá ljósið og hætta þessum farsa.

og finnst sjálfsagt að stjórnarandstaðan noti þau tæki sem hún vill og noti rödd sína í þessum mikilvæga punkti. En ég stend við þá skoðun mína að mér fellur ekki lýðræðisleg sjálftaka, sem felst í því að krefjast þess trekk í trekk að mál sem fólki hugnast ekki séu tekin af dagskrá.

það sem ég segi sýndarmennsku. Ég sagði að forgangsröðin væri ekki rétt innan stjórnarflokkanna, að takast mætti á við neyðarástandið í heilbrigðiskerfinu, verðbólguna og margt annað áður en þetta frumvarp færi hér í gegn. Það er nákvæmlega stjórnarmeirihlutinn sem hefur það dagskrárvald að setja forgangsröðina. Og þegar kemur að sýndarmennsku þá spyr ég mig: Er það ekki sýndarmennska að láta umræður ganga áfram

mál sem manni hugnast ekki séu á dagskrá eða að reyna að ná þeim af dagskrá. Ég get alveg játað það fyrir hv. þingmanni hér að í gegnum þetta þing fer fullt af málum sem mér hugnast ekki, sem mér hugnast bara alls ekki neitt. En samkvæmt okkar stjórnskipan þá ræð ég því ekki ein og þau fara í gegn. Það er bara þannig. Ástæðan fyrir því að við viljum þetta mál ekki á dagskrá er sú að það er ekki tilbúið.

hvað þá aðgerðum, til að koma í veg fyrir hamfarahlýnun. Verði núverandi aukningu losunar gróðurhúsalofttegunda ekki stöðvuð og svo minnkuð hratt stefnir í að meðalhiti á jörðinni hækki um 2,8°C. Hann hefur Hann hefur nú þegar hækkað um rúmlega 1°C og afleiðingarnar láta ekki á sér standa. Fyrir sjö árum náðist í París samstaða um það mikilvæga markmið að halda hlýnuninni innan við 1,5°C. Það Það er okkur öllum lífsnauðsynlegt ef við viljum ekki festast í vítahring veðurfarsbreytinga sem leiða til óafturkræfra breytinga á lífsskilyrðum á jörðinni, svo vitnað sé beint í stöðumat loftslagsráðstefnu frá 8. desember sl. Þar kemur einnig fram að haldist losun gróðurhúsalofttegunda óbreytt muni meðalhitinn hækka um 1,5°C eftir einungis Forseti. Ekkert okkar vill búa í heimi þar sem meðalhitinn hefur hækkað um 3°C með tilheyrandi afleiðingum; hitabylgjum, þurrkum, uppskerubresti, vatnsskorti, gróðureldum, flóðum og hækkandi sjávarmáli, svo fátt eitt sé nefnt. Þetta er óskemmtileg upptalning en nauðsynleg áminning í þessari umræðu. Einu jákvæðu fréttirnar frá COP27 voru að ákveðið var að setja á fót sérstakan loftslagshamfarasjóð sem kenndur er við tjón og tap, til að fjármagna bráðnauðsynlegar aðgerðir í fátækum ríkjum vegna þeirra loftslagsbreytinga sem þegar eru orðnar. Það er umhugsunarefni hvaða olíu- og gasframleiðendur eru enn í sterkri stöðu á vettvangi loftslagssamningsins, svo sterkri að forseti næsta COP, sem haldið verður í Dubai, er forstjóri hins ríkisrekna olíufélags Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Ég segi eins og maðurinn sagði: Það er ekki hægt að búa þetta til. En snúum okkur að verkefni Íslands. Sjálfstætt landsmarkmið um 55% samdrátt í losun fyrir 2030 er í hættu. Önnur losun sem samið hefur verið um er innan viðskiptakerfis ESB en engar upplýsingar liggja fyrir um hlutdeild Íslands í þeim samdrætti. Í stöðumati loftslagsráðs kemur fram að markmiðið um 55% samdrátt í losun sé orðið verulega tvísýnt eða eins og þar segir, með leyfi forseta: „Um bæði markmiðin gildir, að óútfært er af Íslands hálfu hvernig þeim skuli náð. Loftslagsráð hefur áður bent á að markmið Íslands um samdrátt í losun séu óljós. Þau eru enn óljós.“ Ofan á Þau eru enn óljós.“ Ofan á þetta bætist að nýbirt gögn Hagstofunnar sýna að heimilin greiða meiri hluta umhverfisskatta hér á landi eða 59%, eitt hæsta hlutfall í Evrópu. BSRB hefur nýlega vakið athygli á þessu. Árið 2020 greiddu íslensk heimili 32 milljarða kr. í umhverfisskatta, en atvinnulífið og erlendir aðilar 22 milljarða kr. Það er í engu samræmi við losunina því að atvinnulífið ber ábyrgð á tæplega 90% losunar hér á landi en heimilin tæplega 10%. Þessar staðreyndir sýna okkur svo ekki verður um villst að þörf er á því að gera kerfisbreytingar í atvinnulífinu og minnka áhersluna á baunatínsluna sem endurspeglast í skattlagningu almennings. Það væri í anda réttlátra umskipta. Hæstv. forseti. Við stöndum frammi fyrir risastóru verkefni. Það er flókið en það er gerlegt. Það sem til þarf er skýr pólitísk sýn ásamt aðgerðaáætlun sem er bæði mæld í tíma og aðgerðum og stenst og um það hvernig við náum þeim markmiðum sem sett hafa verið og við þurfum líka gegnheilan pólitískan vilja til að fjárfesta margfalt í lausnum og kerfum sem gera okkur óháð jarðefnaeldsneyti. Við erum í einstakri stöðu og okkur ber að nýta hana. Því spyr ég hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra:

Það er alltaf vel við hæfi að ræða loftslagsmál hér á Alþingi, eins og reyndar í samfélaginu öllu. Um leið og ég þakka málshefjanda hv. þm. Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir frumkvæðið að umræðunni vil ég taka fram að ég mun nálgast umræðuna með þeim hætti að ræða stuttlega heildarmyndina í þessum málum áður en ég sný mér að því að svara spurningum hv. þingmanns. Ég tel það hreinlega nauðsynlegt að ræða hvert við ætlum okkur og hvað hefur áunnist síðastliðið ár. Ísland er meðal þeirra ríkja sem hafa sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. Við fylgjum þar Evrópusambandsþjóðunum og Noregi og eru markmiðin meðal þeirra metnaðarfyllstu sem sett hafa verið fram á alþjóðavettvangi og í samræmi við markmið Parísarsamningsins. Auk þessara alþjóðlegu skuldbindinga setti ríkisstjórnin sér enn metnaðarfyllri sjálfstæð markmið um kolefnishlutleysi 2040 og að við verðum fyrst þjóða óháð jarðefnaeldsneyti. Það er ekkert leyndarmál að ég hef lagt á það höfuðáherslu frá því að ég tók við þessum málaflokki að við beinum kröftum okkar að því að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur fremur en að leggja áherslu á að setja ný markmið. Í því samhengi er gott að skoða síðasta sjálfstæða markmið ríkisstjórnarinnar, þ.e. sem er næst okkur í tíma. Við settum okkur markmið um 55% samdrátt í losun á beina ábyrgð Íslands fyrir 2030. Til að ná því markmiði þurfum við að draga saman losun um 1,3 milljónir tonna á næstu sjö árum. Það er ekkert smáræði. Meginþorri þessarar losunar er í samgöngum á landi. Við þurfum því að hlaupa ansi hratt í orkuskiptum til að ná þessu markmiði. Á síðasta ári stigum við gríðarlega mikilvægt skref þegar kemur að orkuskiptunum, við rufum níu ára kyrrstöðu með samþykkt 3. áfanga rammaáætlunar. Við kláruðum aflaukningarfrumvarpið sem heimilar stækkun á virkjunum í rekstri og einfölduðum styrkjaumhverfi til umhverfisvænnar húshitunar. Nú stendur yfir endurskipulagning umhverfisráðuneytisins og undirstofnana þess með það fyrir augum að vera betur í stakk búin að ná þessum gífurlega háleitu markmiðum.

António Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, skrifaði m.a. grein um þetta í íslensk blöð fyrir ekki löngu síðan, að ef heimsbyggðin ætli að ná grænum orkuskiptum þurfi þjóðir heimsins að leggja kapp á að einfalda leyfisveitingaferlið í grænni orkuframleiðslu. Síðastliðið haust setti ég á fót teymi sem vinnur nú náið með atvinnulífinu að skilgreiningu, undirbúningi og innleiðingu áfangaskiptra losunarmarkmiða fyrir hvern geira atvinnulífsins.

Ég bind miklar vonir við þetta samvinnuverkefni stjórnvalda og atvinnulífsins enda er það augljóst að við munum ekki ná þeim árangri sem við ætlum okkur án þess að allir aðilar vinni saman. Vinnuáætlun ráðuneytisins gerir ráð fyrir að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum verði uppfærð í kjölfar geirasamtalsins. Varðandi stofnun og þátttöku Íslands í alþjóðlega hamfarasjóðnum, sem ákveðið var að stofna á COP27, er vert að taka fram að enn á eftir að útfæra allt regluverk sjóðsins, þar með talið úthlutunarreglur og hvernig hann er fjármagnaður. Við munum taka ákvörðun um framlög til sjóðsins þegar reglur sjóðsins liggja fyrir og þá í samhengi við framlög okkar til alþjóðlegra loftslagsmála, svo sem aðlögunarsjóðsins og græna loftslagssjóðsins.

Virðulegi forseti. Ég hlakka til að hlusta á innlegg hv. þingmanna hér í þessari mikilvægu umræðu. Virðulegur forseti. Þegar talað er um loftslagsmálin í heiminum er mikilvægt að skoða heildarmyndina og stöðu Íslands í samhengi hlutanna á heimsvísu. Bandaríkin losa 5 milljarða tonna af koltvísýringi á ári. Þar hefur náðst fram samdráttur en fyrir tæpum 20 árum var losunin 6 milljarðar. Þeirra hlutdeild í losun á heimsvísu er 13,5%. Kína losar 11 milljarða tonna á ári af koltvísýringi. Losun koltvísýrings í Kína vex í veldisvexti ár frá ári og er eina frávikið síðustu hálfa öldina þegar framleiðsla dróst saman vegna Covid-19. Þeirra hlutdeild í losun á heimsvísu er 30,9%.

Hlutdeild okkar á heimsvísu er því 0,01%. Það þýðir að Ísland losar eitt af hverjum 10.000 tonnum sem mannkynið losar af koltvísýringi á ári. Af framangreindu má vera ljóst að innlend stefnumótun í loftslagsmálum hefur enga þýðingu hvað hlýnun jarðar varðar en það þýðir ekki að Ísland eigi ekki að standa við skuldbindingar sínar á alþjóðavettvangi. Við eigum að gera það og við eigum að fara í orkuskipti eins og við best getum með okkar innlendu orkugjafa, græna orkugjafa. Það er það sem skiptir máli. Við getum dyggðaskreytt okkur út í hið óendanlega en það mun ekki skipta neinu máli þegar öllu er á botninn hvolft. Það eru bandarísk stjórnvöld og kommúnistaflokkurinn í Kína sem hafa völdin í þessum efnum. Því má ekki gleyma að stór hluti innlendrar losunar á koltvísýringi er til kominn vegna reksturs álvera. Eftirspurnin eftir álinu myndar verðið og ef ál er ekki framleitt hér á landi með okkar grænu orku þá finna framleiðendur aðra staði fyrir álver.

Ég vil þakka þessa umræðu um markmið Íslands í loftslagsmálum og niðurstöður loftslagsráðstefnunnar. Stjórnvöld hafa sett metnaðarfullt markmið í loftslagsmálum um 55% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 og að Ísland verði kolefnishlutlaust 2040 og þá óháð notkun jarðefnaeldsneytis. Markmiðin eru skýr og við erum í einstakri aðstöðu til að ná þeim. Aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum er safn aðgerða sem unnið er að til að ná markmiðunum. Þær eru ólíkar, raunhæfar, nauðsynlegar og skipta máli en þurfa auðvitað að þróast. Árangurinn ræðst svo af því hvernig til tekst með samvinnu, eins og raunar á svo mörgum sviðum, samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs, samvinnu ólíkra atvinnugreina, samvinnu stjórnvalda og háskóla um nýsköpun, samvinnu heimila og atvinnulífs og svo mætti lengi telja. Það er mikill metnaður hjá atvinnulífinu sem skilar okkur mjög langt í áttina að þessum markmiðum. Í minni heimabyggð hefur útgerðin t.d. náð miklum árangri í að draga úr útblæstri síðustu ár og það er liður í hagkvæmum rekstri að gera enn betur. Skógarbændur vinna að bindingu kolefnis og sjálfbærri nýtingu íslensks timburs. Með öðrum orðum, atvinnulífið er á tánum en stjórnvöld þurfa áfram að uppfæra aðgerðir, stefnumótun, upplýsingaöflun og miðlun upplýsinga til stuðnings atvinnulífinu. Þar koma inn aðgerðir eins og umbótavinna varðandi bókhald, loftslagsbókhald landnotkunar og hvernig umgjörð við ætlum að skapa rafeldsneytisframleiðslu á Íslandi. Hæstv. forseti. Við hljótum t.d. að stefna á að rafeldsneytisnotkun íslenskra skipa komi frá endurnýjanlegum orkugjöfum á Íslandi. Við þurfum fleiri vörður á leiðinni þangað.

Samþykktin markar sigur í langvinnri og erfiðri baráttu, sérstaklega hjá litlum og viðkvæmum ríkjum, og er mikilvægt skref í átt að réttlæti í loftslagsmálum. Engu að síður er mikilvægt að hafa í huga, eins og hæstv. ráðherra benti á, að þessi sjóður verður ekki starfhæfur fyrr en eftir mörg ár og hvað þá að hann verði fjármagnaður. Tap og tjón í sinni víðustu skilgreiningu nær yfir öll neikvæð áhrif loftslagsbreytinga, þar með talið veðurhamfarir eins og fellibylji og flóð en líka hægfara þróun eins og hækkandi hitastig og súrnun sjávar. Umfang taps og tjóns af völdum loftslagsbreytinga mun aukast og er sjóðnum því ætlað að breikka og innleiða nýstárleg fjármögnunartæki til að hjálpa þróunarlöndum að mæta kostnaði. Í kjölfar eldgossins í Vestmannaeyjum 1973 og snjóflóðanna í Neskaupstað árið 1974 komum við Íslendingar á fót kerfi viðlagatryggingar sem húseigendur greiða fyrir. Þótt tryggingar af þessu tagi séu fjármagnaðar að hluta til með iðgjöldum þurfa flest hamfaratryggingakerfi á einhvers konar ábyrgð eða stofnfjárframlagi frá hlutaðeigandi stjórnvöldum að halda.

viðlagatryggingum og ábyrgðum sem ríkisstjórnir gefa út. Á þessu sviði gæti Ísland haslað sér völl, sér í lagi í samvinnu við önnur smáríki og eyjaþjóðir en þau gleymast oft í alþjóðaumhverfinu af því að það sem stóru þjóðirnar skilgreina sem lítið áfall eru oft stórhamfarir

Ég vil nýta tíma minn í dag til að ræða um það sem við getum kannski kallað afsprengi þeirrar leiðar sem við erum á í átt að grænu samfélagi en það er grænþvottur. Áform um vindmyllugarða allt í kringum landið hafa ekki farið fram hjá neinum og sjáum við fjölda aðila, opinbera og í öðrum geirum, bjóða sig hása í von um hlutdeild í þeirri rússnesku rúllettu sem samvist íslenskrar náttúru og erlends stórkapítals Undir eru lagðar auðlindir þjóðarinnar og víðerni án þess að hugað sé að framtíðinni. Hér þarf að beisla vindinn eins og vatnið og teyma náttúruöflin við hæl til að standa undir þeirri gríðarmiklu orkuþörf sem fjöldi fólks telur fámennt eyríki í Norður-Atlantshafi þurfa á að halda. En hvers vegna er ég að ræða um vindorku þegar verið er að ræða skuldbindingar Íslands og COP27? Jú, það er stóra samhengið. Umræðan um loftslagsvána verður að innibera og umbera náttúruna. Ég vitna til orða Auðar Önnu Magnúsdóttur, framkvæmdastjóra Landverndar, með leyfi forseta, en hún skrifaði um dag náttúrunnar á COP27: „Augljóslega gengur ekki að leysa eina krísu með annarri krísu. Ef loftslagskrísan er leyst með aðgerðum sem eyða náttúru og skaða vistkerfi verður mjög stutt í næstu krísu sem ógnar framtíð mannkyns.“ framtíð mannkyns.“ Það er því ekki að tilefnislausu að ég vek máls á þessu. Hér á landi þurfum við bætta nýtingu auðlinda, endurhugsa orkunotkun þungaiðnaðar en ekki hoppa á grænþveginn vindorkuvagninn.

Forseti. Í upphafi árs setjum við okkur gjarnan markmið og það er þess vegna viðeigandi að eiga umræður um markmið hér í þessum sal í janúarmánuði. Við sem höfum reynslu af fagurgala janúarmánaðar vitum þó líka að til að ná markmiðum fram þarf aðgerðir. Það er ókosturinn við áramótaheitin, þeim fylgir vinna, það þarf fókus, það þarf tímalínu og í einhverjum tilvikum þarf að forgangsraða fjármunum. Það þarf að hætta einhverju til að geta gert meira af einhverju öðru. Handahófskennt dæmi hér er að markmið um að léttast um 10 kíló næst ekki af sjálfu sér, jafnvel þó að frá þessu markmiði sé sagt, jafnvel opinberlega, og það getur sá þingmaður sem hér stendur staðfest. En svona eru markmið Íslands í loftslagsmálum. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur margsinnis greint stoltur frá metnaðarfullum markmiðum ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum en staðreyndin er sú að aðgerðirnar, fókusinn, tímalínan og fjármögnunin fylgir einfaldlega ekki. Þessi markmið eru þess vegna jafn líkleg til að nást fram og hjá manneskju sem lýsir því yfir, jafnvel í votta viðurvist, að hún ætli sér að missa 10 kíló en breytir síðan í engu lifnaðarháttum, ekki mataræði eða hreyfingu. Ég styð markmið íslenskra stjórnvalda heils hugar en ég hef miklar áhyggjur af því hversu illa gengur að fá fram skýr svör um aðgerðir og reyndar líka um það hver markmiðin eru. Forsætisráðherra sagði í desember 2020 að hlutdeild Íslands í 55% markmiði ESB gæti verið á bilinu 40–45% samdráttur. Síðan þá heyrum við ekki þessa tölu eða hver talan á að vera. Við heyrum talað um samflot við Evrópusambandið og Noreg. Norðmenn hafa lýst því yfir hvert markmiðið er af þeirra hálfu. Af hverju hefur ríkisstjórnin ekki gefið það upp skýrt hvert sjálfstætt markmið Íslands er í þessum efnum?

Ég sagði þar í panel að þarna væru menn komnir saman í 27. lokatilraun til að bjarga heiminum og alltaf væri þessi heimsendir svona sex til átta ár fram undan okkur. En það sem mig langar að segja hér í þessari fyrri ræðu minni í umræðunni er að lýsa uppákomu sem ég varð vitni að og við þingmennirnir sem þar sátum í tengslum við fund Alþjóðaþingmannasambandsins, IPU,

Síðan leið og beið, fundurinn hafði sinn gang og þegar styttist í lok hans kemur einhver kontóristi frá IPU og les töluvert miklar breytingar á ályktuninni sem voru þeirrar gerðar að það var alveg fráleitt að maður gæti einu sinni leyft sér að sitja hjá heldur var ætlun mín að taka umræðu um þetta og greiða atkvæði gegn ályktuninni eins og hún lá fyrir.

Ég hef aldrei orðið vitni að öðrum eins vinnubrögðum. Og það að verða vitni að þessu með slíkum hætti hjá Alþjóðaþingmannasambandinu fær mann til að velta fyrir sér með hvaða hætti eitt og annað á sér stað í pylsugerðinni,

hafi að einhverju marki litast af þessum vinnubrögðum IPU, alla vega hvað sýn mína varðar á þessi mál.

Þar var rætt töluvert um tap- og tjónasjóðinn og þar flutti Sherry Rehman, loftslagsráðherra Pakistan, kannski áhrifamestu ræðuna. Hún sagði frá undangengnum hamfaraflóðum í landinu, flóðum sem vísindamenn telja nánast öruggt að stafi af loftslagshlýnun. Hún sagði að 2.000 manns hefðu látist, flóðin hafi haft áhrif á 33 milljónir manna, 2.200 skólar skemmst og auk þess séu hundruð heilbrigðisstofnana skemmdar eða ónýtar, 13.100 km af vegum, 431 brú ónýt og mikið af búfénaði drepist, á aðra milljón. Fólkið flykktist inn í borgirnar þar sem enginn matur er og ekkert húsaskjól að finna. Hún bendir á að loftslagsbreytingarnar séu ekki aðeins fræðilegur möguleiki heldur blákaldur og nöturlegur veruleiki, m.a. í Pakistan, og verði ekki brugðist hratt við og af öryggi muni önnur lönd lenda í því sama. Fjarvera stóru iðnríkjanna frá þessu fundi var sláandi, rétt eins og þeim komi ekki þessar hörmungar við og þau beri engin ábyrgð. Þá er nærtækt að vitna til lokaorða pakistanska loftslagsráðherrans sem sagði: Það

Virðulegi forseti. Hér ættum við að skiptast á skoðunum um loftslagsmál sem oftast, enda taka þau orðið mikið pláss, ekki bara í nýjum stjórnarsáttmála heldur í huga og hjörtum Íslendinga og því yngri, þeim mun meira pláss.

Við ræðum gjarnan um metnaðarfull markmið okkar Íslendinga í loftslagsmálum og þau eru mjög metnaðarfull og það þrátt fyrir þá staðreynd að ef allar þjóðir væru eins og við þegar kemur að loftslagsmálum þá værum við ekki að glíma við alheimsloftslagsvanda. En við ræðum kannski minna um raunhæfar leiðir til að ná þessum metnaðarfullu markmiðum og þar skipta orkuskiptin höfuðmáli. Þar þurfum við heldur betur að bretta upp ermarnar, framleiða meiri orku, einfalda regluverk og skipuleggja og bæta flutning. Hæstv. ráðherra hefur blessunarlega verið skýr þegar kemur að þessum málum. Orkuskiptin munu ekki stranda á honum. En aðgerðirnar, leiðirnar til að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum eru fleiri. Við þurfum að auka loftslagstengda fjárfestingu, fjölga störfum með áherslu á græna nýsköpun, aukna framleiðni og virkjun hugvits til þess að stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda, hringrásarhagkerfi og kolefnishlutleysi. Það er því sönn ánægja og áskorun að fá að gegna formennsku í Græna dreglinum, stýrihópi um loftslagstengd græn nýfjárfestingarverkefni. Virðulegi forseti. Eins og ég nefndi áðan er loftslagsvandinn alheimsvandi og verkefnið því sameiginlegt. Það gleymist stundum, t.d. þegar rætt er um að flytja framleiðslu milli landa til að fegra bókhald og ná landsmarkmiðum. Það yrði sannarlega skammgóður vermir enda veltur árangurinn á heimsvísu á samstarfi allra ríkja. Ég þakka hv. þm. Þórunni Sveinbjarnardóttur aftur fyrir að hefja þessa umræðu og öðrum fyrir góð innlegg í þarfa umræðu.

Kyoto-tímabilinu lauk 2020 og verður gert upp í ár, 2023. Tímabil Parísarsamkomulagsins hófst árið 2021 og er til ársins 2030.

Losun á ábyrgð stjórnvalda er sú sem ríkið og íbúar eru ábyrgir fyrir. Hún var óbreytt milli áranna 2017 og 2018. Langmest losun er frá orku og stórt hlutfall, um helmingur, er frá vegasamgöngum. Útilokað er að við stöndum við skuldbindingar okkar samkvæmt Parísarsamkomulaginu og við þurfum líklega að kaupa kolefnislosunarheimildir fyrir milljarða, ef ekki tugi milljarða.

Virðulegi forseti. Eins og ég kom inn á í minni fyrri ræðu er árangur í loftslagsmálum samvinnuverkefni. Því eru grænir hvatar til atvinnulífsins og til grænnar nýsköpunar sem ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á þýðingarmiklir en auðvitað ekki síður frumkvæði sem kemur frá fyrirtækjum um land Það eru t.d. frábærar fréttir að stefnt sé að framleiðslu kolefnishlutlausrar steypu og að í þróun sé tækni sem mun valda stökkbreytingu varðandi losun kolefnis frá álverum, svokölluð óvirk rafskaut. Með notkun þeirra yrði kolefnislosun við rafgreiningu súráls úr sögunni og þannig mætti minnka losun koltvísýrings á Íslandi um allt að 30%. Þá er mikilvægt að horfa til þess að öll ræktun bindur kolefni í gróðri. Auk þess dregur ræktun gróðurlítils eða rofins lands úr losun kolefnis frá landi út í andrúmsloftið þannig að ef rétt er á haldið gætu íbúar í dreifbýli nýtt landið sem þeir hafa til umráða til kolefnisbindingar og þar með skotið viðbótarstoðum undir afkomumöguleika sína. Ásókn í land til kolefnisbindingar er samhliða þessu að aukast þannig að þetta gæti eins farið á þann veg að íbúar í dreifbýli geti ekki keppt um land og atvinnutækifæri. Einmitt þetta atriði kallar á skýra stefnu og betri þekkingu á bókhaldi landnotkunar en ég var einmitt að leggja fram fyrirspurnir til hæstv. ráðherra varðandi það málefni. Viðarnytjar þarf líka að þróa áfram hér á landi, þar er þegar verið að auka sjálfbærni einstakra byggða og styrkja hringrásarhagkerfið með kyndistöðvum og afurðavinnslu. Margt fleira væri hægt að nefna eins og kolefnisbindingu með Carbfix. Carbfix. Að lokum vil ég nefna að við Íslendingar þekkjum mikilvægi hamfarasjóða eins og ofanflóðasjóðs og náttúruhamfaratrygginga og eigum því ýmsu að miðla inn í alþjóðlegan hamfarasjóð og samstarf í kringum hann.

Virðulegi forseti. Eitt helsta framlag núverandi ríkisstjórnar til að takast á við loftslagsvandann hafa verið sérstakar ívilnanir til að styðja við kaup á fólksbílum sem eru að öllu leyti eða að hluta knúnir rafmagni. Þessar ívilnanir virðist hafa virkað afar vel, svo vel raunar að á síðasta ári voru 12.000 fólksbílar nýskráðir umfram afskrifaða. Samkvæmt tölfræði Umhverfisstofnunar voru fleiri nýir fólksbílar skráðir sem ganga fyrir bensíni eða dísil en allir bílar sem voru afskrifaðir. Samkvæmt Hagfræðistofnun Háskóla Ísslands nýttust þessar ívilnanir einna helst fólki með meðaltekjur og yfir við kaup á bíl númer tvö eða jafnvel þrjú á heimili. Þannig er ljóst að allir rafmagns- og tengiltvinnbílarnir voru hrein viðbót og stemma því hvorki stigu við fjölgun bíla í vegakerfinu né stuðla að því að ná markmiðum ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum.

en neyðumst til að skera niður og draga úr þjónustu. Þegar sáttmáli um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu var undirritaður var búist við að borgarlína yrði byrjuð að keyra í dag. Raunveruleikinn er sá að það virðist vera jafn langt í að byrjað verði að keyra núna og þegar sáttmálinn var undirritaður. Uppbygging innviða til rafhleðslu hefur heldur ekki verið næg og þörf er á margföldun ef styðja á með fullnægjandi hætti við núverandi fjölda rafbíla og tengiltvinnbíla.

Frú forseti. Ég vil byrja á að taka undir með þeim sem hafa sagt það að þetta sé mikilvæg umræða sem fer hér fram í dag. Ísland á að sjálfsögðu að vera forysturíki þegar kemur að loftslagsmálum og þó að við séum kannski ekki stór í samhengi milljóna- eða milljarðaþjóða þá skiptir það máli að vera með stefnu og að framfylgja henni og vera þannig trúverðug rödd þegar við erum að tala fyrir því að aðrar þjóðir eigi einnig að uppfylla markmið. Það er ógnvænlegt hvernig

það er engu að síður markmið Íslands að þar viljum við vera og við eigum að halda því áfram og þangað eigum við að stefna og frá þessu má ekki hvika. Við þurfum að draga úr losun og við þurfum að halda áfram að uppfæra okkar aðgerðaáætlanir. Ég er sannarlega sammála hæstv. ráðherra í því að á sama tíma þurfum við auðvitað að halda áfram eins og við erum að gera, að fylgja því eftir að það sem við höfum ákveðið að gera raungerist og á þeirri leið erum við og þar eigum við að halda áfram. lokum: Alþjóðlegur hamfarasjóður er mikilvægur og að sjálfsögðu á Ísland að taka þátt í honum og mér finnst að við eigum að leggja á hann áherslu

Eftir því sem mér skilst er um áratugur síðan endurheimt votlendis fékkst viðurkennd af Sameinuðu þjóðunum sem mótvægisaðgerð í loftslagsmálum. Ég nefni þetta því mér bárust í gær svör matvælaráðherra við skriflegri fyrirspurn sem ég lagði fram um endurheimt votlendis á ríkisjörðum. Ég hvet þingmenn til að skoða þessa fyrirspurn. Samtals er þekja framræsts votlendis á jörðum í eigu ríkisins um 18.000 hektarar. Ég spurði hversu mikið af þessu votlendi ríkið hefði endurheimt og tölurnar finnst mér segja nokkra sögu, en af þessum 18.000 hekturum Í svari ráðherra segir að áhugi og geta sé til staðar til að fara í frekari endurheimt votlendis á jörðum í eigu ríkisins og að Landgræðslan og Framkvæmdasýslan eigi í samtali um aðgang að fleiri jörðum í þessum tilgangi, og er það vissulega jákvætt. En hér þarf auðvitað líka að benda á að samhliða þessum tölum, þ.e. að árangurinn allur sé 80 hektarar, er staðreyndin jafnframt sú enn er verið að grafa skurði til að ræsa fram votlendi. Í því sambandi held ég að þurfi að benda á að þetta sé enn staðan en jafnframt

Frú forseti. Ég vil í seinni ræðu minni koma örstutt inn á samhengi hlutanna og það hversu ómarkviss umræðan á heimsvísu virðist oft verða. Ég vil fagna því sérstaklega sem fram kom í svari hæstv. umhverfisráðherra hér við byrjun umræðunnar, að það yrði tekin afstaða til þátttöku í sjóðnum þegar regluverk hans lægi fyrir. Mig óaði við svörum hæstv. ráðherra fyrst eftir ráðstefnuna þar sem var hægt að lesa út úr þeim að Ísland tæki þátt í sjóðnum, sama hvernig samþykktir hans litu út. Það er ekki forsvaranleg meðferð á fjármunum hins opinbera að nálgast mál með þeim hætti þannig að nú er þó komin pressa á að menn sýni alla vega samþykktirnar áður en fjármunir renna þar inn. Í umræðunni í Egyptalandi

Þetta er af sama meiði og fjármálastofnun sem eyðir öllu sínu markaðsfé í að útskýra það hversu góð og vistvæn hún er og fylgi markmiðum í í loftslagsmálum af því að annars sökkvi allt í sæ, en á sama tíma lánar hún 40 ára lán til kaupa á einbýlishúsum á sjávarjörðum. Það fer ekki saman einhvern veginn það sem fólk og fyrirtæki oft á tíðum eru að segja og það sem er verið að gera. Ég vil, eins og ég segi, fagna þessari afstöðubreytingu hæstv. ráðherra að það skuli í öllu falli bíða eftir að sjá með hvaða hætti þessi tap- og tjónsjóður verður formaður áður en íslensk stjórnvöld skuldbinda sig til framlagningar fjármuna í hann.

ekki var hægt að lýsa því hvernig við ætluðum að ná 55% samdrætti fyrir 2030. Ég skil það þannig að afrakstur geiranálgunarinnar, loftslagsvegvísarnir, þurfi fyrst að koma fram og síðan verði aðgerðaáætlunin uppfærð í framhaldinu. Ég velti fyrir mér hversu langan tíma það megi taka að mati hæstv. ráðherra. Það er einnig ekki alveg víst hvort Ísland ætlar að taka þátt í fjármögnun hamfarasjóðsins. Ég geri mér grein fyrir því að það á eftir að skrifa úthlutunarreglurnar en það er mjög mikilvægt að gefa siðferðilegt, skýrt merki um það að við séum tilbúin til að axla ábyrgð þar eins og annars staðar í þessum málum. Það er auðvitað þannig, frú forseti, að smæð hagkerfisins hér, þær náttúruauðlindir sem við búum yfir og sveigjanleiki þess kerfis sem við búum við gefur okkur forskot. Það gefur okkur forskot í loftslagsmálum og það gefur okkur forskot til þess að sýna með góðu fordæmi hvað er hægt að gera. Það hefur siðferðilega þýðingu í samtalinu um það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og koma í veg fyrir hamfarahlýnun og það skiptir máli að fullvalda ríki sem er aðili að loftslagssamningnum geri það eins og best verður á kosið, ég tala nú ekki um eitt ríkasta land í heimi. Ég vona að hæstv. ráðherra nái að svara spurningum mínum betur. Það er því miður þannig, eins og loftslagsráð hefur bent ítrekað á, að markmið okkar og útfærsla þeirra eru óljós

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir umræðuna og ég vona að hún verði eins oft og mögulegt er hér í sölum þingsins. Mér finnst umræðan vera að þróast í rétta átt. Þá er ég að vísa í það að menn séu komnir á þann stað að átta sig á því að það verði að fara saman hljóð og mynd. Og af því að ég er hér hvattur til dáða þá hvet ég líka hv. þingmenn til dáða þegar kemur að loftslagsmálum. Það verður að fara saman hljóð og mynd.

því að við þurfum á öllu okkar hugviti að halda og við þurfum samstöðu allra til þess að ná þessum háleitu markmiðum. Ég vonast til þess, virðulegi forseti,

sem aldrei fyrr að geta gert það.

þetta ræksni, þetta útþynnta og örvilnaða frumvarp, þessi svokallaða málamiðlun milli skynsemishyggju og fullkominnar vitleysu, þetta sýnishorn yfirgefinna áforma umvafið afsökunum og kerfisflækjum, þessi uppgjöf. Við höfum rætt þetta ítarlega hér í þinginu og stefnir í ítarlega umræðu enn á ný. Þó gerir þetta mál eiginlega ekkert, a.m.k. mjög lítið, til að takast á við umfang þess vanda sem við er að eiga. Þetta er óskaplega aumt og meira að segja nú í fimmtu tilraun kemur á daginn að í vinnu nefndarinnar hefur málið enn verið þynnt út miðað við nefndarálit meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Hafði þó meginatriðið verið tekið út úr málinu á milli fjórðu og fimmtu framlagningar, væntanlega í von um að þá yrði auðveldara fyrir ríkisstjórnina að koma málinu í gegn,

mál frá Vinstri grænum, fljóta hér í gegn og hv. þingmenn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks loka augunum og láta eins og þeir sjái ekki hvað er að gerast.

þótt lítið sé orðið eftir af því, verður nú að segjast. Og þótt það segi hér í nefndarálitinu, sem ég mæli fyrir, að við leggjum til að málið verði samþykkt þá fór ég að hafa efasemdir eftir að hafa hlustað á og lesið nefndarálit meiri hlutans, efasemdir um hvort þetta væri yfir höfuð til bóta því að þarna er enn verið að auka á flækjurnar og gera kerfið á margan hátt jafnvel enn óskilvirkara en nú er. Aðstæður kalla á grundvallarendurskoðun útlendingalöggjafarinnar á Íslandi. Nú er ásókn í hæli á Íslandi líklega orðin sú mesta í Evrópu, Evrópu, er að líkindum orðin hlutfallslega tífalt meiri en til að mynda í Danmörku og Noregi og innviðirnir ráða ekki við þetta. Meira að segja ríkislögreglustjóri sá ástæðu til þess að vara við því að innviðir réðu ekki við þennan mikla straum.

Í þeim breytingum sem nú birtast í nefndaráliti meiri hlutans er að finna eitt og annað sem þarf að huga verulega að og velta fyrir sér hvort sé til bóta eða ekki. ætla að nefna dæmi. Þar er gert ráð fyrir ýmsum undantekningum, hvers konar undantekningum, allt til þess fallið að flækja málið, en það er sérstaklega fjallað um börn. Í ráðherratíð minni fór ég í heimsókn til Líbanon og Möltu til að kynna mér flóttamannavandann af eigin raun. Þar fékk maður að hitta fólk sem starfar við þetta alla daga og heyra álit þess beint, ekki það sem það segir í viðtölum eða opinberlega en bara raunveruleikann. Eitt af því sem við vorum sérstaklega vöruð við, Íslendingar, var að hafa sérstakar reglur um börn.

Þessir sérfræðingar sem vinna við þetta alla daga bentu á að Vesturlönd væru að setja börn víða um heim í verulega hættu með því að hafa sérstakar undanþágur og þar með sérstaka hvata til þess að börn séu send af stað í hættuför,

eða hneppa þau í einhvers konar ánauð eða þrælkun, fara a.m.k. með þau í mikla hættuför. Við fengum að heyra þessa viðvörun: Ekki vera að búa til þennan hvata, ekki hvetja til þess að börn séu send á undan sjálf eða í fylgd með einhverjum sem stundum eru mjög vafasamir menn. En það er með þetta eins og svo margt annað í þessum málaflokki og raunar í nefndaráliti meiri hlutans hér það er ekki litið á heildarmyndina, það er ekki litið á raunveruleg áhrif. Þetta snýst um umbúðirnar. Menn nota mikið orð eins og mannúð. En er það mannúð að viðhalda kerfi hér á Íslandi sem gerir Ísland að söluvöru glæpagengja? Þetta er spurning sem ég er ekki að finna upp. Ég hef vísað í þetta áður. Þetta eru orð forsætisráðherra Danmerkur, sósíaldemókrata, sem hefur innleitt gjörbreytingu á stefnu Dana í þessum málaflokki og ekki hvað síst á þessum forsendum. Danmörk má ekki verða söluvara glæpagengja, sagði forsætisráðherrann. En með þeim breytingum sem hafa verið gerðar hér á Íslandi, með þeim skilaboðum sem hafa verið send út, hefur Ísland verið gert að söluvöru glæpagengja.

Við þessar aðstæður verður maður að lýsa undrun á því að ríkisstjórn veigri sér, að því er virðist, yfir höfuð við að koma fram með mál sem þó er búið að leggja fram fjórum sinnum áður og var ætlað að taka á þessum vanda. Það eru engar lausnir. Framsögumaður nefndarálits meiri hlutans, hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir, sýndi okkur nýjar umbúðir eða umbúðir sem voru hannaðar á landsfundi Sjálfstæðisflokksins með ályktun um þennan málaflokk sem er nánast nákvæmlega eins og ályktun Samfylkingarinnar í málinu, umbúðamennska, engar raunverulegar lausnir, ekkert sem gefur til kynna að menn geri sér grein fyrir raunverulegu umfangi vandans. Þetta birtist svo í því hvernig þetta frumvarp hefur þróast. Fyrrnefndur hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir nefndi sérstaklega að það væri ekki einu sinni verið að taka út allar séríslenskar reglur

Svo var talað um málamiðlun og að það væru ólíkir pólar í þessu máli og þetta ræksni sem þetta frumvarp er orðið væri einhvers konar tilraun til að miðla málum þar á milli. Með öðrum orðum fara milliveginn milli skynsemishyggju og fullkominnar vitleysu. Er það þannig sem þessi ríkisstjórn ætlar að fljóta áfram fremur en að taka forystu, sýna pólitíska stefnu og bregðast við einhverjum af stærstu viðfangsefnum samtímans með aðferðum sem virka?

Það er auðvitað rétt. Það er ekki á ábyrgð Íslendinga að það skuli vera hrein vinstri stjórn í Venesúela og þetta land, með öll þau tækifæri og þær auðlindir sem það hefur yfir að ráða, skuli búa við fátækt og óheillavænlegt stjórnarfar.

á þeim forsendum að þar séu lífskjör og öryggi minna en á Íslandi, sem er sannarlega rétt. En hversu mörg lönd gætum við talið upp þar sem lífskjör og öryggi er miklu minna en á Íslandi, líklega flest lönd í heiminum, og hversu mörg lönd gætum við nefnt þar sem staðan er, hvað þetta varðar, sambærileg og í Venesúela?

Þetta er kerfi, þetta er fyrirkomulag sem gengur ekki upp því að í því felst engin tilraun til að líta á heildarmyndina. Kostnaður við þennan málaflokk hefur stundum verið nefndur

En jafnvel þá, og sérstaklega núna, er raunverulegur kostnaður af þessu falinn því að leitast er við að telja einungis með þann kostnað sem fellur beint á þjónustu á þessu sviði.

Og hvað þýðir það? Það þýðir að við missum stjórn á honum. Ástandið er orðið stjórnlaust, eins og hæstv. dómsmálaráðherra ítrekaði í gær eða fyrradag þegar hann sagði hreint út: Ástandið er stjórnlaust. Einu viðbrögðin sem við sjáum er fimmta tilraun með útþynnta litla útlendingafrumvarpið. Það þýðir að ástandið verður enn stjórnlausara, heldur áfram að versna.

komu hingað einhverjir tugir Ungverja, um 30 manns, ef ég man rétt. En frá þeim tíma, frá 1956–1991, þegar síðasti hópur Víetnama kom hingað sem kvótaflóttamenn, á 35 árum,

var lagt í mikla vinnu við að tryggja að við Íslendingar tækjum vel á móti því fólki sem boðið væri hingað til landsins. Það varð nánast að reglu frekar en undantekningu að stjórnvöld byðu flóttamönnum að koma til Íslands.

Á síðasta ári komu líklega, þó að endanlegar tölur liggi ekki fyrir, 5.500. Stjórnvöld sem voru velviljuð og vildu gera vel og taka vel á móti fólki höfðu að meðaltali

hvernig eigi að leysa úr þessu eða hvar þetta muni enda, hvað þá hvernig stjórnvöld geti aftur náð tökum á málaflokknum til að nýta úrræði okkar sem best til að hjálpa þeim sem eru í mestum vanda og þessi þróun mun bara halda áfram. Ég nefndi hér í upphafi að fjöldinn hér væri líklega hlutfallslega orðinn tífaldur á við Danmörku og Noreg og sá mesti í Evrópu og skilaboðin sem berast frá íslenskum stjórnvöldum eru bara til þess fallin að auka enn á þennan mun og merkja Ísland enn frekar sem áfangastað. Það virðist enginn hafa hugmynd um hvar það endar, hvernig eigi að standa að þessu, hvernig eigi að sjá öllum fyrir þjónustu og húsnæði o.s.frv. þrátt fyrir að á síðasta þingi, við lok síðasta þings, hafi í þriðju tilraun, í því tilviki, verið samþykkt lög um svokallaða samræmda móttöku

ættu þeir rétt á sömu greiðslum, sömu þjónustu, sömu aðstoð á allan hátt og þeir kvótaflóttamenn sem við bjóðum til landsins. Þetta setti stóran rauðan hring utan um Ísland sem áfangastað. Ástæðan fyrir því að þetta er svona mikið áhyggjuefni er ekki bara sú að það reynist okkur erfitt að ráða við þennan straum. Ástæðan er líka sú að hér skortir allar tilraunir til að búa til eitthvert markmið eða takast á við fyrirsjáanlega þróun. Það er oft nefnt að 100 milljónir manna séu á flótta.

Það er vegna þess að ólíkt því sem sumir kannski halda þá eykst straumur hælisleitenda frá löndum með auknum lífskjörum upp að vissu marki, þeim mun betur stæð sem lönd verða og þeim mun meiri möguleikar sem gefast til að ferðast á milli landa, þeim mun meira eykst straumurinn. Það sem skiptir kannski alveg sérstöku máli í þessu er að samskiptatæknin

Þær eru auglýstar með dreifibréfum á götuhornum, t.d. í Lagos í Nígeríu. Og þegar lagt er af stað hafa flestir sem eru á ferðinni

upplýsti mig um það að Finnar hefðu verið undrandi þegar skyndilega komu milli 50.000–60.000 hælisleitendur frá tilteknu landi til Finnlands. Hvernig gat þetta gerst? Til Finnlands, hugsuðu þeir. Það var vegna þess að tiltölulega smávægileg breyting á löggjöf í Finnlandi varð til þess að þeir sem skipulögðu fólksflutningana beindu straumnum, sem áður lá til Belgíu, til Finnlands. Og nú er, eins og ég segi, Ísland rækilega komið á kortið. Stundum er talað um að eina raunverulega lausnin á þessum vanda sé að bæta lífskjör í þróunarlöndunum.

en eins og ég kom inn á áðan þá mun það ekki draga úr straumi hælisleitenda, það mun auka hann. Upplýsingar um þetta liggja fyrir, m.a. hjá Alþjóðabankanum, og hefur verið töluvert rannsakað. Bandaríski þróunarhagfræðingurinn Michael Clemens

En það þýðir ekki að hann hætti, það bara dregur úr aukningunni, aukningin verður ekki eins hröð. Dæmi um þetta er Albanía þar sem árstekjurnar eru á við þessi mörk þar sem aukningin minnkar en straumurinn heldur áfram. Þegar þetta fer saman, auknar upplýsingar, auknir möguleikar á að fara á milli landa, tilraunir, oft stórhættulegra glæpamanna, til að selja fólki ferðir fyrir aleiguna eða skuld, hneppa það í ánauð, gera það skuldbundið sér þegar á áfangastað er komið, þá er ekki gott að Ísland skuli viðhalda og auka á kerfi sem ýtir undir þessar hættuferðir, ýtir undir starfsemi glæpamanna, gerir landið að söluvöru glæpagengja. Og hversu lengi mun þetta halda áfram án þess að við tökum á málum og stjórnvöld leitist við að búa til reglur sem eru til þess fallnar að nýta möguleika okkar sem best til að hjálpa þeim sem eru í mestri neyð?

En líklega finnst bara allt of mörgum stjórnmálamönnum miklu betra og mikilvægara að sýna í heimalandinu hvað þeir eru að gera, hvað þeir eru góðir, með því að fá fólkið þangað. Kannski skortir hvata til að styðja við þau lönd sem eru að berjast við að hjálpa sem flestum og gera sem mest gagn. Og hvar endar þetta? Þetta endar hvergi því að ekki aðeins aukast lífsgæði í heiminum heldur fjölgar íbúum þróunarlandanna sérstaklega ákaflega hratt

fjölmennt land, komið yfir 200 milljónir manna. Hagkerfið vex hratt en þjóðin ekki síður hratt. Árið 2045, eftir rúm 20 ár, verða Nígeríumenn orðnir fjölmennari en Bandaríkjamenn. Landsmenn verða orðnir um 450 milljónir árið 2050

ár. Við lok aldarinnar verða 14 af 25 fjölmennustu ríkjum í heimi í Afríku og ekkert Evrópuland kemst þá á lista yfir fjölmennustu ríkin. Flestir núlifandi Íslendingar munu upplifa það að ein borg í Nígeríu, Lagos, verði fjölmennari en Þýskaland allt, þetta er árið 2060. Telur þá einhver að hægt sé að leysa úr vanda þróunarlandanna með því að hafa opin landamæri, að lakari lífskjör eða lakara öryggi en hér kalli á opnun landamæranna? Og enn og aftur ítreka ég það að slík stefna ýtir ekki aðeins undir að fólk sé sett í hættu heldur gerir okkur líka erfiðara fyrir að hjálpa þeim sem eru mest hjálparþurfi. Til að undirstrika þetta með þróunina og að aukin velmegun muni enn ýta undir þennan straum má nefna land af

er miðstöð fólksflutninga í Afríku á leiðinni að Miðjarðarhafinu og svo til Evrópu. En það fara ekkert margir íbúar Níger sem hælisleitendur til Evrópu. Af hverju er það? Þeir hafa ekki efni á því. Þótt miðstöð þessara fólksflutninga sé í landinu þeirra þá komast þeir ekki sjálfir. Verðum við ekki að huga að forgangsröðun þegar þessi er orðin raunin, huga að því að gera sem mest gagn fyrir þá sem eru í mestri neyð? neyð? Ella heldur stjórnleysið áfram og umfang viðfangsefnisins heldur áfram að aukast.

Einhverjir þingmenn hafa þó hugsanlega komið til Malaví sem hefur verið í þróunarsamvinnu við Ísland. Við næstu aldamót, innan mannsaldurs, verða íbúar borgarinnar líklega orðnir 57 milljónir, sem

En þegar þar að kemur og við lítum til baka, eða þeir sem þá verða við stjórnvölinn, munu menn geta sagt að Íslendingar hafi gert sitt besta til að ná sem mestum árangri fyrir fátækt fólk Eða, eins og maður óttast miðað við óbreytta stefnu, munu menn klóra sér í höfðinu yfir því hvernig hægt var að vera svona kærulaus, hvernig hægt var að forðast það algerlega að líta á heildarmyndina, velta því ekki einu sinni fyrir sér hver þróunin yrði eða hvernig lausnir myndu gera sem mest gagn? Þetta litla útlendingamál, lagt fram í fimmta sinn útþynnt,

og gera okkur erfiðara að takast á við þetta. Engin merki birtast um að von sé á einhverju til viðbótar, heildarendurskoðun útlendingalaga eins og sannarlega er þörf fyrir. fyrir. Það er áfram spólað í sama farinu með þetta mál án nokkurrar framtíðarsýnar og meira að segja án nokkurrar tilraunar

Ég skal líka viðurkenna að það hefði verið gaman að heyra þessi sjónarmið í umræðum í nefndinni en ég átta mig á því að það er erfitt að vera tveggja manna þingflokkur á Alþingi og sinna öllu því nefndarstarfi sem undir það fellur. Ég var ánægð að sjá það, í nefndaráliti frá fulltrúa Miðflokksins, að lagt er til að frumvarpið verði samþykkt en hv. þingmaður fór annars almennt mjög neikvæðum orðum um frumvarpið sem slíkt. Ég ætla að leyfa mér að segja að það lýsi ekki síst þeirri pólaríseringu sem myndast hefur í kringum þessi mál. Ég ætla að leyfa mér að vera algerlega ósammála hv. þingmanni þegar hann telur að stefna Sjálfstæðisflokksins í málefnum útlendinga sé eingöngu einhvers konar umbúðir. Þar eru raunhæfar og skýrar lausnir sem byggja á mannúð, réttlæti, ábyrgð og raunsæi og þær ganga út á að slá skjaldborg utan um verndarkerfið og félagslega innviði á landinu á sama tíma og við viljum bjóða fólk velkomið að koma hingað til lands til að lifa og njóta.

bara orðin umbúðirnar einar. Það sem heyrist frá hv. þingmanni og flokki hans er einmitt svolítið mikil umbúðastjórnmál, að setja flókinn málaflokk upp í mjög einfalda mynd

ert með umbúðir um flókið mál. Ég verð að viðurkenna, frú forseti, að ég hafði nú helst áhyggjur af því, þegar ég flutti þessa hálftímaræðu, að ég væri að fara í of mikil smáatriði og of nákvæmlega í umfang þessa stóra máls.

þingmanna Sjálfstæðisflokksins og nefndarinnar því að þessar tillögur og þessi stefna er ekki til þess fallin að taka á vandanum í raun.

eru þetta ekki umbúðir? Hvað er á bak við þetta? Hvert er innihaldið þegar talað er um mannúð, réttlæti, ábyrgð og raunsæi? Hvaða mannúð er í því að gera Ísland að söluvöru glæpagengja og geta fyrir vikið ekki hjálpað þeim sem eru í mestri neyð sem best? Það er engin mannúð í því fólgin,

og ekki síst hvað það varðar að við viljum bjóða fólk hingað velkomið. Við viljum opna fyrir atvinnuleyfi og dvalarleyfi fyrir fólk sem vill koma hingað og taka þátt í íslensku samfélagi vegna þess að við trúum því að það sé mikilvægt að fá hingað til landsins

Og er þá hv. þingmaður að vísa í það bráðabirgðaákvæði sem nefndin er að setja inn og snýr sérstaklega að börnum sem eru í þeirri stöðu að hafa verið hér á landinu og forráðamenn þeirra ekki (Forseti

og lærdóm þeirra sem vinna að þessum málum við Miðjarðarhaf og víðar og eindregna hvatningu þeirra til þess að búa ekki til sérreglur um börn sem gætu orðið til þess að börn yrðu send af stað sem undanfarar í hættuför.

Mig langar til að spyrja hann út í ákvæði í frumvarpinu sem við ræðum hér. Við gætum sjálfsagt eytt löngum tíma í að ræða útlendingamál í prinsippinu þar sem við erum kannski ekki sérstaklega sammála.

fyrir um það með vissu hvað tekur við. En það má segja að meiri hlutinn hér á þingi, sem ber ábyrgð á þessu frumvarpi, skiptist á að segja að fólk eigi bara að fara heim til sín og að það missi ekki þjónustu eftir 30 daga, að það fari bara yfir í annað kerfi. Þetta er oft svarið þegar gagnrýnt er að verið sé að henda fólki á götuna. Þetta er mjög óljóst, ég endurtek það, bæði hvað varðar rétt fólks til þess að fá einhvers konar skjól yfir höfuðið, hvort það eigi rétt að neyðarskýlum og annað, hvort það eigi rétt á aðstoð sem svokallaður útlendingur í neyð. Ég fæ ekki betur séð en að útlendingur í neyð, samkvæmt reglugerðum, eigi rétt á meiri þjónustu en er fólgin í þeirri þjónustu sem veitt er hælisleitendum. Mig langar að spyrja hv. þingmann, í ljósi þess og í ljósi allra þeirra undantekninga sem eru í ákvæðinu

svipta fólk þjónustu að 30 dögum liðnum, eftir að búið er að hafna umsókn endanlega, búið að fara í gegnum heilmikið ferli, allt of mikið ferli og langdregið, þá finnst mér eðlilegt að fólk geti ekki áfram notið sömu þjónustu verandi hér ólöglega, geti ekki notið sömu þjónustu ríkisins, skattgreiðenda, áfram. mætti velta því fyrir sér hvort það ættu að vera 30 dagar eða ekki en a.m.k. væri of langt gengið að hafa lengri tíma en það. En hv. þingmaður

ég hugsa að flestir þeirra viti það ekki, og annaðhvort viti þeir það ekki eða að menn séu viljandi að tala hver í sína áttina, kannski eftir ólíkum flokkum, eins og hv. þingmaður kom aðeins inn á. var nefnt hugtakið útlendingur í neyð og hvaða áhrif það hefði þá í samanburði við þetta með 30 dagana. Nú verð ég bara að viðurkenna að hv. þingmaður er betur að sér hvað þetta hvað þetta atriði varðar, hugtakið útlendingur í neyð, ég veit ekki hvaða áhrif samspilið þarna á milli yrði. En vonandi getur hv. þingmaður útskýrt nánar fyrir okkur hvað felst í þessu með útlending í neyð.

að enda. Spurning mín var því kannski ekki alveg nógu skýr. Það sem ég velti fyrir mér er að einu svörin sem við fáum frá ráðuneytinu, þegar við reynum að komast að því hverjar afleiðingarnar verða raunverulega ef fólk fer ekki í kjölfar þjónustusviptingarinnar,

hluti umsækjenda, það eru börn, það er fólk með einhverja sjúkdóma í sérstaklega viðkvæmri stöðu og annað sem er undanþegið þessari þjónustusviptingu samkvæmt þessu ákvæði,

Með þetta ákvæði, hvort það hafi áhrif, hvort það muni raunverulega hafa áhrif, þegar svarið er, eins og hv. þingmaður segir, að fólk eigi bara að fara, þá finnst mér ólíklegt að þetta hafi mjög veruleg áhrif og mér finnst í raun ólíklegt að þetta frumvarp í heild hafi mjög veruleg áhrif. Ég velti því jafnvel fyrir mér hvort það sé bara verið að auka enn á flækjurnar með þessu. Það er Það er spurning hvort það er þess virði yfir höfuð að styðja þetta úr því sem komið er. En í þessu atriði og allt of mörgum öðrum þá óttast ég að þetta muni ekki hafa tilætluð áhrif.

57 af 60 umsóknum frá Nígeríu var hafnað í fyrra. Það sýnir nú hversu auðvelt er fyrir Nígeríubúa að koma hingað. Hv. þingmaður talaði einnig um lífskjör í þróunarlöndunum og gleymdi að nefna að fólksfjölgun fer niður á við í

og tel að það mætti auka hana umtalsvert. En þá skiptir öllu máli hvernig hún nýtist, að hún nýtist sem flestum sem þurfa mest á aðstoð að halda.

kerfið allt, umfang kerfisins, stærð samfélagsins o.s.frv. Þá er varpað fram einhverju eins og: Ættu þingmenn að vera 63 eða ættu þeir kannski bara að vera hálfur þingmaður miðað við fjölda þingmanna í Bandaríkjunum? Þetta er bara einhver útúrsnúningur og della. Svo er það tölfræðin, hverjir koma á eigin vegum eða jafnvel á vegum smyglara sem skipuleggja þessa fólksflutninga. Evrópusambandið sjálft og ég veit ekki alveg um afstöðu hv. þingmanns til þess, en það nýtur nú einhverrar hylli hér í salnum, segir að meiri hlutinn sem kemur til Evrópu sé á vegum slíkra aðila, enda er ekkert auðvelt að komast frá Afríku, sunnan Sahara, eða frá austanverðri Asíu til Evrópu á eigin vegum, ekki hvað síst vegna þess að þetta fólk fær ekki vegabréfsáritun. En það er allt önnur saga og setur þetta í alveg merkilegt samhengi að búið sé að búa til það kerfi hér að stuðla að hættuför fólks.

Frú forseti. Hv. þingmaður bendir á að hér sé fullt af fólki að koma frá Afríku, sunnan Sahara. Tölfræðin segir annað, meiri hluti þeirra sem er að koma hingað kemur frá Úkraínu,

og þar af leiðandi getur fólk flogið beint frá Suður-Ameríku til Spánar og beint til Íslands og sótt um hæli. Ef það væri einhver vilji hjá dómsmálaráðherra

og verðum að leitast við að líta á heildarmyndina og hvernig tekist er á við vandann í heild. Ég hélt því ekki fram að flestir kæmu til Íslands frá Afríku.

forseti. Ég er mjög andsnúinn þessu máli sem við ræðum hér í dag og hef svo sem áður flutt ræður um það í þinginu. Það hefur ekkert við meðferð málsins innan allsherjar- og menntamálanefndar, þar sem ég sit, hvikað þeirri afstöðu minni eða hnikað henni til. Þvert á móti þá

Mig langar kannski aðeins í upphafi að gera það að umtalsefni að auðvitað er ákveðið verklag viðhaft hér á Alþingi. Partur af því er að kalla umsagnir og umsagnaraðila inn til nefndanna inn til nefndanna og oft eru skoðanir skiptar um einstaka hluti eða ákveðin mál í málsmeðferðinni í nefndunum. En það vill nú svo til í þessu máli að nánast hver einasti umsagnaraðili, hver einasta umsögn, hver einasti maður sem komið hefur fyrir nefndina, var mjög gagnrýninn á veigamestu atriði þessa frumvarps. Það eitt ætti að hringja nokkuð öflugum viðvörunarbjöllum hjá okkur öllum. En ég verð að játa að mér finnst það talsvert undrunarefni að þingmenn stjórnarmeirihlutans geti hlustað á þetta allt saman og í engu breytt í afstöðu sinni til málsins, það finnst mér ekki traustvekjandi. Ég tek undir það sem komið hefur fram í umræðunni um þetta mál núna að þetta er illa unnið. Það er ekki búið að hugsa hverjar afleiðingarnar eru, þetta er að búa til aukaflækjustig. Þetta mun ekki auka við skilvirkni, eins og ætlunin er, og svo sannarlega eru réttindi fólks ekki treyst eða tryggð með þeim útfærslum sem undir eru í málinu. Þetta er auðvitað að koma fram enn eina ferðina eins og við þekkjum. Hingað til hefur það verið þannig að

langt komið hér í þinginu. En gott og vel. Vonandi yrðu það þá bara breytingar sem myndu laga málið frá því sem nú er. Það náðist ágæt sátt um þessi mál árið 2016 þegar flestir flokkar á þingi fóru af stað í vinnu til að reyna að auka sátt um málaflokkinn.

sem tengist oft þessum málum og mun svo sannarlega ekki linna þegar þetta frumvarp verður orðið að lögum, ef þannig fer. Auðvitað er þannig að það er búið að spila upp alls konar umræðu um að hér ríki algjört neyðarástand, að við verðum að grípa inn í því að hér flæði fólk óheft inn. Staðan er auðvitað þannig, eins og margoft er búið að benda á, að 80% allra þeirra sem hingað koma, í gegnum það kerfi sem hér er undir, koma frá tveimur löndum

og það liggur alveg fyrir að einhverjar breytingar á löggjöfinni munu ekki gerbreyta því álagi sem er á innviðina. Þess utan getum við ekki notað það sem einhvers konar skálkaskjól, þegar við erum að ræða um mál sem snúa m.a. að alþjóðlegum skuldbindingum okkar, sem snúa að almennum mannréttindum fólks, að innviðir hér séu svo lélegir að við getum ekki tekið á móti fólkinu. Þetta er auðvitað ekki einhvers konar kvótakerfi og þess utan eru það léleg rök hjá ríkisstjórn að búa þannig um hnútana að innviðir í samfélaginu séu ekki nægilega góðir til að taka á móti fólki.

á hverjum degi ef þannig verkast vill og við erum yfirleitt ekki að ræða mikið um það enda gerum við okkur grein fyrir því að þetta fólk er að leggja mikið til samfélagsins hér. Þótt það sé að sjálfsögðu ekki undir í margs konar þjónustu sem á við um verndarkerfið

þetta sem snýr að því að þjónusta falli niður eftir 30 daga, auðvitað með ákveðnum undantekningum. Þá er verið að tala um börn og þungaðar konur og einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu og þá sem eru samstarfsfúsir. En það er algerlega kórrétt, sem bæði hefur komið fram hjá ýmsum umsagnaraðilum og við umræðurnar hér í þingsal, að það er ótrúlega óljóst hvað tekur við. Menn hafa ekki verið sammála um að það hafi verið erfitt að skilgreina það. Það er veruleg hætta á því að ákveðnir hópar falli þarna einhvern veginn á milli skips og bryggju, sömuleiðis þegar við erum að tala um hvað það er að vera samstarfsfús. Það er auðvitað þannig að Útlendingastofnun og fleiri aðilar sem um véla hafa kannski lagt ýmsan skilning í það sem er það sem er á skjön við það sem fólkið sem kemur í gegnum kerfið er að reyna að benda á, að það getur ekki orðið sér úti um skilríki, kemur til landsins með ýmsum leiðum og þar fram eftir götunum.

sár fátækt og skortur á heilbrigðisþjónustu notaður sem tæki til að takmarka straum flóttafólks til landsins og neyða fólk til að fara. Eru það beinlínis rök stjórnvalda fyrir þjónustusviptingunni.“ Síðan

ef það þarf skyndilega á henni að halda. Ef það er bara einhver neyðarréttur sem þar á að gilda getur það orðið til þess að fólk neitar sér um þjónustu sem það þarf svo sannarlega á að halda þótt hún sé ekki lífsbjargandi.

fara yfir það sem nefnt er í nefndarálitinu hvað það varðar. Reglan lýtur að því að mögulegt verði að synja umsækjanda um efnismeðferð hafi hann slík tengsl við þriðja ríki að „sanngjarnt og eðlilegt“ geti talist að hann dvelji þar, og „sanngjarnt og eðlilegt“ er þá tilvitnun í breytinguna. „Athygli er vakin á því að hér er ekki átt við ríki sem eru aðilar að Dyflinnarreglugerðinni heldur ríki sem falla utan hennar. Ekki er gert ráð fyrir því að Ísland hafi gert sérstaka viðtökusamninga við þriðja ríki um móttöku á umsækjendum um alþjóðlega vernd og ekki er gert að skilyrði að umsækjandi hafi dvalið í ríkinu eða hafi þar heimild til dvalar. […] Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gerði verulegar athugasemdir við umrætt ákvæði og telur 1. minni hluti ljóst að verði ákvæðið að lögum muni það leiða til aukins vanda í kerfinu með tilheyrandi kostnaði.

eða þá að viðtökuríkið taki yfir höfuð á móti fólkinu. Við getum auðvitað snúið þessu við og sett okkur Íslendinga í þá stöðu. Ég held að það myndi nú heyrast eitthvað í fólki ef það yrði regla annars staðar, bara svo eitt dæmi sé nefnt um það.

reynsla bæði af fötluðum og börnum er þvert á þetta. Þetta er ekki breyta sem skiptir máli í málsmeðferðinni, það kom mjög skýrt fram fyrir nefndinni. Það kom líka fram að við séum á engan hátt að sinna skyldum okkar gagnvart börnum og fötluðum, matið á þessu öllu er mjög grunnt. Þegar við erum að senda börn og fatlað fólk til annarra landa þá er oft enginn sem ber ábyrgð á móttökunni þar sem hugar að þeim bjargráðum sem þurfa að vera á hinum endanum. Við erum ekki að virða alþjóðasamninga að þessu leyti. Það kom fram að einstaklingsbundið mat á hagsmunum fatlaðra barna er í skötulíki og svo

skýrt fram í nefndaráliti hv. þm. Arndísar Önnu Kristínardóttir Gunnarsdóttur, varðandi þetta með 12 mánaða regluna, þar sem var verið að nefna það hér í ræðu í gær að í raun og veru væri verið að lögfesta það sem Útlendingastofnun hefur verið gerð afturreka með hjá kærunefndinni og dómstólum, sem segir auðvitað margt um það hversu langt menn eru til í að ganga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

Þar má líka nefna það sem kemur fram hjá UNICEF og Barnaheillum um þetta, að það sé mikilvægt að það sé skýrt í lögum að tafir á meðferð mála sem megi rekja til aðstandenda barns skuli aldrei túlka barni í óhag við málsmeðferð umsóknar þess. Það á ekki að koma niður á rétti barns sé aðstandandi þess valdur að töfum, hvað þá heldur þegar lengra er gengið eins og gert er í breytingunni. Þetta er eiginlega orðið þannig að menn komast varla út í búð

hlutir horfi til einhverra framfara við samþykkt þessa frumvarps, það er bara engan veginn þannig. Reyndar er það svolítið þannig, svo að ég tali nú almennt um þennan málaflokk,

og reyna þá að byggja upp skilvirkt kerfi hér innan lands til að bjóða fólk velkomið og koma því almennilega út í samfélagið þar sem það vill svo sannarlega gera gagn. Það er eiginlega þetta sem við þurfum að breyta í hugsuninni í þessu.

til baka. Þar var fatlaður einstaklingur í hjólastól eins og við þekkjum, þar voru tvær ungar stelpur sem voru í námi, önnur með þann draum að gerast læknir og hin tannlæknir, ef ég man þetta rétt. Ég fæ ég ekki skilið,

komumst ekkert áfram ef viðbragð okkar er alltaf að reisa stærri girðingar og hærri múra. Það held ég að geti varla verið farsælt til lengdar. En síðan er það auðvitað líka þannig, svo við nefnum það nú aftur, að hér í umræðunni verður oft ótrúlegur hávaði þegar við erum að tala um fólk sem er að koma hingað í gegnum verndarkerfið þótt það séu tiltölulega fáir útlendingar á hverju ári miðað við þann fjölda sem kemur

að flóttafólk eða hælisleitendur hafi einhver önnur áform eða aðra drauma en að vera virkir þátttakendur í samfélagi, rétt eins og þeir sem koma hvort sem það er tímabundið eða til lengri dvalar, til að vinna. Við erum svolítið föst í því að vera alltaf að hugsa um þennan málaflokk út frá því hvað stendur á fjárlögum hvers árs í staðinn fyrir að reyna að vega og meta verðmætin sem verða til með framlagi þessa fólks til lengri tíma. Þá á ég bæði við framlag þess í atvinnusköpun og í atvinnuþátttöku. Ef menn vilja hugsa um þetta fólk sem skattgreiðendur, framtíðarskattgreiðendur, þá geta menn gert það því að það er þannig að við Íslendingar þurfum ótrúlegan fjölda að utan til þess að standa undir framtíðarvelferð samfélagsins. Við gerum okkur grein fyrir því en við gerum okkur ekki nægilega grein fyrir því að hluti af því fólki getur auðvitað komið í gegnum hælisleitendakerfið þótt það sé ekki markmiðið með kerfinu.

verndarkerfi sem markvisst er svolítið að reyna að halda fólki úti. Ég segi: Sláum frekar skjaldborg utan um fólkið sem þarf á verndarkerfinu að halda. Það væri miklu skynsamlegri nálgun.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég vil koma aðeins inn á það sem hann nefndi varðandi það að frumvarpið brjóti stjórnarskrá. Ég held að hv. þingmaður hafi aðeins misskilið þetta. Mannréttindastofnun Háskóla Íslands beinir spjótum að breyttu mati á endursendingum, sérákvæðum um börn og rétti útlendinga til aðgangs að dómstólum.

Því er til að svara að það getur ekki talist til mannréttinda, og ég hef sagt það áður í þessari umræðu, að vera í fríu fæði og á uppihaldi ríkisins þegar einstaklingur neitar að fara úr landi, hann er hér ólöglega,

sé verið að brjóta mannréttindi með þessu frumvarpi, það sé verið að skerða rétt fólks ótæpilega mikið á tiltölulega mörgum sviðum.

að vera á landinu og það blasir ekkert við honum annað en að fara þá er öllum fyrir bestu að viðkomandi fari, ef svo er. En þegar ég var að tala um mannréttindin í þessu þá var ég líka bara að vísa almennt í það að almennileg úttekt á þessu hefur ekki verið gerð.

þessa frumvarps standist stjórnarskrá. Það leikur verulegur vafi á því og það kemur þá væntanlega til kasta dómstóla að skera úr um það í fyllingu tímans. En ég óttast að í sumum tilfellum verði dómurinn stjórnarmeirihlutanum ekkert sérstaklega hagfelldur.

og því öllu. Þetta er ekki kvótakerfi. Við getum ekki gefið það út fyrir fram að við ætlum bara að taka á móti 100 þetta árið eða ekki. Ég get líka spurt hv. þingmann, hann getur þá svarað því í umræðunni síðar: Hvað vill hann taka á móti fáum? Það er ekki hægt að hengja einhverja tölu á þetta. Megnið af fólkinu sem hingað er að koma er að koma frá Úkraínu eða Venesúela. Þetta eru ákvarðanir íslenskra stjórnvalda; annars vegar ákvörðun íslensku ríkisstjórnarinnar, sem ég hygg að allir hér í þessum sal standi á bak við, og hins vegar er það kærunefnd útlendingamála hvað varðar fólkið frá Venesúela. Það eru 7 milljónir á flótta frá Venesúela. Þetta fólk er líka að einhverju leyti að raða sér inn í önnur Evrópuríki. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er að mælast til þess að ríki Evrópu taki betur á móti þessu fólki og að við séum ekki að horfa á þetta sem einhverja efnahagsflóttamenn, því það er það svo sannarlega ekki.

Ég átta mig á því að hv. þingmaður er ekki í þeirri stöðu að geta skilað inn nefndaráliti en ég verð að viðurkenna að ég átti von á einhverju öðru og meira frá þingflokki Viðreisnar en að taka bara undir með Samfylkingunni og verða þar af leiðandi einhvern veginn hluti af því sem þar segir.

ætla bara að upplýsa það að mér er ekki kunnugt um slíkt og hef nú hlustað á þær fréttir sem verið er að vísa í og ég get ekki séð að hægt sé að lesa slíkt út úr því sem hæstv. forsætisráðherra svaraði fréttamönnum fyrir utan ráðherrabústaðinn í morgun.

seint og þeim heimsóknum sem áttu sér stað t.d. í síðustu viku. Að því sögðu langar mig að spyrja hv. þingmann sérstaklega út í það sem hann talaði um áðan varðandi Evrópusambandið og þá stefnu sem hann telur ekki vera að virka í Evrópu með að reisa girðingar og ég get að mörgu leyti tekið undir hluta af þeirri stefnu. En það er nú samt kannski Evrópusambandið sem hv. þingmaður hefur gjarnan viljað að við göngum í

fólk sem er með vernd þar. Telur þingflokkur Viðreisnar að það sé eðlilegt að Ísland bjóði fólk sem þegar hefur hlotið vernd í þessum þremur ríkjum velkomið að koma hér inn í íslenska verndarkerfið? Er það það sem þingflokkur Viðreisnar er að leggja til með þessari

Það vekur ákveðna furðu, held ég að það sé óhætt að segja. Sama getum við sagt með Framsóknarflokkinn. Hann möndlar sig saman með þessum tveimur flokkum.

sem hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir hefur komið með. Ég get sagt það fullum fetum að það er fátt sem ég ætla að taka undir í meirihlutaálitinu. Það er mjög fátt sem ég ætla að taka undir í áliti því sem kemur frá Flokki fólksins og það er enn færra sem ég ætla að taka undir af því sem kemur fram í áliti Miðflokksins í þessu máli. Þannig er það bara. Ég er þeirrar skoðunar, og ég held að þingflokkur Viðreisnar sé þar með mér, að við Íslendingar eigum ekki og við megum ekki, finnst mér, senda fólk í aðstæður þar sem því er búin einhver ógn. Að senda þau í aðstæður þar sem maður getur lent á götunni, að senda þau í aðstæður þar sem það fær mögulega ekki heilbrigðisþjónustu, ekki endilega vegna þess að þar bíði þess einhver mannvonska heldur vegna þess að kerfi og innviðir viðkomandi landa geta ekki tryggt fólki öll þessi grundvallarmannréttindi.

þetta er stefna hennar sem sést í þessu meirihlutaáliti. Aftur á móti er mjög gaman að fá loksins fram stefnu Viðreisnar í málaflokki útlendinga. Og bara svo að ég ítreki þessa spurningu mína: Flokkurinn er þá raunverulega að leggja til að þrjú Evrópusambandsríki, sem taka þátt í allri löggjöfinni sem virkar í Evrópusambandinu hvað þessa málaflokka varðar, sem veitt hafa fólki vernd að allir sem fengið hafa vernd í þessum þremur Evrópusambandsríkjum geti komið til Íslands og fengið vernd. Ég get ekki skilið þessa þingsályktun og þessa umræðu öðruvísi og þá velti ég hreinlega fyrir mér: Er fólk búið að hugsa þetta til enda? Er fólk í alvöru búið að hugsa það til enda þegar aldrei fleiri hafa verið á flótta í heiminum öllum en akkúrat núna að litla Ísland ætli þá að segja: Heyrðu, við tökum á móti ykkur sem hafið þegar fengið vernd í þremur Evrópusambandsríkjum. Er það forgangsröðun þingflokks Viðreisnar?

vegna þess að þeir sem eru komnir með vernd eiga að ganga inn í kerfi sem þarna eru fyrir sem eru yfirfull. Það er einmitt það sem ég er að gagnrýna við það sem ríki Evrópu eru að gera, það er verið að henda vandanum til ríkja sem eru ekki í stakk búin til að takast á við hann. gera það en það eru hins vegar mörg ný ríki álfunnar sem taka stöðu með mannréttindum og benda nákvæmlega á þetta sem við erum að benda á, að við eigum ekki að fara með fólk í aðstæður þar sem því er búin einhver ógn eða það getur ekki verið öruggt um það að hlúð sé að réttindum þeirra og að því sé sýnd þá einhver lítilsvirðing innan kerfa, eins og stundum er, vegna þess

aðeins út í framkvæmdina á Norðurlöndum af því að það er mjög mikið vísað til þess að við eigum ekki að vera með öðruvísi reglur en á Norðurlöndum. Var það tilfinning hv. þingmanns að reglurnar og framkvæmdin væri nákvæmlega eins í Noregi og Danmörku? Varð hv. þingmaður þess áskynja að þessi lönd væru að svipta fólk þjónustu alfarið eftir ákveðinn tíma? Var eitthvað spurt út í það og hver voru svörin í þessum löndum við þeim fyrirspurnum? Svo vil ég líka aðeins tala um fjölskyldusameiningar, af því að því var haldið fram hér í pontu áðan að að ef hingað kæmu 500 manns á mánuði þá þýddi það að við myndum sjá 15.000–20.000 manns á ári þegar fólk sækti um fjölskyldusameiningar.

vernd á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningar eru með í fjöldatölunum og er þingmanninum kunnugt um að það er þannig að það er ekki hægt að óska eftir fjölskyldusameiningu nema fyrir börn og maka

Það auðvitað hríslast síðan inn í viðhorf fólks almennt til þessa fólks sem er á flótta og þar þekkjum við auðvitað mætavel að Danir standa sig talsvert verr en Norðmenn. Það sem ég tók út úr þessu varðandi Noreg var þessi mikla áhersla sem var lögð á að virkja sveitarfélögin til þátttöku og hvernig sveitarfélögin höfðu þá aðkomu að hvernig það var skipulagt út frá fjármagni og hvernig fjármagn flæddi þar á milli og annað í þeim dúr. Þar var margt auðvitað til eftirbreytni, fannst mér. Varðandi þetta með fjölskyldusameiningarnar þá var, eins og hv. þingmaðurinn sagði, verið að beina til mín svona tiltölulega tæknilegum spurningum og ég ætla ekki að segjast vera með svarið við öllu í því. En mér fannst hálfpartinn eins og hv. þingmaður væri farinn að eiga orðastað við annan hv. þingmann hér, Birgi Þórarinsson,

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég spurði líka hv. þingmann út í hvort það hefði verið til umræðu að svipta fólk sem er að óska eftir vernd allri þjónustu og hver viðbrögðin hefðu verið á Norðurlöndunum varðandi þetta, jafnvel í Danmörku líka sem rekur hvað hörðustu stefnuna á Norðurlöndunum. Einnig vil ég spyrja hv. þingmann út í umræðu í nefndinni í í nefndaviku í síðustu viku varðandi þessa alheimsreglugerð sem er í rauninni verið að búa til, þessa heimasmíðuðu alheimsreglugerð varðandi það að senda fólk til þriðja ríkis, að senda fólk til ríkis sem Ísland hefur ekkert samstarf við þar sem fólk hefur ekkert öryggi fyrir því að vera með leyfi til dvalar eða leyfi til komu,

Núna er það þannig að það er auðvitað ekki hægt að svipta fólk gjörsamlega allri þjónustu. Það var reyndar áhugavert að heyra af því í Danmörku að fólk gat fests þannig í kerfinu að það var inni í tilteknum búðum, sem voru ekki alveg lokaðar en að einhverju leyti, jafnvel árum saman og naut þar auðvitað þá a.m.k. einhverra grundvallarmannréttinda. Varðandi þetta að við Íslendingar ætlum að ætlum að senda fólk til ríkja sem ekki hafa samþykkt að taka á móti fólki og engir viðtökusamningar eru um eða ekkert samkomulag á milli ríkjanna, þá gat ég ekki betur heyrt en að þeir sem fyrir nefndina komu væru nú frekar mikið að veita þeirri hugmynd nokkuð mikla falleinkunn, enda kannski mjög skiljanlega. Þetta Þetta er ein af þeim furðuhugmyndum í þessu frumvarpi sem menn hafa verið að gjalda varhuga við, kannski ekki síst vegna þess að þetta býr til aukið skrifræði, (Forseti hringir.) þetta flækir mál og þetta er þvert á meginmarkmið frumvarpsins um að auka einhverja skilvirkni.

Frú forseti. Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar hefur verið samstiga í því að vinna málið vel, hvað sem sagt hefur verið. Ég er ánægð að nefndin muni kalla málið aftur inn í nefnd á milli 2. og 3. umr. og lagði á það áherslu sjálf. Málaflokkurinn er gríðarlega umfangsmikill og enginn getur lengur horft fram hjá þeirri miklu neyð sem milljónir fólks á flótta standa frammi fyrir. Skotgrafapólitík er málaflokknum síst til framdráttar og lagar stöðuna í stóra samhenginu ekki neitt. Því miður er þessi mikilvægi málaflokkur kominn til að vera sem viðfangsefni okkar á Alþingi og í samfélaginu öllu. Þegar við skoðum tölfræðina sjáum við mikla aukningu í fjölda sem kemur hingað til lands í leit að betra lífi. Frá árinu 2016 hafa umsóknir um vernd aukist um 294%. Við viljum að hægt sé að taka mannúðlega á móti fólki á flótta sem og öðrum innflytjendum. Til þess að svo megi verða þarf samfélagið að vinna saman. Skólar, ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög þurfa að vera í stakk búin til þess. Vinstri græn hafa lagt áherslu á að aukin skilvirkni í málsmeðferð og að stytting málsmeðferðartíma megi ekki koma niður á mannúð. Ég minni á að mikil gagnrýni á málaflokkinn undanfarin ár hefur snúist að löngum málsmeðferðartíma, þannig að það að tala um skilvirkni er ekki vont og hræðilegt. Að sama skapi er eitt mikilvægasta skrefið til úrbóta í málaflokknum að málsmeðferðartíminn sé styttur og það sé meiri sanngirni í hvernig málum sé hagað þó að það orð sé erfitt að nota í þessum málaflokki, enda er enga sanngirni að finna þegar fólk þarf að flýja heimaland sitt. Þess vegna tel ég að 36. gr. laganna, eins og gerð er tillaga um að hún orðist í þessu frumvarpi, sé umtalsvert betri en hún hefur verið í áður framlögðum frumvörpum um þessi mál. Virðulegi forseti. Hvernig viljum við sjá þróun þessa málaflokks til næstu áratuga? Hér er oft vísað til Svíþjóðar eða Danmerkur en við höfum ekki viljað mótað okkar stefnu í samræmi við þeirra áherslur. Við eigum að geta mætt hinum aukna fjölda með rausnarlegri móttöku fólks á flótta líkt og öll önnur ríki heims. Þá erum við með takmörk fyrir því hversu mörgum við getum tekið á móti þannig að vel sé haldið utan um fólkið. Kerfið okkar er ekki stórt en það hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum. Þau sem koma hingað með enga vernd og engin bjargráð í farteskinu eiga ekki að líða fyrir flækjustig kerfisins. Við skulum ekki gleyma því að nú þegar hafa verið gerðar margar mikilvægar breytingar í málaflokknum og þar má sjá áherslur VG mjög glögglega. Uppskipting málaflokksins milli ráðuneyta er mikilvæg breyting sem ég kem síðar inn á. Í frumvarpinu má sérstaklega nefna breytingar sem tryggja betur stöðu þeirra sem veikast standa og ég kom að Þær breytingar eru að ekki verður heimilt að fella niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna, barnshafandi kvenna, alvarlega veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir þótt Útlendingastofnun hafi synjað umsókn þeirra um alþjóðlega vernd. Virðulegi forseti. Barnaheill eru ein af þeim samtökum sem hafa sent umsagnir um málið og hefur frumvarpið tekið nokkrum breytingum til hagsbóta fyrir börn að þeirra mati. Sérstaklega taka þau fram að í frumvarpinu er lagt til að sett verði reglugerðarheimild um mat á hagsmunum barna og að ætlunin sé að gert sé ráð fyrir að undirbúningur reglugerðar um barnvænt hagsmunamat á umsóknum um alþjóðlega vernd verði samstarfsverkefni dómsmálaráðuneytis og mennta- og barnamálaráðuneytis. Slíka reglugerð þarf að setja. Í þessu samhengi bendi ég á Samantekt um stöðu barna í leit að alþjóðlegri vernd á Íslandi, tillögur til úrbóta frá árinu 2020. Samantektin var gerð að frumkvæði dómsmálaráðuneytisins og lýtur að lagaumhverfi og málsmeðferð stjórnvalda á umsóknum barna um alþjóðlega vernd, með leyfi forseta: „Markmið samantektarinnar var að rýna lagaumhverfi og meðferð þessara mála, taka saman helstu athugasemdir og gagnrýni sem fram hafa komið og leggja fram tillögur að mögulegum úrbótum til að tryggja enn frekar réttaröryggi og velferð barna sem sækja um alþjóðlega vernd hér á landi.“ Mikilvægt er að halda áfram á þeirri vegferð að leggja áherslu á að börn fái sjálfstæða málsmeðferð að því leyti að sértækt hagsmunamat fari fram gagnvart þeim, að þeirra hagsmunir séu metnir sérstaklega og ákvörðun um dvalarleyfi eða vernd tekin út frá forsendum hvers einstaklings fyrir sig, barns eða fullorðins. Þetta eigum við að taka alvarlega og þessu þarf að vinna að. Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmála var málaflokknum skipt upp í afgreiðslu og þjónustu en nú er stór hluti kominn yfir í félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Það skiptir nefnilega líka svo miklu máli að taka vel á móti þeim sem koma. Það var mikið framfaraskref þegar móttökumiðstöð fyrir flóttafólk opnaði í Reykjavík í apríl á síðasta ári. Móttökumiðstöðin er ný þjónusta sem miðar fyrst og fremst að þörfum umsækjandans. Þar koma saman ólíkar stofnanir sem allar vinna saman með það að markmiði að taka sem best á móti því fólki sem hingað kemur á flótta og veita því skjól og skilvirka þjónustu við komuna. Það er samdóma álit þeirra sem koma að þessu samstarfi að þessi miðstöð hafi aukið skilvirkni í þjónustunni við flóttafólk til muna. Þetta skiptir máli og við þurfum að halda áfram á þessari braut. Móttökumiðstöð er komin til vegna áhrifa Vinstri grænna á málaflokkinn. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að mótuð verði skýr og heildstæð stefna í málefnum útlendinga á Íslandi. Stefnunni er ætlað að tryggja að fólk sem sest hér að hafi tækifæri til að aðlagast og taka virkan þátt í samfélaginu, þar með talið á vinnumarkaði. Nú er þessi stefna í mótun, og undir forystu hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, í fyrsta sinn. Nú þegar hefur Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, gert nokkra samninga um að styðja sérstaklega við þau sem veikast standa í þessu ferli, heyrnarlaust flóttafólk sem leitað hefur skjóls á Íslandi, fötluð börn af erlendum og hinsegin fólk, sem og mikilvægan samning við Rauða krossinn um fræðslu um menningarnæmi og fjölmenningu fyrir þjónustu- og viðbragðsaðila hér á landi sem sinna þolendum og gerendum ofbeldis af erlendum uppruna. Aðgerðahópur um atvinnuréttindi mun bráðlega leggja fram tillögur um leiðir til að rýmka útgáfu dvalarleyfa vegna atvinnu fyrir fólk utan EES. Ég bind vonir við að samhliða breytingunum í þessum lögum, sem við ræðum hér í dag, gerum við fleirum kleift að koma hingað og vinna og taka þátt í samfélaginu og auðga Þá skiptir máli að þau sem óska sér að koma frekar til Íslands, en eru með vernd annars staðar, eiga að geta komið hingað á þeim forsendum, sótt um atvinnuleyfi, stofnað heimili og verið gjaldgeng í íslensku samfélagi, sem svo sannarlega þarf á þeirra liðsstyrk að halda í atvinnulífinu, án þess að þau þurfi að fara í gegnum verndarkerfið þegar þau eru komin með vernd annars staðar. Eins og ég kom inn á í byrjun verður þetta viðvarandi verkefni okkar samfélags sem og annarra áfram á næstu árum og áratugum. Það er sannarlega mikið áhyggjuefni að í umsögnum um frumvarpið sé ítrekað bent á að stofnun sem á að þjónusta fólk sæti mikilli gagnrýni fyrir verklag og það við framkvæmd heildarlaga um útlendinga. Það þurfum við að taka alvarlega og það þarf stofnunin sjálf og dómsmálaráðuneytið að taka alvarlega og bæta úr. Virðulegi forseti. Líkt og fram kom í upphafi máls míns hef ég kallað eftir því að málið gangi aftur til nefndar milli 2. og 3. umr. Eitt sem þarf að skoða betur er glæný skýrsla Rauða krossins um þær erfiðu aðstæður sem fólk býr við sem er í svokallaðri umborinni dvöl á Íslandi. Niðurstöður skýrslunnar eru sláandi og sýna m.a. að fólkið býr við mikla óvissu um hvort það geti lifað mannsæmandi lífi. Fólkið býr við réttaróvissu og hefur takmörkuð réttindi og aðgengi að þjónustu í ótilgreindan tíma. Það býr við mikla óvissu um framtíð sína og mikla vanlíðan. Að auki hefur nefndin, líkt og fram kom í máli framsögumanns meirihlutaálits, fengið til sín fjölmarga gesti á síðustu dögum og úr þeim fundum þarf að vinna. Ég ætla að fara inn í þetta nefndarstarf sem fram undan er með það fyrir augum að vanda til verka. Það er von mín að okkur í allsherjar- og menntamálanefnd takist að standa saman að góðum úrbótum á lögunum, verkferlum, samtali og þjónustu fyrir þau sem til okkar leita eftir griðastað til heilla fyrir okkur öll, með það að markmiði að á Íslandi verði fjölmenningarsamfélag þar sem grundvallarstefin eru jafnrétti, réttlæti og virðing fyrir manneskjunni.

í þessu máli innan Vinstri grænna. Ég rak augun í færslu frá oddvita Vinstri grænna í Suðurkjördæmi í gær þar sem hún er að lýsa í raun og veru algjöru frati á þetta frumvarp. Hún segir m.a., með leyfi forseta: Ég hef aldrei þurft að flýja heimili mitt og skilja allt eftir; eigur, fjölskyldu, atvinnu, vini og áhugamál. Ég bý við þann lúxus að geta valið hvort ég er eða fer. Hendum þessu laskaða og illa unna útlendingafrumvarpi og byrjum upp á nýtt með manngæsku að leiðarljósi. Komum fram við aðra eins og við viljum láta koma fram við okkur.

Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og upplesturinn af Facebook. Ég verð að segja að VG er stór, öflug og mjög fjölbreytt hreyfing. Hvað ætlar þingflokkur VG eða Jódís Skúladóttir að gera? Nákvæmlega það sem hún taldi upp áðan í ræðu sinni. Ég ætla að vinna áfram að því að gera frumvarpið betra. betra. Hv. þingmaður vísaði hér í orð oddvita hreyfingarinnar og þá varð mér hugsað til þáttar í sjónvarpinu í gær hvar stór hópur Íslendinga varð um miðja nótt að flýja heimili sitt vegna eldgosa. Við þekkjum þetta alveg. Við vitum hvernig þetta er. Þetta snýst ekki um að við skiljum ekki eða viljum ekki. Við erum bara að reyna að koma hér á skilvirku kerfi þannig að við getum hjálpað sem flestum en að við raunverulega getum hjálpað þeim.

og ég heyri ekki á orðum hv. framsögumanns í málinu, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, að það standi nokkuð til að fara að gera einhverja breytingu á þessu, að þetta sé bara

vinnunni fram undan þá vil ég árétta hér að það hefur verið ágætissátt innan meiri hlutans. Við erum ólíkir flokkar með mjög ólíka sýn á málaflokkinn en við höfum unnið vel saman og hver sem sjá það vill getur séð að frumvarpið hefur tekið miklum breytingum frá því að það var fyrst lagt fram þannig að ég ætla ekki að missa vonina.

Það kemur mér á óvart, eins og mörgum öðrum hér, að Vinstri græn skuli styðja þetta frumvarp sem er gegnsýrt af andúð gegn fólki á flótta, fordómum (Gripið fram í.)og misskilningi á ástæðum þess að fólk leitar hingað til lands bara hreinn sannleikur. Í frumvarpinu er ákvæði sem hefur verið gagnrýnt af hálfu Barnaheilla og UNICEF sem gerir það að verkum að börn munu missa réttindi vegna athafna annarra.

Samkvæmt frumvarpinu verður það þannig að ef einhver í nærumhverfi barnsins, svo sem foreldri þess, annar fjölskyldumeðlimur eða jafnvel lögmaður barnsins, verður talinn hafa átt þátt í því að málið dróst á langinn á einhverjum tímapunkti í málsmeðferðinni — það gæti hafa gerst í fyrstu vikunni, við vitum ekki hvenær, segjum að foreldrar mæti ekki í læknistíma

á barnasáttmálanum, brot á íslenskum lögum um réttindi barna. Mig langar að spyrja hv. þingmann fjögurra spurninga hvað þetta varðar. Í fyrsta lagi: Finnst þér þetta í lagi? Er þetta ákvæði sem þú ert reiðubúin að samþykkja með grænu atkvæði hér í þingsal? Í öðru lagi:

Ég get sagt það hér að eitt af því mikilvæga og stóra fyrir mig, sem manneskju ekki síður en þingmann, eru alltaf réttindi barna.

hefur frumvarpið tekið breytingum sem lúta sérstaklega að börnum og sú reglugerð sem stefnt er á að setja verður sérstaklega með hagsmuni barna að leiðarljósi.

ég hef kallað málið aftur inn í nefndina og það held ég að sé hin rétta þinglega meðferð. Við erum að ræða það hér og fengum það inn til að mæta

Það segir það sem segja þarf. Ég er ekki komin hér til að fara í afgreiðslu málsins af því að við ætlum að taka það inn aftur til að vinna það.

Er þetta ekki eitt dæmi um mikilvæg verkefni sem eru unnin þvert á ráðuneyti? Er þetta ekki eitthvað sem við eigum að horfa meira til? Eigum við ekki að vinna fleiri svona verkefni og er þetta ekki góður málaflokkur til þess?

Ég minntist á móttökustöðina og allsherjar- og menntamálanefnd var svo lánsöm að vera boðin í heimsókn til að skoða hana. Það var rosalega gagnlegt og þar fannst mér við fá að sjá

þið munið að þegar Covid skall á þá gerðum við okkar besta og vissum ekki hvernig staðan yrði eftir þrjá mánuði, sex mánuði eða hvað. Við vorum bara að gera okkar besta. Við erum núna í þessari stöðu í þessum málaflokki. Þetta gerist gríðarlega hratt; innrásin í Úkraínu og loftslagsbreytingar í heiminum. Vandinn er kominn og stóri

um það hver framtíðarsýn okkar er í þessum málum og hvernig við tökum á móti fólki sem hingað kemur. Ég tel einnig að nefndin eigi eftir að ræða ýmislegt og þykir því gott að hv. þingmaður hafi kallað eftir því að þetta komi aftur inn til nefndarinnar.

Þá gerði þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs engan fyrirvara við frumvarpið, né var nokkur fyrirvari á stuðningi hv. þingmanns við nefndarálitið. Maður veltir fyrir sér hvað hefur breyst. Það sem kemur fram í skýrslu Rauða krossins er ekkert nýtt. Þetta kom auðvitað fram í umfjöllun í nefndinni, varðandi fólk sem er í þessari stöðu að hafa verið synjað og komast hvergi. Það var líka fjallað um það á ferðum okkar erlendis og því átta ég mig ekki alveg á hvað hefur gerst síðan umfjöllun lauk öðru sinni í síðustu viku og þangað til

að ráðherra hluta málaflokksins sem er hér undir tjái sig eða komi hér inn í þingsal, eins og við höfum kallað eftir?

Hvað hefur breyst? Auðvitað hefur ýmislegt breyst. Við fengum inn umsókn Flóttamannastofnunar og náðum ekki að funda með þeim fyrir jól. Við fengum heila nefndaviku þar sem voru gestakomur og ýmislegt kom fram sem ég

Málið er nú til þinglegrar meðferðar og það hvort ráðherrar sitji hér undir okkar ræðum alla daga — ég held að ekki sé hefð fyrir því í þinglegri meðferð mála almennt. Svo hefur það líka komið fram að hann hefur verið staddur erlendis þegar kallað hefur verið eftir honum en ég held að það standi alls ekkert á ráðherra að svara þeim þáttum sem að honum snúa, (Forseti hringir.) enda er hann að vinna mjög ötullega að þessum málaflokki.

Það er vinna okkar í allsherjar- og menntamálanefnd í meiri og minni hluta að vinna málið til enda. Ég kom inn á það áðan að sérstaklega er mér umhugað um börn og fólk í viðkvæmri stöðu, ég get sagt það. Ég hvet hv. þingmann til að fara í óundirbúnar fyrirspurnir þegar ráðherra er í húsi. Það er ekki áhugaleysi að vera staddur í starfi erlendis þegar mál er á dagskrá í þinginu. Það er ekki svo. Hann hefur fleiri hlutverkum að gegna heldur en að vaka yfir þessu máli. Hér munu gefast tækifæri og ég get staðfest að ráðherra er umhugað um málaflokkinn og algjörlega tilbúinn til að svara fyrir þann hluta sem hefur færst yfir í hans ráðuneyti.

sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt ofuráherslu á að þvinga í gegnum þingið í fimmtu tilraun. Það hvernig hv. þingmenn í þeim flokki tala gefur okkur ákveðnar vísbendingar um það af hverju lögð er svona mikil áhersla á að keyra þetta frumvarp í gegn með valdi. Af hverju erum við Píratar svona mikið á móti þessu frumvarpi og forverum þess? Er það af því að við viljum bara fjarlægja öll landamæri og leyfa hverjum sem er að koma hingað til lands? til lands? Ef hlustað er á málflutning stjórnarþingmanna þá vilja þeir telja þjóðinni trú um að svo sé en sannleikurinn er sá að við stöndum gegn þessu frumvarpi af því að við teljum að það brjóti í bága við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að. Já, við erum á móti þessu frumvarpi af því að það skerðir mannréttindi. Við höfum stjórnarskrá og mannréttindasáttmála sem segja að við eigum að veita þessu fólki mannréttindi. Þetta er grundvallaratriði sem við teljum að ekki megi hvika frá þegar sett eru lög á Íslandi, sér í lagi í lög sem snerta jaðarsetta hópa. Við báðum því um það inni í allsherjar- og menntamálanefnd að óskað yrði eftir áliti sérfræðinga á því hvort þetta frumvarp bryti í bága við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála

En nei, stjórnarmeirihlutinn valdi að hlusta ekki á þessar beiðnir okkar né það sem umsagnaraðilar höfðu að segja. Það mátti alls ekki biðja um slíkt álit frá óháðum aðila að þá gæti það sýnt sig að við höfðum kannski rétt fyrir okkur og laga þyrfti frumvarpið enn og aftur. Slíkt er ofbeldið við að þrýsta þessu frumvarpi í gegn að hv. þingmenn stjórnarflokkanna eru tilbúnir að brjóta drengskapareið sinn og setja lög sem ganga gegn stjórnarskrá lýðveldisins, svo lítið gefa þessir hv. stjórnarþingmenn fyrir lýðræðið og borgaraleg réttindi. Talpunktar meiri hlutans ganga síðan út á að ef þetta frumvarp verði ekki samþykkt óbreytt muni koma hingað flóðbylgja af hælisleitendum sem við munum ekki ráða við. Sú hræðsla er síðan nýtt til þess að skapa óánægju úti í þjóðfélaginu, sér í lagi hjá þeim sem halda að við þurfum að velja á milli þess að halda uppi velferðarkerfi eða taka á móti fólki í neyð. Nú síðast sáum við dómsmálaráðherra vísvitandi fara með rangt mál í fjölmiðlum og telja fólki trú um að allir þeir sem vísað var úr landi til Grikklands fyrir jól væru komnir hingað aftur. Það er allt gert til að reyna að þrýsta þessu frumvarpi í gegn, jafnvel blákaldar lygar. Sé hins vegar lesið í gegnum frumvarpið sjálft kemur í ljós að það eru engin ákvæði í því sem vernda gegn þessari ímynduðu flóðbylgju hælisleitenda sem notuð er sem grýla gagnvart almenningi. Sannleikurinn er sá að ákvæði þessa frumvarps eru nær eingöngu lögð fram til þess að gefa Útlendingastofnun lagastoð fyrir ákvörðunum og framkvæmdum sem dómstólar hafa dæmt ólögmætar, dæmt sem brot á íslenskum lögum, brot á stjórnarskrá og brot á mannréttindasáttmálum sem við höfum skrifað undir. Með öðrum orðum: Þetta frumvarp hefur það eina markmið að gefa Útlendingastofnun lagagrundvöll til að brjóta á réttindum fólks. Það er nefnilega þannig að ef lýsa ætti þessu frumvarpi á sanngjarnan hátt hátt er hér um að ræða tilraun framkvæmdarvaldsins til að réttlæta með lögum þau mannréttinda- og stjórnarskrárbrot sem þau hafa verið að reyna að framkvæma undanfarin ár en verið gerð hornreka með. Það er hægt að spyrja sig af hverju framkvæmdarvaldinu er svona umhugað um að mega brjóta á réttindum fólks á flótta. Hvatarnir geta verið margir og ef tími gefst til mun ég í þessari 2. umr. reyna að nefna nokkra þeirra og velta því upp hvort þessir hvatar samræmast þeim gildum sem við Íslendingar viljum standa fyrir. Snúum okkur aftur að þeim brotum gegn stjórnarskrá og mannréttindasáttmálum sem frumvarpið leggur til. Byrjum t.d. á því að skoða nokkrar greinar stjórnarskrár íslenska lýðveldisins. Byrjum á því sem stendur í 65. gr., með leyfi forseta: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Já, Já, þarna stendur „allir“ en stjórnvöld hafa ákveðið að mannréttindi og jafnræði fyrir lögum eigi ekki við um alla, bara ákveðna alla.

„Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.“ Aftur sjáum við að talað er um að öllum beri réttur. Aftur er stjórnarskráin að tala um alla, ekki bara ákveðinn hóp eins og t.d. ríkisborgara. Þarna stendur að allir eigi að hafa rétt á að fá úrlausn á sínum málum en frumvarpið sem við erum að ræða hér dregur úr þessum rétti hjá þeim sem hingað koma í leit að alþjóðlegri vernd. Þeirra mál fá jafnvel ekki úrlausn því að við sendum þau úr landi áður en mál þeirra koma fyrir dóm og þá falla þau bara niður. Þrátt fyrir að 66. gr. segi að allir séu jafnir og 70. gr. segi að allir eigi að fá úrlausn þá eru það bara þeir sem eru útvaldir sem ríkisstjórnarflokkarnir vilja að njóti þeirra réttinda sem

„Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.“ Þarna eru Þarna eru athyglisverð atriði sem vert er að skoða nánar með tilliti til þess frumvarps sem hér er verið að ræða. Byrjum á fyrstu málsgreininni. Í frumvarpi þessu er lagt til að 30 dögum eftir synjun um veitingu alþjóðlegrar verndar missi hælisleitendur aðgang að heilbrigðiskerfinu og missi þann stuðning sem þeim hefur verið veittur á þeim tíma sem það tók Útlendingastofnun að úrskurða í málunum. Enn og aftur, það stendur í stjórnarskránni að öllum skuli tryggður réttur til aðstoðar en í þessu tilfelli vilja hv. þingmenn stjórnarflokkanna ekki að allir þýði í raun allir, heldur gildir þetta nú bara um útvalda alla. Aðrir mega bara éta það sem úti frýs og deyja drottni sínum því að alls ekki viljum við hjálpa þeim. Í 3. mgr. er sérstaklega talað um börn og að þeim skuli vera tryggð sú vernd og umönnun sem þau krefjast.

Báða þessa samninga hefur Ísland skrifað undir og lögfest en hv. þingmenn stjórnarflokkanna virðast hunsa þá jafn mikið og stjórnarskrána. Þessir hv. þingmenn og ráðherrar þessara mála láta það líðast að Útlendingastofnun dragi viljandi mál fylgdarlausra barna á flótta og bíði eftir að þau nái 18 ára aldri til að vísa þeim úr landi sem fullorðnum einstaklingum.

reynir að hvítþvo sig af þessum brotum á réttindum barna með því að bæta inn í frumvarpið bráðabirgðaákvæðum þar sem börnum sem hafa verð hér um langt skeið er veitt vernd. Það hljómar eins og góðmennskan hafi í nokkrar mínútur náð að skína í gegnum hatrið. Sannleikurinn er sá að það er þegar verið að vísa þessum börnum úr landi úr landi svo að mörg þeirra fara fyrir jól til Grikklands og því hefur verið haldið áfram. Þrátt fyrir að þetta ákvæði sé að koma inn í þingið hefur ekkert verið slegið af því að koma sem flestum þeirra úr landi áður en það tekur gildi. sýndarmennskan er endalaus hér inni. Virðulegi forseti. Það er nefnilega þannig að hér er verið að ræða um skerðingu á mannréttindum fyrir jaðarsettan hóp fólks sem á sér engan málsvara. Presturinn Martin Niemöller orti ljóð í lok seinni heimsstyrjaldarinnar sem hljómaði í lauslegri íslenskri þýðingu á eftirfarandi veg, með leyfi forseta: Fyrst komu þeir og sóttu kommúnistana. Ég sagði ekkert því að ég var ekki kommúnisti. Síðan sóttu þeir gyðingana. Ég sagði ekkert af því að ég var ekki gyðingur. Þá komu þeir til að sækja verkamennina, félaga í stéttarfélögum. Ég var ekki stéttarfélagi. Þar á eftir sóttu þeir kaþólikkana. Ég sagði ekkert af því að ég var mótmælandi. Loks komu þeir til að sækja mig og enginn var eftir sem gat sagt neitt. Virðulegi forseti. Þegar gengið er á mannréttindi jaðarhópa er mikilvægt að það séu einhverjir sem standa vörð því að ef við gerum það ekki þá munu þessi réttindi verða tekin af jaðarhópunum, einum í einu. Virðulegi forseti. Það er hægt að rífast hér inni um það hvort við eigum að vera með mannúðlega stefnu í málefnum þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd. Þar getum við haft ólíkar skoðanir. Sumir vilja banna öllum útlendingum að koma hingað til lands með öllum tiltækum ráðum á meðan aðrir vilja opna landamæri. Um það getum við eflaust rætt endalaust en ég minni hv. þingmenn á að þegar þeir settust hér á þing þá gerðu þeir, eins og við öll,

heiti því, að viðlögðum drengskap mínum og heiðri, að halda stjórnarskrá landsins.“ Þetta þýðir mjög einfaldlega að þeir hv. þingmenn sem vilja setja lög sem ganga mögulega þvert á stjórnarskrá landsins eru að brjóta sinn drengskapareið og þar með að tapa sínum drengskap og heiðri. Því miður er þess ekki getið í lögum hvað gerist ef þingmenn vísvitandi, þrátt fyrir ítrekaðar athugasemdir, brjóta drengskap.

einhverjar frá Pírötum heldur frá umsagnaraðilum sem þekkja þessi mál mjög vel,

um það hvort þetta standist stjórnarskrá? Kannski stenst þetta bara stjórnarskrá og mannréttindi og þá hafið þið það í valdi ykkar að geta sagt: Píratar, þessi óháði aðili sagði að þið væruð bara vitleysingar.

og bíða svo eftir því að dómstólar dæmi þessi lög sem brot á stjórnarskrá. Og af hverju er það svona gott? Jú, vegna þess að þá getum við losnað við eitthvað af fólkinu á meðan með þessum ólöglegu lögum. Ég hreinlega skil ekki svona vinnubrögð. Ég hélt að við værum hérna inni til að vinna fagmannlega að því að breyta lögum hér á Íslandi.

það þarf að halda því leyndu þangað til það er komið í nefnd aftur. Þetta er ekki lýðræði, þetta er ekki það að fara í þinglega meðferð. Þingleg meðferð þýðir að við tökumst á um málin hérna inni. Ég er að segja ykkur hvað mér finnst að, hverju þurfi að breyta og af hverju, vegna þess að það er það sem okkar þingsköp segja til um að ég eigi að gera. Ég á ekki að halda mínum skoðunum leyndum þangað til frumvarpið er farið og búið og tala um það þá. Ég bara hreinlega skil þetta ekki. Ég spyr sjálfan mig stundum að því hvort hv. þingmenn stjórnarflokkanna séu virkilega tilbúnir að leggjast svona lágt, bara til þess að halda einum flokki eða jafnvel einum ráðherra ánægðum í ríkisstjórn.

Ég get ekki annað en sagt það sem ég segi yfirleitt: Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. En virðulegur forseti, mér finnst sú orðræða sem hér var höfð við ekki vera við hæfi í þessum sal. Mér fannst þessi ræða líkjast meira einhverri Morfís-keppni framhaldsskólanna. Ég verð að viðurkenna það, hv. þingmaður, að ég hélt að þú værir vandari að virðingu þinni en að tala hér um einhverja ofbeldismeðferð þessa máls.

fyrirgefið, hv. þingmaður, mér finnst ekki boðlegt að tala með þessum hætti. Að tala svo með þeim hætti, af vanvirðingu við okkur hér sem höfum talað fyrir þessu máli, að við séum með einhverja talpunkta, ég veit ekki betur en að ég hafi tekið virkan þátt í umræðu um útlendingamál og tjáð mig og mínar skoðanir í þeim efnum. Mér finnst það því bara virðingarleysi að tala með þessum hætti til þeirra sem skipa meiri hluta í þessari nefnd. Þá skal komið að því að hv. þingmaður talar hér mikið um stjórnarskrána og veltir því upp hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrána. Það er hárrétt sem kemur fram hjá hv. þingmanni að það er frumskilyrði okkar sem sitjum hér í þessum sal að virða stjórnarskrá Íslands. Að sjálfsögðu er það líka frumskilyrði þeirra ráðherra sem vinna í okkar umboði, þeirra embættismanna sem starfa inni í ráðuneytunum, þeirra lögfræðinga sem við njótum (Forseti hringir.) þjónustu frá í þinginu.

Það sem ég er henni ekki sammála um og það sem ég er að kalla eftir er óháð álit á því hvort þetta standist stjórnarskrá. Það er ekki álit ofan úr ráðuneyti,

hvort þetta standist stjórnarskrá eða ekki frá óháðum aðila. Það er það sem ég var að setja út á. Það að þrýsta hlutum í gegn án þess að vera viss um hluti eins og þessa

ég hefði viljað sjá sátt í þessum málum en hún næst ekki þegar fólk er ekki tilbúið til að skoða alla hlutina eins og t.d. hvort þetta standist stjórnarskrá eða ekki.

tók ég sérstaklega utan um það að ég hefði mikinn áhuga á, ef hægt væri, að ná sátt í nefndinni. Ég held að mjög fljótlega í umræðu um þetta mál hafi verið ljóst að Píratar voru ekki að leita að neinni sátt um þetta mál. Þeir eru á móti frumvarpinu eins og það kemur fram núna og eins og það hefur komið fram í öll hin skiptin áður. Það hefur verið mjög skýrt og ég get alveg borið virðingu fyrir því. Við þurfum í þessum sal ekkert alltaf að vera sammála um allt, það er bara eðli stjórnmálanna, en mér finnst mikilvægt að við séum sanngjörn og málefnaleg í umfjöllun okkar um þau mál sem hér eru til umræðu.

áherslum frá stjórnarflokkum. Aftur á móti hefur umræðan um það hvort frumvarpið standist stjórnarskrá aldrei komið fram fyrr en núna, í fimmta skipti sem það kemur fram.

við í meiri hlutanum hyggjumst ekki óska eftir slíku og samþykkjum það ekki. Við teljum það vera tafaleik í þessu máli því að við teljum alveg ljóst að þetta frumvarp er í engri andstöðu við stjórnarskrá Íslands, enda værum við þá að rjúfa okkar eið og við værum þá að vantreysta öllum þeim ráðgjöfum og embættismönnum sem að þessu máli hafa komið. Ég vil líka bara minna á að við fengum sérstaklega Trausta Fannar Valsson til okkar inn í nefndina til að ræða þetta ákvæði og það er fjöldi lögfræðinga og fjöldi faglegra aðila sem hefur komið með umsagnir sínar um þetta mál.

við höfum bara byrjað að tala um stjórnarskrá og annað hér í lokin. Við höfum ítrekað sagt að við teljum að þetta frumvarp og forverar þess séu brot á mannréttindum fólks. Mannréttindakafli stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmálar sem við höfum skrifað undir fjalla um slíkt. Kannski höfum við ekki verið nógu skýr með það að tala langt og vel og segja:

óháð álit á því hvort lög standist mannréttindi eða ekki og stjórnarskrá? Ja, hver veit? Þetta er ekki tafaleikur hjá okkur, frú forseti, þetta er grundvöllurinn að því hvernig við Píratar urðum til, það er að standa vörð um mannréttindi fólks, sérstaklega mannréttindi jaðarhópa. Það hefur ekkert með tafir að gera heldur það eitt að hér séu mannréttindi tryggð og það sé ekki valtað yfir þau,

Frú forseti. Hv. þingmaður fór mikinn í ræðu sinni og talaði um það að

þingmanns til málefna sem snúa að útlendingum er í grunninn. Telur hv. þingmaður að hér eigi ekki að vera nein landamæri og þess vegna gildi bara íslenska stjórnarskráin alltaf fyrir alla sem hingað koma? Það er alveg skoðun að vilja ekki hafa hér landamæri. En mér finnst erfitt að greina það út frá ræðu hv. þingmanns hvort hann telji svo vera eða hvar hann telji þá að mörkin eigi að vera í þessum efnum. Mín skoðun er sú að við eigum að taka við sem allra flestum hingað, gera eins vel og við getum og gera okkur gildandi þegar kemur að því að taka á móti fólki sem er að flýja hörmulegar aðstæður. Ég held hins vegar að við munum ekki geta tekið við öllum. Það er svolítið sárt að segja það en ég held að það sé bara hin blákalda staðreynd að ekki stærri þjóð en okkar geti það ekki. Hins vegar eigum við að taka vel á móti sem flestum og finnst mér mikilvægt að draga fram hjá hv. þingmanni

á þessi mál út frá þeim lögum sem gilda í dag og ólíkt kannski því sem hv. þingmaður heldur þá er ég ekki talsmaður þess að það séu hér bara opin landamæri.

og þar er talað um ýmislegt eins og ofsóknir, pyndingar, dauðarefsingu eða átök.

það þeir sem uppfylla þetta ekki og við þurfum því miður að segja nei við marga.

sýn og hvaða nálgun við höfum í málinu en erum ekki bara með einhvers konar sleggjudóma eða breiðar línur sem mér finnst mála yfir núansa í þessu máli. Mig langar þá að spyrja hv. þingmann, vegna þess að það kom einnig fram í máli hans að hann telji mikilvægt að ræða hlutina og leita sátta, hvort hann telji núgildandi lög, sem voru samþykkt hér í breiðri sátt en eru engu að síður þannig að það fá ekki allir vernd, hvort hann sé þá í raun ósáttur við þau lög. Ég tel að það sé verið, meira að segja með því frumvarpi sem við erum að ræða hérna, að líta til þess að það þurfi sérstaklega að horfa til fólks Börn fá aukinn stuðning og aukin réttindi í því. En það er hins vegar líka þannig í núgildandi lögum að það eru ekki öll börn sem fá hæli

ekki vera jafn góð og stundum er látið að liggja þó svo að þau hafi verið unnin í þessari breiðu sátt.

þau lög sem yrðu til eftir samþykki þessa frumvarps. Það er tvennt sem þarf að laga varðandi núverandi löggjöf. Annars vegar það að það eru reglugerðarákvæði sem var breytt eftir að lögin voru sett sem eru sums staðar of þröngt skilgreind, sérstaklega það sem snýr að börnum og slíku.

Vandinn er ekki sá að afgreiða fleiri umsóknir. Við sáum bara hvað allt í einu var hægt að afgreiða umsóknirnar frá Úkraínu hratt. Það var hægt að setja upp þjónustumiðstöð, það var hægt að gera hluti sem höfðu ekki verið gerðir áður. Við þurfum einfaldlega að vinna betur úr þessu. Kannski þurfum við að fjölga fólki hjá Útlendingastofnun, ég veit það ekki. Ég held að það sé frekar að ráðast á vandann þar sem hann er og að á meðan verið er að gera það

atlögu ríkisstjórnarinnar til að ná fram svipuðu frumvarpi, og þau hafa öll verið lögð fram af dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins. Öll, með samþykkt, hefðu skemmt að hluta þær úrbætur sem voru gerðar í núverandi lögum í þverpólitískri sátt. Núverandi lög eru sannarlega ekki gallalaus en það sem helst hefur staðið í mörgum hefur þó fyrst og fremst verið framkvæmd laganna og skortur á skýrleika. lok kjörtímabilsins 2017, um haustið, var mikill meiri hluti þingheims sammála um að yfirfara þyrfti lögin þannig að framkvæmd yrði meira í takt við vilja þingsins. Þar sem skammt var til kosninga var látið nægja að samþykkja lagabreytingu til að koma til móts við börn í viðkvæmri stöðu. Hún var með sólarlagsákvæði sem rann út skömmu eftir næstu kosningar sama ár, enda höfðu formenn allra stjórnmálaflokkanna sem áttu fulltrúa á þingi, nema formaður Sjálfstæðisflokksins, undirritað samkomulag þess efnis að forgangsverkefni nýs kjörtímabils væri endurskoðun útlendingalaganna í þverpólitískri sátt. Hafa skyldi sérstaklega í huga að bæta réttarstöðu fólks í viðkvæmri stöðu, ekki síst barna og kvenna. Nú sagði framsögumaður málsins áðan, hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir, að hún hefði lagt sig fram um að ná sem mestri sátt inni í nefndinni þegar málið kom þangað inn. En það hefði verið betra ef það samráð hefði hafist fyrr, í samræmi við þetta samkomulag. Það átti sem sagt að freista þess að vinna málið í sem mestri sátt líkt og tókst 2013–2016 undir stjórn þáverandi þingmanns, Óttars Proppés, og voru flestir sammála um að sú aðferðafræði hefði reynst vel þrátt fyrir allt. Það er skemmst frá því að segja að þetta samkomulag var fullkomlega hunsað og það var alveg ljóst frá fyrstu stundu að Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að stýra ferðinni einn á sínum forsendum án nokkurs samstarfs við aðra flokka, án samráðs við þá aðila sem mesta reynslu hafa þó af þjónustu við fólk á flótta. Nú get ég í sjálfu sér ekkert gert athugasemd við þetta verklag Sjálfstæðisflokksins, enda var hann ekki aðili að þessu samkomulagi. En ég varð mjög hissa og vonsvikinn yfir að samstarfsflokkarnir tveir, Framsókn og Vinstri græn, skyldu þverbrjóta loforðið og leyfa því að gerast og láta Sjálfstæðisflokkinn spila einleik í málinu lengi vel, ekki síst þar sem það hefur komið fram margoft á síðustu fjórum árum að margt af því sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur boðið upp á í fyrri tilraunum sínum hefur ekki hugnast samstarfsflokkunum. Svo einhverrar sanngirni sé gætt þá hafa Vinstri græn líka, lengst af, lagt þó nokkra steina í götu fyrri frumvarpa. Nú er hins vegar allt annað upp á teningnum og það bendir allt til þess að þetta frumvarp verði að lögum. Málið hefur verið afgreitt út úr stjórnarflokkunum án fyrirvara og út úr nefnd með stuðningi sömu flokka. En hvað veldur því að Vinstri græn styðja nú málið heils hugar — það veit ég ekki. Það væri gagnlegt ef þingmenn þeirra myndu treysta sér að koma hingað upp og gera grein fyrir afstöðu sinni til málsins því að þau geta ekki lengur skýlt sér á bak við Sjálfstæðisflokkinn eða hæstv. dómsmálaráðherra. Verði frumvarpið að lögum, eins og margt bendir til, þá bera þau bara nákvæmlega sömu ábyrgð á þeim og Sjálfstæðisflokkurinn. Samfylkingin er sammála því að hér þurfi að vera skýr lög um málefni útlendinga. En við getum ekki sætt okkur við að réttur flóttamanna sé skertur á þann hátt sem gert er í frumvarpinu og í bullandi ágreiningi hér inni í þinginu og án samráðs við marga þá aðila sem best þekkja til málaflokksins og starfa við að aðstoða það fólk sem hingað hefur leitað, fólk sem er í eins viðkvæmri stöðu og hægt er að hugsa sér. Það hefur neyðst til að yfirgefa heimili sitt, líf sitt, þjóð sína og samfélag, og slíku fólki verður einfaldlega að mæta af meiri mannúð og virðingu, ekki skapa úr aðstæðum þess ímyndaðar ógnir til að veifa í pólitísku skyni, eins og mér hefur þótt hæstv. dómsmálaráðherra ítrekað gera síðustu mánuði. Sérhver manneskja á einfaldlega rétt á mannúðlegri málsmeðferð og við eigum að láta það vera forgangsatriði við breytingar á frumvarpi af þessu tagi. Í þessu frumvarpi virðist hins vegar tilhneigingin vera að þrengja að fólki á flótta og draga úr réttindum þess.

og byggja á fyrra frumvarpi. Þar verði lögð áhersla á mannúð, ábyrgð og framtíðarsýn. Við þurfum innflytjendalöggjöf og löggjöf sem er í takti við stöðu heimsmála en endurspeglar líka þann veruleika sem við búum við í íslensku samfélagi til framtíðar. Til að það takist þurfum við að nýta bestu fáanlegu þekkingu og reynslu og hlusta líka á viðhorf innflytjenda sem hafa reynslu af kerfinu og þekkja best hvernig það er að setjast að í íslensku samfélagi, ekki semja þetta án samráðs við þessa hópa inni í lokuðu ráðuneyti eins og virðist hafa verið gert og senda svo til þingsins. Þessum bættu lögum þyrfti að fylgja skýr áætlun sem auðveldar innflytjendum, hvort sem er á flótta eða ekki, að fá tækifæri til að skapa sér farsælt líf í íslensku samfélagi.

á því hagvaxtarskeiði undanfarins áratugar, og rannsóknir sýna að íslenskur vinnumarkaður þarf aukinn fjölda fólks í ýmis störf á næstu árum og áratugum, þar með talin fjölmörg brýn störf við grunnþjónustu. Þjóðinni fjölgar, hún eldist og það kallar einfaldlega á fleiri vinnandi hendur. En þó að hin efnahagslega hlið skipti auðvitað mjög miklu máli í þessu samhengi þá er það fráleitt það eina sem skiptir máli. Við berum auk þess alþjóðlegar skyldur, svo ekki sé minnst á hinar siðferðilegu skyldur sem ríkt land í flóknum og brothættum heimi hefur. Þess vegna eiga ábyrgð, virðing og mannúð að vera meginþættir við mótun frumvarps af þessu tagi. En í stað þess að ríkisstjórnin hafi kjark og víðsýni til að takast á við þau tækifæri sem felast í endurskoðun útlendingalaga og stefnumótun í málefnum útlendinga, flóttafólki, innflytjendum og íslensku samfélagi til heilla, ber frumvarpið vott um hræðslu, afneitun og ábyrgðarleysi. Frú forseti. Því miður þá inniheldur frumvarpið sem hér um ræðir mörg ákvæði sem beinlínis skerða réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd og veita þeim lakari rétt en þann lágmarksrétt sem tryggður er í stjórnsýslulögum. Þá er réttur flóttafólks til fjölskyldusameiningar í ákveðnum tilfellum felldur niður en hann er grundvallarréttur og jafnframt forsenda fyrir árangursríkri aðlögun. Meðal margra neikvæðra breytinga frá núverandi lögum vil ég þó sérstaklega staldra við 6. gr. frumvarpsins, eins og margir hafa raunar gert því að þar er lagt til að umsækjendur um alþjóðlega vernd verði sviptir þjónustu 30 dögum eftir að ákvörðun um synjun varð endanleg á stjórnsýslustigi. Hér erum við að tala um, herra forseti, sviptingu á húsnæði, framfærslu

kaflaskil í meðferð íslenskra stjórnvalda á fólki sem óskað hefur eftir vernd, og það er auðvitað bagalegt. Með því að nota þjónustusviptingu til að þrýsta á umsækjendur að yfirgefa landið eru heimilisleysi, sárafátækt og skortur á heilbrigðisþjónustu notuð sem tæki til að takmarka straum flóttafólks hingað til lands og neyða fólk neyða fólk til að fara. Á einfaldri íslensku má í sjálfu sér segja að það sé verið að svelta fólk í viðkvæmri stöðu til samstarfs.

frá ríki yfir á herðar sveitarfélaga sem ber samkvæmt lögum skylda til að veita fólki í neyð þjónustu.

En þá ber sem betur fer að veita þeim þjónustu í samræmi við mannréttindasamninga. Á þetta bendir raunar Læknafélag Íslands í umsögn sinni.

Embættið undirstrikar að heilbrigðisþjónusta sé grundvallarmannréttindi sem byggist á alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.

Slíkt væri einkar óheppilegt þar sem efni frumvarpsins varðaði með augljósum hætti mannréttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd.

en ekki var leitað eftir óháðum umsögnum utan úr bæ. Í umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna var vísað til fyrri umsagnar stofnunarinnar um eldri frumvörp, reyndar ekki að lögum, og þar komu fram margvísleg tilmæli stofnunarinnar sem meiri hlutinn hefur ekki virt viðlits við frumvarp þetta, þrátt fyrir að í 3. mgr. 23. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016, sé kveðið á um skyldu íslenskra stjórnvalda til að eiga samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í samræmi við alþjóðasamninga um stöðu flóttamanna,

gera að engu ítarleg tilmæli stofnunarinnar um breytingar á frumvarpinu og maður hlýtur að spyrja sig hvaða kraftar séu að verki og hvaða hugsun búi að baki því að þvinga málið í gegn án þess að skoða betur þær fjölmörgu athugasemdir. Frú forseti. Fyrir utan þann skort á mannúð sem mér finnst gegnumsýra þetta frumvarp blasir við frekar heimóttarleg sýn stjórnvalda sem virðast ekki átta sig á í hvers konar veröld við lifum og á hvers lags tímum við lifum í augnablikinu. Við lifum í heimi sem hefur með aukinni tækni skroppið saman þannig að okkur berast daglega hversdagslegustu fréttir frá fólki úr fjarlægustu heimshlutum. Í hugum flestra hefur þetta opnað augun fyrir því að við tilheyrum öll hvert öðru, mannkynið. Við erum ein stór heimsfjölskylda. Sú tilfinning að við komum hvert öðru við minnkar ekkert þegar við lítum til þess að við munum aldrei ráða við stærstu áskoranir mannkyns í augnablikinu, ófrið, örbirgð, misskiptingu og loftslagsvána, nema mannkynið vinni miklu betur saman en það hefur gert hingað til. Að lokum, frú forseti, er líklegt að þetta frumvarp verði að lögum. Það er ekki annað að heyra hér í dag. Það verður þá samþykkt af stjórnmálafólki sem virðist algerlega búið að gleyma því fyrir rétt rúmum 100 árum stóðu Íslendingar í svipuðum sporum og margir sem leita nú hingað eftir betra lífi. Þá flúðu um 15.000 Íslendingar örbirgð og barnadauða vestur um haf og á þeim tíma voru það um 20% af íslensku þjóðinni. Fáir hafa líklega lýst þeim aðstæðum betur en Halldór Laxness í upphafi sögunnar Brekkukotsannáll þar sem segir, með leyfi „Í það mund sem ég var að verða til, þá var þar í kotinu mikil örtröð af því fólki sem nú á dögum heitir flóttamenn; það er að flýa land; það leggur á stað með tárum úr heimkynnum sínum og ættbygð af því svo illa er að því búið heimafyrir að börn þess ná ekki þroska heldur deya.“

að framkvæmd laganna væri ekki í takti við þann vilja sem þingmenn stóðu í meiningu um þegar þeir sömdu þessi lög. Það er rétt hjá hv. þingmanni að ég talaði um efnahagslega flóttamenn þegar ég var að vitna í Halldór Laxness, en engu að síður var það fólk neytt vegna staðhátta til að flýja heimkynni sín, yfirgefa ættjörð sína yfir opið haf með lítil börn og ekki komust allir á leiðarenda. Þess þá heldur þurfum við nú að sýna þeim virðingu og mannúð sem koma bara vegna enn meiri lífsógnar heldur en

því að fólk hrökklist að heiman vegna efnahagslegra þátta. Ég er bara alls ekki sammála því. Ég held að það sé innbyggt í okkur flest að við viljum lifa betra lífi og búa börnunum okkar öryggi. Ég held að við eigum ekkert að greina þarna á milli. Við eigum hins vegar að hafa skýr

Úkraínu voru þeir færri. Það er stríð í Úkraínu og þeir voru einungis 166. Þetta byggir allt á úrskurði kærunefndar um efnahagslega flóttamenn,

5.200 manns á Íslandi. New York Times sagði að það væri jafngildi 5,2 milljóna einstaklinga árið 2015

í þverpólitískri sátt. Annars leiðist mér óttalega mikið þessi áhersla á orðið skilvirkni. Það hljómar svona pínu eins og það sé verið að fara að framleiða vélarhluta eða bíla. Getum við notað virðingu og sanngirni í staðinn?

Atlantshafið, austan megin. Þar er auðvitað erfitt að setja reglur þegar fólk þarf á nokkrum klukkustundum að flýja

og við gerðum fyrir 50 árum þegar við buðum alla Eyjamenn velkomna upp á land og skutum yfir þá skjólshúsi. (Gripið fram í.)Við getum enn þá og alltaf búist við aðstæðum í heiminum þar sem við þurfum að víkja frá svona almennum reglum sem við höfum sett okkur, og það gerðum við í þessu tilfelli. En ég ítreka: Samfylkingin vill gera breytingar á núverandi lögum með það fyrir augum

Danskir jafnaðarmenn hafa lýst stefnu fyrri ára í hælisleitendamálum sem mistökum og segja evrópska hælisleitendakerfið hrunið. Danskir jafnaðarmenn segjast vilja hverfa frá stefnu sem reynst hafi mistök. Danir eru ekki einir á báti, norska ríkisstjórnin segist í stjórnarsáttmála vilja fylgja evrópskri viðleitni í þessa átt. Hvergi á Norðurlöndunum eru jafn margar umsóknir um alþjóðlega vernd og hér á landi sé miðað við höfðatölu eins og komið hefur fram í þessum umræðum. Þetta er til marks um að hér á landi er rekin stefna sem Norðurlöndin hafa horfið frá og danski forsætisráðherrann segir að hafi verið mistök. Í stefnuyfirlýsingu danskra jafnaðarmanna segir að margt af því fólki sem komið hafi til Danmerkur og Evrópu á síðustu árum sé ekki flóttamenn heldur farandfólk í leit að betra lífi. Verði samþykkt að slíkir fái vist í Danmörku muni margir leita þangað. Þetta ráði danskt samfélag ekki við, málið snúi að sjálfu samfélaginu, velferðarkerfinu og hlutskipti launafólks á dönskum vinnumarkaði, segja danskir jafnaðarmenn. Þetta kemur fram í ágætum greinum eftir Ólaf Ísleifsson, fyrrverandi alþingismann, og ég hvet þingmenn til að lesa þær. Íslendingar vilja leggja sitt af mörkum í flóttamannavanda samtímans augljóst er að Ísland hefur ekki burði til að taka við margfalt fleiri umsækjendum um alþjóðlega vernd en aðrar Norðurlandaþjóðir gera. Hér verður að grípa til aðgerða áður en í óefni er komið og þetta frumvarp er skref í rétta átt.

Frú forseti. Hér þýðir bara einfaldlega ekki að grauta saman Norðurlöndunum eins og þau séu eitt og hið sama og reki sömu stefnu. Samkvæmt skýrslum kemur nú fram að Norðmenn og Svíar hafi í rauninni tekið á móti miklu fleirum í gegnum tíðina, þegar við horfum 30–40 ár aftur í tímann, heldur en Danir. Það hefur held ég ekki verið neitt leyndarmál hér í þinginu að ég hef ekki verið neinn sérstakur aðdáandi danskra jafnaðarmanna þegar kemur að útlendingamálum. Þau hafa talað um að dönsk yfirvöld vilji hörðustu stefnu í Evrópu í flóttamannamálum. Við jafnaðarmenn á Íslandi viljum það alls ekki, við viljum feta hóflega leið. Ég held að það skipti ótrúlega miklu máli svo margt þegar kemur að móttöku flóttamanna. Ég bjó mörg ár í Ósló í Noregi. Þar t.d.

Þeir blönduðust hraðar og urðu svona eðlilegri hluti af mannlífinu. Ég held að það getum við gert hér á Íslandi. Við erum, held ég, flink ef við tökum okkur til í að laga fólk að aðstæðum og laga okkur að aðstæðum þess. þess. Ég ítreka það sem ég hef sagt og sagði í tveimur síðustu andsvörum að við erum algerlega sannfærð um það í Samfylkingunni að við þurfum að hafa skýr lög og reglur um móttöku flóttamanna og fólks sem hingað leitar og vill búa hérna en við viljum gera það og byggja það á miklu meiri mannúð heldur en verið hefur.

Hann svaraði því ekki hér sem ég spurði hann að, hvort það væri ekki ábyrgðarleysi að horfa ekki til reynslu Norðurlanda þegar kemur að þessum málaflokki. Þau hafa langa og mikla reynslu af þessum málaflokki og hafa verið að læra af þeirri reynslu og hafa

að aukna afbrotatíðni í Svíþjóð mætti rekja til mistaka hinnar pólitísku stefnu í útlendingamálum. Ég held að það sé alveg ljóst að það er afar mikilvægt að horfa til reynslu Norðurlandanna. Þá langar mig að spyrja hv. þingmann: Fyrst hann vill ekki horfa í þessa reynslu telur hann þá að við Íslendingar eigum að hafa hér annað regluverk en Norðurlöndin, annað regluverk en Evrópa? Við erum núna með sérreglur sem gera það að verkum að hingað sækja hlutfallslega mun fleiri flóttamenn en á Norðurlöndunum. Regluverkið hér er veikara en á Norðurlöndunum og í Evrópu. Er það stefna Samfylkingarinnar — það væri gott að fá það hér fram, bara já eða nei

Það þýðir heldur ekkert að líta þannig á að þau séu að glíma við sams konar aðstæður. Við erum og eigum að læra af hinum Norðurlöndunum. Við getum lært margt gott af því sem þau hafa gert gott en við eigum auðvitað líka að læra af mistökum þeirra. Ég held að það liggi bara í hlutarins eðli og ég held að við getum alveg fetað einhvern meðalveg í þeim efnum án þess kannski að taka hrátt upp ströngustu löggjöf þess Norðurlandanna sem vill ganga harðast fram.

að aðlagast íslensku samfélagi og gera því kleift að vinna að styrkleikum sínum og auðga íslenskt samfélag. Og núna þegar við erum í miðjum þorra

og eigum að byggja á skýrri löggjöf en hún á að byggjast á mannúð, virðingu og ábyrgð.

Virðulegi forseti. Ég verð að játa að ég er búinn að eiga í nokkrum erfiðleikum með að skilja þetta frumvarp. Ég á erfitt með að átta mig á hvaða vandamál því er ætlað að leysa. Hér hafa þó nokkrir hv. þingmenn talað um skilvirkni. Ég sé ekki þessa skilvirkni, sé ekki að meðferðartíminn styttist og sé ekki að kostnaðurinn minnki. Ég sé þvert á móti ekki betur en að meðferðartími muni lengjast með auknum kostnaði. Eina breytingin sem ég sé er að verið er að útiloka möguleika á endurupptöku mála. Útlendingastofnun hefur verið gerð afturreka með ótal ákvarðanir sem snúið var við í meðförum kærunefndar útlendingamála, mál þar sem réttindi fólks á flótta höfðu verið fótum troðin. Nú á að gera því ókleift að sækja rétt sinn til að fá slík mál leiðrétt. Það var ekki fyrr en í gær sem ég skildi þetta mál. Þar sem ég hef eingöngu innsýn leikmanns í málið gerði ég það með því að setja það í samhengi sem ég skil. Fyrir mér er þetta nokkurn veginn á þennan veg: Við erum með starfsmann ríkisstofnunar sem þarf að komast upp á hálendið. Að áfangastað liggur fullkomlega fær vegur og um legu vegarins er ágætissátt. Þessi starfsmaður hefur hins vegar brugðið á það ráð, mögulega vegna tímaskorts, að stytta sér leið með utanvegaakstri. Landvörður nokkur hefur orðið þess var og staðið þennan starfsmann að utanvegaakstri sem hefur kallað bæði á tiltal og sektir, en allt kemur fyrir ekki og starfsmaðurinn sem um ræðir bregður æ oftar á það ráð að aka utan vegar. Þrátt fyrir að utanvegaakstur hafi ekki þótt neitt sérstakt tiltökumál hér á árum áður höfum við sem betur fer orðið meðvitaðri um slæmar afleiðingar utanvegaaksturs. Hjólför í viðkvæmri náttúru eru lýti á landinu okkar og ekki síst getur því fylgt mikill orðsporshnekkir að taka utanvegaakstur ekki alvarlega, bæði innan lands og á alþjóðavísu. Það er auðvitað hægt að leysa þetta mál á marga vegu. Eðlilegasta leiðin að mínu mati er að veita starfsmanninum tiltal um að utanvegaakstur sé ekki eitthvað sem við viljum kenna okkur við, sérstaklega þegar við horfum til þess hversu skaðlegur hann er. Það er ekki það sem við ætlum að gera í þessu máli — ó, nei. Í þessu máli er nefnilega búið að finna aðra lausn. Við einfaldlega merkjum þá staði þar sem starfsmaðurinn er búinn að keyra utan vegar sem veg. Þá er enginn utanvegaakstur. Þannig getur starfsmaðurinn haldið áfram að stytta sér leið en ekki er lengur um að ræða utanvegaakstur heldur bara akstur. Í staðinn fyrir að lagfæra skaðann á landinu malbikum við bara yfir viðkvæma náttúru. til að allt ferlið sé rosalega gagnsætt, fáum við landvörðinn sem stóð starfsmanninn að utanvegaakstrinum til að koma í hvert skipti sem ekki er ekið utan vegar til að staðfesta að ekki hafi verið ekið utan vegar. Við erum auðvitað ekki búin að leysa nokkurt einasta vandamál annað en að hvítþvo athæfi sem hefði aldrei átt að eiga sér stað. Fyrir mér varðar þetta mál nokkra þætti, þar með talið mannréttindi. Það er mér óskiljanlegt að ekki hafi verið gengið úr skugga um að þetta brjóti ekki mannréttindakafla stjórnarskrárinnar eða þær alþjóðlegu skuldbindingar sem íslenska ríkið er bundið af. Með leyfi forseta ætla ég að lesa upp 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sem við öll hér inni lögðum drengskap okkar að veði til að vernda: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Það er nauðsynlegt að íslenskt mál geti brugðist við nýjum veruleika. Í því felst að við tökum inn ný orð, merking annarra þróist og og breytist og þau jafnvel hverfi. Ég skil samt ekki hvernig hægt er að skilja orðið allir á þann veg að það undanskilji stóra hópa.

Ég kalla jafnframt eftir því að það sé rökstutt sérstaklega hvernig þetta frumvarp brýtur ekki 65. gr. stjórnarskrárinnar eða eftir atvikum önnur ákvæði hennar. Finnst hv. þingmönnum réttlætanlegt að fara í þessar breytingar til að vernda framkvæmd stjórnkerfisins án þess að það sé

Mér þykir sorglegt að í stað þess að vinna að auknum mannréttindum erum við að fórna réttindum fólks, sem með sanni má segja að sé búið að þola nóg, til að þurfa ekki að fara í þær breytingar sem þarf til að aðgerðir Útlendingastofnunar standist lög. Það er líka mikilvægt að árétta að það er engin andstaða við að gerðar séu breytingar í málaflokknum. Þvert á móti er brýnt að við förum í breytingar á þessum málaflokki. Það er hins vegar lykilatriði að þær breytingar séu gagnlegar og stuðli að skilvirkari framkvæmd sem standist síðast en ekki síst stjórnarskrána. Slíkum breytingum má best ná fram með því að taka mark á umsögnum og athugasemdum þeirra sérfræðinga sem að þessum málum starfa. Það er fólkið sem sér gallana og líka lausnirnar. Með leyfi forseta les ég upp úr umsögn Íslandsdeildar Amnesty International: „Samkvæmt frumvarpinu er því einkum ætlað að stuðla að gagnsærri og stöðugri framkvæmd laganna, auka skilvirkni og stytta málsmeðferðartíma til hagsbóta fyrir verndarkerfið og umsækjendur um alþjóðlega vernd. Þrátt fyrir þessi yfirlýstu markmið eru gildar ástæður til að halda því fram að frumvarp þetta muni leiða til mun lakari stöðu umsækjenda um alþjóðlega vernd en nú þegar er við lýði gagnvart stjórnvöldum. Hröðun málsmeðferðartíma má ekki koma niður á grundvallarréttindum einstaklinga. Íslandsdeild Amnesty International hefur áhyggjur af fleiri ákvæðum frumvarpsins. Sem dæmi má nefna að frumvarpið gerir strangari kröfu m.a. um rétt einstaklinga til að fá mál sitt endurskoðað í samanburði við hin Norðurlöndin, þ.m.t. Svíþjóð. Þykir því ástæða til að hafa verulegar áhyggjur af þróun virðingar fyrir mannréttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd á Íslandi. Íslandsdeild Amnesty International minnir á þær ríku skyldur stjórnvalda að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar og mikilvægi þess að að axla ábyrgð og skapa hér góð skilyrði fyrir fólk á flótta. Íslenskum stjórnvöldum ber að tryggja að lög séu í samræmi við alþjóðlega mannréttindasamninga, svo sem mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, samning Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg félagsleg og menningarleg réttindi, sem Ísland hefur fullgilt, auk barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindasáttmála Evrópu sem báðir hafa verið lögfestir hér á landi. Ítrekað hefur verið bent á skort á samráði við gerð frumvarpsins auk þess að bent hefur verið á verulega vankanta á efni frumvarpsins. Deildin áréttar sérstaklega áskorun sína og 14 annarra samtaka til ríkisstjórnarinnar um að draga þetta frumvarp til baka og vinna það betur og í mun meira samráði við alla þá hagsmunaaðila sem að málaflokknum koma. Mikilvægt er að lagabreytingar sem þessar

Þessi umsögn er ágætlega lýsandi fyrir þær umsagnir sem komið hafa fram frá öðrum aðilum og sýnir að andstaða Pírata er hvorki sýndarmennska né ómálefnaleg heldur staðfestir að frumvarpið er einfaldlega ekki nógu vel unnið og ekki í nægilegu samráði við hagsmunaaðila. Samráð er lausnin en samráði þarf að fylgja möguleiki til að hafa áhrif. Samráð sem ekki getur haft áhrif á ferlið er einfaldlega ekki samráð. Hér hafa margir hv. þingmenn lagt fram spurningar um hversu mörgum við getum tekið við. Mig langar að spyrja á móti: Hvað geta fæðingardeildir tekið á móti mörgum börnum? Hvað getum við slökkt marga elda? Hversu mörgum fótbrotum getum við sinnt? Þetta er einfaldlega ekki þannig vandamál og augljóslega er þörf á hugarfarsbreytingu. Við þurfum að nálgast þessi vandamál á allt annan hátt. Við sjáum það líka að við getum brugðist hratt við stórum hópi fólks. Við sjáum það á því hvernig við gátum brugðist við þegar hingað leitaði fjöldi fólks frá Úkraínu í leit að vernd. Við sjáum það líka á því að hingað leitar fullt af fólki frá Evrópu sem kemur hingað stórslysalaust, fyrir utan að hundruð milljóna Evrópubúa eiga fullan rétt á að koma hingað og setjast að. Það þykir ekki einu sinni fréttnæmt. Mig langar líka að ræða gagnsæi. Ég get ekki með nokkru móti skilið hvernig við ætlum að tryggja eðlilega málsmeðferð þegar svo mikið af matskenndum hlutum er að finna í frumvarpinu. Hvenær er umsækjandi samvinnufús? Hvenær er heilbrigðisþjónusta nauðsynleg? Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja gagnsæi? Í ljósi þeirrar atburðarásar sem átti sér stað nýlega, þar sem fjölmiðlum var gert ókleift að fylgjast með máli þar sem fólk var beitt valdi til að vísa því úr landi með því að nýta flóðljósabúnað til að koma í veg fyrir myndatökur, þá er ljóst að gagnsæi er ekki eitthvað sem framkvæmdaraðilar setja í forgang. Ein af höfuðáherslum okkar Pírata er einmitt gagnsæi og það veitir ekki af að auka gagnsæi í þessum málaflokki. Engin af þessum breytingum gerir það hins vegar. Þvert á móti eru margar þeirra til þess fallnar að draga úr því. Okkur sem búum í upplýstu og frjálsu samfélagi er það afar mikilvægt að geta veitt stjórnvöldum aðhald, og gagnsæi er þar lykilatriði. Án þess er svo til ómögulegt að veita stjórnvöldum aðhald. Hvað varðar aðhald hef ég persónulega reynslu af því að fylgja eftir málefnum vegna talningarklúðursins í Norðvesturkjördæmi. Það er gott dæmi um ábyrgðarleysi stjórnvalda sem ekki tóku mark á kærum og virðast hafa litið fram hjá ansi skýrum refsiákvæðum laga. Því er ekki að undra að traust almennings á stjórnvöldum sé takmarkað. Þetta takmarkaða traust mun ekki aukast með þessu frumvarpi. Almenningur hefur eðlilega brugðist ókvæða við harðneskjulegum aðförum að fólki og við höfum séð mörg dæmi um vantraust á Útlendingastofnun. Nýlegasta dæmið er skúrkurinn í jóladagatali RÚV. Eitt af því sem ég átti mjög erfitt með að skilja við þetta frumvarp var að ákvarðanir Útlendingastofnunar yrðu sjálfkrafa kærðar. Hver er tilgangur þess að embættið fjalli um mál ef ákvarðanir eru sjálfkrafa kærðar? Það rann upp fyrir mér hver tilgangurinn var: Nú fær kærunefndin, sem hefur verið að snúa við ákvörðunum, að staðfesta afgreiðslu Útlendingastofnunar þrátt fyrir ágallana sem hingað til hafa verið nýttir til að snúa við ákvörðunum. Þannig fæst ákveðinn hvítþvottur á fyrri ákvarðanir og kærunefndin lítur út fyrir að vera ósamkvæm sjálfri sér. Það er fyrir mér algjörlega tilgangslaust að embættið fjalli um þessar ákvarðanir ef það er síðan sjálfkrafa kært. Væri ekki miklu eðlilegra að þessi mál færu beint til kærunefndarinnar sem gæti þá tekið beina ábyrgð á sínum ákvörðunum, frekar en að vera sett í að samþykkja ákvarðanir annars stjórnvalds? Hér vísaði hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir í landsfundarsamþykkt Sjálfstæðisflokksins um að fólk sem kemur hingað með vinnu fái að vera. Þetta kann að hljóma ágætlega, en raunveruleikinn er sá að þetta er meira en að segja það. Þegar umhverfið er flókið er afar hæpið að fólk, sem annars væri alveg til í að setjast hér að, þurfi frá að hverfa vegna þess að það getur tekið margar vikur eða mánuði að klára ferlið. Á sama tíma starfa hér fyrirtæki sem bráðvantar að fá þetta fólk til starfa. Þetta eru vandamálin sem við eigum að leysa, ekki það hvernig við getum sem best vísað fólki í neyð frá landinu. Allar þessar hindranir sem um ræðir eru síðan mannanna verk og við getum vel, ef okkur sýnist, breytt Mér þykir afar sorglegt að horfa upp á tómlæti hv. þingmanna gagnvart því hvernig þetta frumvarp gengur þvert gegn þeim skyldum sem við höfum tekið á okkur með staðfestingu flóttamannasamnings og barnasáttmála Sameinuðu sem og mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Nú hafa margir hv. þingmenn talað um hversu vönduð vinnan við frumvarpið hafi verið og skilja ekki andstöðu við það. Hvernig má þá skýra nýlegar yfirlýsingar hæstv. forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur, um að til standi jafnvel að breyta frumvarpinu? Hvers vegna þarf að breyta þessu vel unna frumvarpi? Er til of mikils mælst að við fáum að heyra í hverju þær breytingar felast, eða er það ekki örugglega okkar hlutverk að ræða frumvarpið hér?

og tilkynni um það að málið muni taka einhverjum breytingum sem við vitum ekkert hverjar verða eða hvaða meðferð fái hér í þinginu. Það er vægast sagt óvenjulegt og undarlegt. Ekki var annað að heyra á hv. þingmanni en að hann hafi ekki áhyggjur af því að það sé eitthvert hámark á það hvað Ísland getur gert í þessum málaflokki, hversu mörgum við getum tekið á móti. Ég er auðvitað fullkomlega ósammála hv. þingmanni um það. Einnig þótti mér allsérstakt að vísað væri í jóladagatal Ríkisútvarpsins og þann áróður sem þar fór fram sem einhvers konar staðfestingu eða vísbendingu um að að hann ætti rétt á sér. Framganga Ríkisútvarpsins í þessu máli var að mínu mati mjög óviðeigandi.

En telur hv. þingmaður að stjórnarskrá Íslands nái yfir alla íbúa heimsins, ekki bara íslenska ríkisborgara heldur að hún tryggi öllum átta milljörðunum, eða rúmlega það, á jörðinni þau réttindi sem þar er getið

en ég álít sem svo að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nái í það minnsta yfir alla þá sem á landinu dvelja, hverrar þjóðar sem þeir eru, hvers kyns sem þeir eru, hverra skoðana sem þeir eru, að þetta sé það

þjóðfélagsumræðan speglast okkur í því sem kemur fram. Hvort sem það er á RÚV eða í hvaða fjölmiðli svo sem það er eða hvar svo sem sú umræða fer fram er það ákveðinn spegill á það sem fer fram í landinu og það sem skiptir okkur og almenning máli. Mér þykir sjálfsagt að horfa til þess hvernig almenningur bregst við. Það er bara okkar hlutverk sem stjórnmálamanna í lýðræðisþjóðfélagi að horfa til almennings. Þaðan sækjum við valdið, ekki satt?

þótt sums staðar birtist það viðhorf þar að ríkið það sé ég, eða það sé það. Oft og tíðum fer sú stofnun sínar eigin leiðir sem

að því hljóti að vera einhver takmörk sett við hve mörgum hælisleitendum og flóttamönnum Ísland getur tekið og hvort þessi risastóri málaflokkur, sem varðar líf og heilsu fólks, kalli ekki á einhvers konar forgangsröðun, að við veltum því fyrir okkur hvernig við komum að sem mestu gagni fyrir sem flesta þeirra sem eru í mestri neyð. Þessar tvær spurningar: Eru engin takmörk? lagi: Þurfum við ekki í ljósi stærðar vandans að forgangsraða til að möguleikar okkar nýtist sem flestum þeirra sem eru í mestri neyð?

það sem málið á að snúast um. Málið á að snúast um hvernig við getum komið þessum hóp sem hingað leitar með sem skilvirkustum hætti inn í þjóðfélagið þannig að kerfið nýtist fleirum, þannig að við séum ekki, eins og kerfið er núna, að búa til ótal vandamál með því að fólk geti ekki sinnt vinnu, með því að fólk fái ekki þjónustu, með því að fólk bíði mánuðum og árum saman í óvissu um afdrif sín. Það blasir alveg við að það þarf að gera breytingar í málaflokknum. Það blasir við að við þurfum að leysa vandamál. Það frumvarp sem hér er til umræðu leysir engin vandamál, það bara býr þau til, það fjölgar þeim. Það er ekki það sem við eigum að gera hérna eða það tel ég ekki vera mitt hlutverk. Mitt hlutverk er að fækka vandamálunum.

Frú forseti. Sú löggjöf sem við erum að vinna eftir í dag í málefnum útlendinga var samin á árunum 2014–2015. Lögin tóku síðan gildi árið 2016. Margt hefur breyst á þessum tíma og þessi málaflokkur er í raun síbreytilegur.

í þessari umræðu. Það sama má segja um kostnaðinn fyrir ríkissjóð, hann hefur margfaldast og á síðasta ári stefnir hann í að vera u.þ.b. 10 milljarðar kr. Þegar málaflokkar eru síbreytilegir verður löggjafinn að fylgja því eftir með því að uppfæra lögin. Það höfum við ekki gert í þessum málaflokki.

Síðan er rétturinn til fjölskyldusameiningar sem gerir það að verkum að þessar tölur geta hækkað þó nokkuð. Ég held að við hljótum að sjá að við erum að nálgast þolmörk í þessum málaflokki þegar við horfum t.d. bara til sveitarfélaganna sem stjórnvöld hafa verið að semja við

Við getum ekki sinnt þessum málaflokki ef við eigum ekki gott samstarf við sveitarfélögin og sveitarfélögin hafa ekki bolmagn til að taka við þeim sem hingað koma. koma. Hvað veldur því að Ísland er orðið svona vinsælt? Jú, það er að hluta til regluverkið sem okkur hefur ekki tekist að uppfæra. Regluverkið er veikara heldur en á Norðurlöndunum og í Evrópu. Síðan er almennt viðurkennt að Ísland veitir eina bestu þjónustuna í þessum málaflokki í Evrópu.

berast t.d. margar umsóknir þar sem aðilar hafa fengið vernd í öðru ríki. Önnur lönd vísa þessum umsóknum yfirleitt frá sér. Þetta er dæmi um það að

Það er orðið löngu tímabært að breyta lögunum en það hefur gengið erfiðlega pólitískt. Þetta frumvarp er skref í rétta átt. Það tekur ekki heildstætt á vandanum er skref í rétta átt. Ein veigamesta breytingin er að þegar einstaklingur hefur fengið endanlega neitun um hæli og stendur frammi fyrir brottvísun þá missir hann þjónustu ríkisins eftir 30 daga. Á því eru þó mikilvægar undantekningar sem lúta að barnafjölskyldum, fötluðu fólki, þeim sem hafa ekki ferðaskilríki og þeim sem eru samvinnuþýðir um brottför. Í dag er það þannig að ríkissjóður borgar fæði og húsnæði fyrir þá einstaklinga sem eru hér í landinu, hafa fengið endanlega niðurstöðu um að þeir eigi að yfirgefa landið en hafa ekki gert það. Engu að síður fá þeir þjónustu frá ríkinu

og húsnæði. Þessi veigamikla breyting felur það í sér að viðkomandi einstaklingur sem hefur fengið endanlega niðurstöðu í sínu máli hefur 30 daga til að yfirgefa landið.

skilvirkara, svo að ég noti það hugtak, og eyða óvissu. Það lýtur að tímafrestum, kæruleiðum, afhendingu heilbrigðisupplýsinga, endurteknum umsóknum, töfum á málum og fleiru. Í heiminum eru hundruð milljóna fólks sem er til í að leggja mikið á sig til að öðlast búsetu í vestrænum velferðarríkjum eins og Íslandi. Á síðustu áratugum hafa tækifærin til þess aukist mjög og er það einkum vegna samgöngubóta, viðhorfsbreytinga, lagabreytinga og breyttrar framkvæmdar laga.

Þetta er það sem verndarkerfið snýst um, að taka á móti því fólki sem er í sannanlegri neyð. Það er líka fólk sem er að leita sér að betri lífskjörum, eins og ég rakti hér áðan, en það er ekki lögmæt ástæða fyrir því að sækja um vernd. Því miður er það svo að milljónir manna frá fátækari hlutum heimsins hafa lagt á sig dýrt, erfitt og jafnvel hættulegt ferðalag

Höfum í huga að stríðið í Úkraínu hefur orsakað stærstu fólksflutninga í Evrópu síðan í síðari heimsstyrjöldinni. Hingað hefur komið töluverður fjöldi fólks frá Úkraínu eins og við þekkjum vel. Þetta fólk er í neyð. Ég hef séð það með eigin augum. Ég hef ferðast í tvígang til Úkraínu eftir að stríðið hófst og ég óska ekki neinum manni þess að búa við þær aðstæður sem Úkraínumenn búa við í þessu stríði. Ég tel reyndar að mikill meiri hluti Úkraínumanna muni snúa aftur heim að stríði loknu, sem við vonum að sjálfsögðu að verði sem allra fyrst. við þann mikla fjölda fólks sem vill gerast innflytjendur í vestrænum ríkjum er Ísland mjög mannfátt. Við erum lítil og smá þjóð. Það er enginn vafi á því að ef dyrnar væru hér nægilega opnar myndu hundruð þúsunda taka því fegins hendi að fá búseturétt á Íslandi. Lífsskilyrði og lífsgæði á Íslandi eru mjög góð. Að sjálfsögðu verðum við að horfa í þessar aðstæður. Við myndum aldrei ráða við slíkan fjölda. Eins og ég sagði hér áðan eru lög um útlendinga þetta verndarkerfi, neyðarkerfi fyrir fólk sem sætir ofsóknum í heimalandi sínu eða á þar á hættu dauðarefsingu, pyndingar eða ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð. Það er sjálfsagt að aðstoða það fólk eftir fremsta megni en við verðum líka að hafa skilvirkt regluverk sem virkar hratt og vel þannig að þeim sem falla ekki undir þetta kerfi sé strax vísað frá svo að við getum þjónustað þá sem virkilega þurfa á aðstoðinni að halda.

Ákvæði 6. gr. frumvarpsins heimilar ekki að fella niður réttindi tiltekinna einstaklinga, þ.e. barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna, barnshafandi kvenna, alvarlega veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir, svo að það komi hér skýrt fram. Þá gerir ákvæðið ráð fyrir að heimilt sé að fresta niðurfellingu réttinda ef það telst nauðsynlegt vegna sanngirnissjónarmiða, hafi viðkomandi sýnt samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar um að hann skuli yfirgefa landið. Ákvæðið kemur því eingöngu til skoðunar í tilviki barnlausra, heilbrigðra, fullorðinna einstaklinga sem dvelja hér á landi í ólögmætri dvöl og neita samvinnu við stjórnvöld við framkvæmd ákvörðunar um að yfirgefa landið. Þá á útlendingur í ólögmætri dvöl rétt á neyðaraðstoð á vegum opinbera heilbrigðiskerfisins hér á landi. Engum verður neitað um bráðaheilbrigðisþjónustu. Það hefur alltaf verið þannig á Íslandi. Ferðamenn sem koma hingað og eru ekki sjúkratryggðir og lenda í

Síðan hefur verið sagt í þessari umræðu að verði frumvarpið samþykkt þá verði fólk látið sofa á götunni ef það fer ekki úr landi innan 30 daga. Ef við skoðum það nánar þá kemur umrætt ákvæði frumvarpsins eingöngu til skoðunar í tilviki barnlausra og heilbrigðra fullorðinna einstaklinga sem dvelja hér á landi í ólögmætri dvöl og neita samvinnu við stjórnvöld við framkvæmd ákvörðunar um að yfirgefa landið. Í því samhengi er rétt að árétta að einstaklingur í þessari stöðu á rétt á margvíslegri aðstoð frá stjórnvöldum við að fara af landi brott, svo sem greiðslu fargjalds, ferðastyrks og eftir atvikum enduraðlögunarstyrks sem getur numið allt að 450.000 kr.

og ég vil þakka fyrir það innlegg inn í þessa umræðu sem er mikilvægt. Ég spurði hann sérstaklega hvort hann teldi að þetta væri nægilegur tími og hann taldi svo vera. Hann gagnrýndi ekki þennan tíma, þessa 30 daga. Hann sagði réttilega að tilgangurinn með þessu ákvæði væri náttúrlega líka sá að senda ákveðin skilaboð. Þegar þú kemur og þitt mál verður til skoðunar og þú sérð fram á að þú færð ekki alþjóðlega vernd hér, að þú fallir ekki inn í verndarkerfið og þurfir að yfirgefa landið, þá mun þessari þjónustu ljúka eftir 30 daga. Þannig að sá hvati sem hefur verið hingað til er með þessu afnuminn. Það verður að sjálfsögðu að teljast eðlileg krafa að einstaklingur hlíti lögmætum ákvörðunum stjórnvalda. Við búum í réttarríki og allir umræddir útlendingar hafa hlotið ítarlega meðferð mála sinna hjá stjórnvöldum og notið aðstoðar löglærðs talsmanns í því ferli, höfum það í huga, sem gætir hagsmuna og réttinda viðkomandi. Niðurstaða stjórnvalda hefur hins vegar verið sú að viðkomandi einstaklingur eigi ekki rétt til verndar hér á landi. Þar með teljast þeir ekki umsækjendur um vernd lengur með þeim réttindum sem 33. gr. kveður á um. um. Ég hef líka nefnt það hér fyrr í andsvari að áætlaður beinn kostnaður við þjónustu við einn umsækjanda sem hefur fengið endanlega synjun á umsókn sinni er að lágmarki 300.000 kr. á mánuði. Að þessu virtu skýtur það skökku við að útlendingur, sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn um alþjóðlega vernd en neitar að hlýða þeirri ákvörðun stjórnvalda og með athöfnum eða athafnaleysi sínu kemur í veg fyrir að ákvörðunin komi til framkvæmda, njóti áfram þeirra réttinda sem lög um útlendinga kveða á um, þar á meðal heilbrigðisþjónustu. Þeir geta samt sem áður leitað í úrræði sem er til staðar samkvæmt reglum um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og það eru til staðar öryggisventlar sem koma í veg fyrir að umræddir einstaklingar hafist við á götunni. Síðan hefur margsinnis komið hér fram í þessari umræðu, frú forseti, að frumvarpið brjóti mögulega gegn stjórnarskrá. Er það rétt? Nei, það er ekki rétt. Mannréttindastofnun Háskóla Íslands beinir spjótum að breyttu mati á endursendingum, sérákvæðum um börn og rétti útlendinga til aðgangs að dómstólum. Frumvarpið mælir hins vegar ekki fyrir um þessi atriði.

það getur ekki talist til mannréttinda að vera í fríu fæði og húsnæði og uppihaldi í boði ríkisins af því að einstaklingur neitar að fara úr landi í trássi við lögmæta ákvörðun stjórnvalda. Hann er í ólögmætri dvöl í landinu. Þess vegna á hann ekki einhverja kröfu á það að fá fæðispeninga og húsnæðispeninga frá ríkissjóði. Sambærileg ákvæði má finna í flestum Evrópuríkjum. Þá var bent á að ákvæði frumvarpsins um sjálfkrafa kæru til kærunefndar og styttri greinargerðarfresti brjóti mögulega gegn réttindum til réttlátrar málsmeðferðar. Sú athugasemd stenst

að hann er síbreytilegur. Þess vegna er afar mikilvægt að uppfæra lögin og það er verið að gera með þessu frumvarpi.

Hv. þingmaður talar hér um 5.000 manns á ári sem sæki um vernd sem þýðir að við myndum sjá 15.000–20.000 manns á ári þegar fólk sækir um fjölskyldusameiningu. Þetta er langt frá því að vera rétt. Í fyrsta lagi fá ekki allir vernd sem hingað koma, það veit hv. þingmaður. Hluta þeirra er synjað og eiga þar með ekki rétt á fjölskyldusameiningu. Þá einskorðast réttur til fjölskyldusameiningar við maka og börn auk þess sem fylgdarlaus börn eiga rétt á að fá foreldra og systkini en mjög mörg af þeim sem hingað koma eru t.d. frá Venesúela, og það eru fjölskyldur. Þú getur ekki sótt einhverja fyrir utan þessa grunneiningu sem eru foreldrar og börn.

á grundvelli fjölskyldusameiningar og fá stundum leyfi til dvalar hér, fá vernd á grundvelli þessarar fjölskyldusameiningar. Þetta eru ekki margföldunaráhrif sem verða þarna og óska ég eftir því að hv. þingmaður kynni sér málin betur. Ég vil spyrja hv. þingmann í fyrra Hvað vill hv. þingmaður taka á móti mörgum í leit að vernd? Getur hann upplýst okkur um þá tölu sem hann treystir sér til að nefna? Hvað vill hv. þingmaður þjónusta marga sjúka í heilbrigðiskerfinu? Getur hann upplýst okkur um það? Og aðeins varðandi heilbrigðisþjónustuna þá kemur fram í umsögn embættis landlæknis að heilbrigðisþjónustan sé grundvallarréttur sem læknar verði að veita

og ég hef áður sagt það hér að sem dæmi hefur Reykjanesbær ákveðið að hann taki ekki á móti fleiri flóttamönnum. Af því að hv. þingmaður spyr hvað ég vilji taka á móti mörgum, þá er alveg ljóst að við getum ekki tekið á móti fleirum þegar við erum komin að þolmörkum. Það er bara þannig. Við höfum ekki húsnæði og sveitarfélögin, sem við erum algerlega háð í þessu samstarfi,

hvort sem það eru Íslendingar, útlendingar eða ferðamenn sem koma til landsins. Við reynum að leitast við að veita öllum heilbrigðisþjónustu. Þá erum við komin að vandamáli heilbrigðiskerfisins sem felst m.a. í undirmönnun.

en það er alveg ljóst að fáein sveitarfélög, eins og Reykjanesbær og Hafnarfjörður, geta ekki borið allan þunga af þeim fjölda sem hingað kemur. Það er alveg ljóst.

Hv. þingmaður vill heldur ekki ýta á flokkssystkini sín í Kópavogi, Garðabæ, Seltjarnarnesi og fleiri stöðum til að taka sinn hluta. En það er allt í lagi. lagi. Hv. þingmaður ræddi líka um að hér væri mikill fjöldi að koma. Hvaðan er þessi fjölda koma? Jú, stærsti hlutinn er að koma frá Úkraínu og við sem þjóð, öll sem eitt, sögðum hér inni þegar stríðið byrjaði: Við tökum á móti ykkur. Við eigum að vera stolt af því og ekki nýta okkur það til að reyna að sýna að það sé einhver brotalöm í kerfinu hjá okkur.

Einn dag fyrir 50 árum og einum degi síðan tókum við á móti 5.000 manns á einni nóttu. Hvað getum við tekið við mörgum? Hér hefur verið bent á að það vanti þúsundir manna í störf á næstu árum. Má það fólk ekki koma utan Evrópu? Hvað er hv. þingmaður til í að taka á móti mörgum og hvaðan mega þeir koma?

En það er alveg ljóst að við getum ekki boðið Úkraínumenn velkomna ef við höfum ekki húsnæði, ef félagslega kerfið getur ekki staðið undir því og skólakerfið.

tímapunkt og aðstæður að sveitarfélögin ráði ekki við málið. Þá segi ég bara: Við getum ekki tekið á móti fleirum og það er mitt svar. Ég get ekki nefnt einhverja ákveðna tölu, að við eigum bara að taka á móti 2.500. Það get ég ekki sagt en segi hér og nú að við getum ekki tekið á móti þeim sem við getum ekki veitt þessa þjónustu. Þess vegna erum við hér að

brott. Þeir sem falla undir skilgreiningu um neyð hafa fengið hér inni. Hv. þingmaður nefndi líka að Mannréttindastofnun hefði ekki sagt hvort þetta frumvarp stæðist stjórnarskrá eða mannréttindasáttmála. Mér vitanlega var Mannréttindastofnun aldrei beðin formlega um úttekt á því hvort þetta mál stæðist stjórnarskrá eða mannréttindasáttmála.

Herra forseti. Ég er búinn að fara yfir þetta í minni ræðu varðandi stjórnarskrárbrotið. Það lýtur að niðurfellingu þjónustu eftir 30 daga. Hvernig í ósköpunum má það vera brot á stjórnarskrá þegar viðkomandi er búinn að fá skýr skilaboð um að hann eigi ekki rétt á vernd í landinu? Hann er kominn á endastöð hvað það varðar. Hann hefur notið aðstoðar löglærðra einstaklinga í sínu máli; réttlát málsmeðferð heitir það. Hans bíður brottflutningur frá landinu og hefur 30 daga til að fara. Eftir það fellur þessi þjónusta niður. Hann fær ekki lengur framfærslupening og ekki húsnæði á vegum hins opinbera. Hvernig í ósköpunum má það vera stjórnarskrárbrot?

þrátt fyrir að eiga jafnvel kost á aðstoð við heimför, líkt og hv. þingmaður talaði um hér, allt að 450.000 kr. til að koma undir sig fótunum í heimaríki, jafnvel loforð um að það verði engir stimplar settir í vegabréf og annað slíkt — þrátt fyrir allt þetta eru einstaklingar sem neita að fara. Ég ætla bara að leyfa mér að taka undir orðalag hv. þingmanns og tala um fólk sem neitar að fara.

Því get ég ekki svarað. En þetta ákvæði þjónar náttúrlega líka þeim tilgangi að senda út ákveðin skilaboð

eftir þetta lögmæta ferli sem ég er búinn að lýsa hér, réttláta málsmeðferð, þá hafi þeir 30 daga til að yfirgefa landið. Þetta veit þá einstaklingur sem hefur ákveðið að koma hingað og leita eftir aðstoð. Það er alveg ljóst að þegar einstaklingar vita að þeir geta verið áfram í landinu eftir að hafa fengið neitun,

sem verið er að færa þetta nær regluverkinu í kringum okkur. Öll lönd í kringum okkur hafa stiglækkandi þjónustu með þessum hætti. Það er bara þannig, hv. þingmaður.

Það hefur verið átakanlegt að hlusta á málflutning minni hlutans í þessu máli.

Þá telur ríkisstjórnin að um gífurlega réttarbót sé að ræða, enda sé verið að færa réttarumhverfi okkar nær því norræna.

Það er t.d. hvergi á Norðurlöndum að finna beina heimild til að senda fólk út í sambærilega óvissu til tilviljunarkenndra landa á grundvelli huglægs mats á meintum tengslum umsækjenda við land

Við vitum að það er þannig að helstu réttarbætur okkar koma gjarnan frá Norðurlöndunum, jafnaðarsamfélögum þeirra, eða Evrópu ef því er að skipta, og þetta er kannski ekki rétti vettvangurinn til þess að ræða það. En því miður er það hins vegar svo að það er einmitt í þessum málaflokki, útlendingamálum, þar sem íslenskur jafnaðarmaður eins og ég og sósíaldemókrati getur illa mátað sig við einhvern norrænan skóla því að Norðurlandaþjóðirnar fara bara ekkert eins að í þessum málaflokki.

þar sem gengið er skref í átt að því að bæta úr aðstæðum flóttamanna? Nei, það á bara að skera niður réttindi einstaklinga að norrænni fyrirmynd en ekki bæta við þau.

trúi því að hér séu settar fram málefnalegar umbreytingar í formi lagafrumvarps sem byggi á reynslubanka velferðarsamfélaganna sem við lítum alla jafna til. gerðar séu einhverjar undantekningar á ákvæðum frumvarpsins um þjónustusviptingu þegar um börn er að ræða, barnshafandi konur, sérstaklega viðkvæma einstaklinga, sem og samstarfsfúsa einstaklinga við framkvæmd ákvörðunar um að viðkomandi skuli yfirgefa landið þá eru þetta alger kaflaskil í meðferð íslenskra stjórnvalda á fólki sem óskað hefur eftir vernd.

í þeim tilgangi að tryggja betur vernd þeirra einstaklinga sem teljast vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu og þá að Alþingi myndi taka sérstaklega afstöðu til þess hvernig megi styrkja stöðu barna sem umsækjenda um alþjóðlega vernd til frambúðar og að framkvæmd útlendingalaga fari fram í sem bestu samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Breytingin sem hér hefur verið gerð mun leiða til minni skilvirkni stjórnvalda við að afgreiða umsóknir innan tímafrests og til þess að sífellt fleiri börn sem dvalið hafa hér um langt skeið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

Það er og verður algerlega óásættanlegt að horfið verði frá þeim réttarbótum sem hafa orðið á undanförnum misserum í þágu barna á flótta. Við verðum líka að fá að koma því á framfæri hér

að með nýju frumvarpi útlendingalaga verði hægt að veita sérstaklega viðkvæmum hópum aukna vernd, ef það á annað borð liggur fyrir.

Hér liggur fyrir frumvarp sem virðist hafa þann eina tilgang að gera Ísland að ófýsilegri stað fyrir flóttafólk og fólk í leit að vernd. Hingað mun fólk samt ekki hætta að koma í þessum tilgangi en ríkisstjórnin ætlar að hugga sig við það að framkoma stjórnenda sem nýlega hefur verið dæmd ólögmæt, líkt og þekkt er, verði ekki bara miskunnarlaus heldur líka lögleg. Þetta er dæmi um breytingar í þágu kerfis sem vill hafa frjálsari hendur til að senda fólk úr landi og svipta það þjónustu.

og sér í lagi fylgdarlausum börnum. Við sáum hér fyrr í vetur, fyrir áramót, dæmi um það að dreng sem kom hingað þegar hann var 16 ára gamall var vísað úr landi sem fullorðnum einstaklingi eftir að hann varð 18 ára gamall. Þetta er bara svo skýlaust brot á barnasáttmála, á flóttamannasáttmála og lögum hér á landi um hvernig við eigum að taka á móti börnum. Mig langaði að spyrja hv. þingmann hvað henni fyndist um svona verklag hjá ríkisstjórninni,

er þetta ekki bara skýlaust brot á öllum þeim sáttmálum og öðru sem við höfum séð?

við ætlum ekki að samþykkja slíkar vendingar. Vegna þess að hér er oft talað um skilvirkni þá held ég að þessi löggjöf sé til þess fallin að auka á samfélagslega ósamstöðu, þ.e. fólk verður ósátt við það sem hér er lagt til, og það verður ekki gott fyrir neinn.

snefill af sómakennd, mér fannst það vera orð sem eiga vel við, sérstaklega um þessi mál. Meiri hlutanum verður tíðrætt um að þetta frumvarp eigi að auka skilvirkni og eins og hv. þingmaður bendir á þá teljum við í minni hlutanum að þetta muni í raun minnka skilvirkni og flækja hlutina.

gera skilvirknina minni heldur gera breytingar. Gætum við t.d. aukið mannafla Útlendingastofnunar? Gætum við

aftur fyrir andsvarið. Þegar stórt er spurt — ég ætla ekki einu sinni að þykjast hafa svörin við því hvernig best verði farið að því að útrýma kerfislægum

Við getum alveg rætt það og ég held að það geti verið skynsamlegt að einhverju leyti. Við þekkjum samfélög hér á landi þar sem yfir 27% íbúanna eru innflytjendur, eins og í Reykjanesbæ þar sem við höfum dæmi um grunnskóla þar sem eru 60 þjóðerni og 45 tungumál.

fólk eins og frá Úkraínu sem allir eru tilbúnir að taka á móti. Við erum með sérstakt kerfi til að taka á móti svoleiðis fólki og þurfum að gera allt sem við getum til að taka vel á móti fólki í svo viðkvæmri stöðu.

fjölmörg dæmi í löndunum í kringum okkur í Evrópu, ekki síst á Norðurlöndunum, sem sýna að það getur orðið óheillaþróun ef menn passa ekki upp á að þetta kerfi sé rétt notað.

Það sjá allir að þetta gengur ekki upp, við ráðum ekki við þetta. Við sjáum það líka núna í framkvæmdinni

hlutur. Við verðum að líta til ábyrgðar okkar og við verðum líka að horfa á hvaða áhrif það hefur ef við erum að senda út skilaboð ef þú uppfyllir einhver skilyrði þá getur þú bara komið til Íslands og farið inn í verndarkerfið, sem er félagslegt kerfi. Ef það fjölgar alltaf þar

Því vona ég að okkur farnist að horfa á þetta með skynsemisaugum, klára þetta frumvarp og halda svo áfram að

Ég treysti á það að við klárum þetta mál og færum umræðuna í aðeins skynsamlegri farveg.

Það er ekkert í þessu frumvarpi sem tekur á þessu, af því að við erum að tala um að auka skilvirkni. Það er ekki verið að breyta neinu hvað þetta varðar, þennan hóp. Þetta er alltaf ákveðinn hluti af hópnum en við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þessar umsóknir muni sliga kerfið. Skipulögð brotastarfsemi er mjög alvarlegt mál. Það er hrikalegt að glæpahópar séu að nýta sér neyð fólks á flótta. Það er staðreynd. Því miður er ekkert í þessu frumvarpi eða öðrum störfum ríkisstjórnarinnar sem tekur á þessu og reynir að veita þessu fólki sérstaka vernd, ekki neitt. Við hittum hóp Evrópuráðsins er varðar mansal

Hv. þingmaður spurði: Er ESB ákjósanlegt um allt nema þegar um er að ræða samræmda löggjöf um umsækjendur um vernd? Það er ekki til neitt sem heitir samræmd löggjöf í Evrópuríkjunum af því að þau taka ólíkt á þessum hlutum.

Fyrst varðandi tilhæfulausar umsóknir þá er það skilgreining á vissri tegund umsókna og það getur vel verið að þær séu bara níu. En það eru miklu fleiri sem er hafnað og eiga ekki heima í kerfinu.

Það má tryggja að þau sem fá mannúðarleyfi fái sjálfkrafa atvinnuleyfi í staðinn fyrir að þurfa að fara í það langa ferli og tefja kerfið allt, þannig léttir það á verndarkerfinu. Um leið og þú ferð að starfa þá ertu á eigin framfæri, það má gera það þannig. Það þarf að auðvelda fólki sem er að bíða eftir vernd að fá hér bráðabirgðaatvinnuleyfi eins og áður var. Því miður hafa stjórnvöld þvælst fyrir í þessu og þess vegna er fólk áfram á framfærslu ríkisins í staðinn fyrir að geta framfleytt sér á meðan það bíður. Svo þarf að auðvelda fólki sem er EES-borgarar vegna verndar að leita starfa annars staðar, rétt eins og aðrir ESB-borgarar. Við leyfum fólki að vera hér í 90 daga í leit að vinnu án þess að vera upp á ríkið komið. Hér vantar vinnuafl og við gætum farið þessa leið til að auka skilvirkni í kerfinu. Því miður er ekkert í því frumvarpi sem við erum með hér sem mun auka skýrleika eða skilvirkni í kerfinu, ekki neitt. Það er ekkert verið að gera til að bæta skilvirkni nema síður sé. Það er verið að auka á flækjustigið með því að búa til fleiri rangala þar sem fólk þarf að leita réttar síns, fara og sækja heimildir vegna kæru o.s.frv. Því miður Því miður hefur stjórnarflokkunum mistekist hrapallega að reyna að auka skilvirkni í þessu kerfi. Að lokum minni ég á að rúmlega 80% þeirra sem

Hún varpar ljósi á misskilning sem mig grunar að sé útbreiddur og skýrir margt. Ég ætla því að leyfa mér að byrja á því að leiðrétta ákveðin grundvallaratriði sem komu fram í ræðu hv. þingmanns. Í fyrsta lagi er verndarkerfið ekki félagslegt kerfi. Það er ekki það sem það gengur út á. Þegar fólk kemur og sækir hér um alþjóðlega vernd þá er það að sækja um dvalarleyfi. Dvalarleyfi fyrir flóttamann er til fjögurra ára og því fylgir óbundið atvinnuleyfi. Ég vil byrja á að leiðrétta þetta.

Það er nefnilega þannig í íslenskum lögum og ekki er lögð til nein breyting á því í frumvarpinu sem við erum að ræða hér — ég ætla fá að lesa upp úr lögunum. Þetta er í 36. gr. laga nr. 80/2016.

skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því.“ Það er því ekki rétt sem hv. þingmaður hélt fram hér að einstaklingar sem t.d. hafa fengið vernd í öðru ríki, sem er sá hópur sem þetta frumvarp beinist ekki síst að, eigi ekki erindi í verndarkerfið eða eigi ekki erindi hingað til lands og eigi ekki erindi til að

geta þau lent á framfærslu sveitarfélaganna fái þau ekki vinnu eða finni sér ekki húsnæði og annað slíkt. Þannig að jú, stór partur af hópnum er þá alltaf í félagslegu kerfi.

Við mikið meira ráðum við bara ekki sem lítið land. Þeir sem vilja koma hér og sækja um vinnu á eigin vegum, standa á eigin fótum — við getum alveg hugsað okkur að skoða einhverjar opnanir þar.

Hv. þingmanni má finnast hvað sem er um það hvernig kerfið eigi að vera hér á landi og hvernig lögin eigi að vera. Alþingi hefur samþykkt lög og þau eru með þessum hætti. Þessir einstaklingar eiga erindi í verndarkerfið, þau eiga rétt á vernd. Þetta er flóttafólk

það ætti að stytta mun meira þann tíma sem fólk er í því kerfi — og í rauninni bara afnema það kerfi ef hann er að spyrja mig persónulega. Það sem er líka áhugavert við þetta svar þingmannsins er að Útlendingastofnun er sammála hv. þingmanni og finnst þetta fólk ekki eiga erindi í kerfið. Útlendingastofnun hefur þannig túlkað núgildandi lög og framkvæmt þau líkt og þetta ákvæði væri ekki þarna, líkt og lögin séu ekki svona, (Forseti hringir.) líkt og það sé þannig að fólk sem hefur fengið vernd í öðru ríki eigi ekki erindi í kerfið.

Hvað ef allt þetta hitt fólk hefði ekki komið og við hefðum bara þurft að eiga við Úkraínu? Ég spyr þá á móti: Hvað ef við hefðum ekki þurft að díla við Úkraínu? Þá hefðum við kannski ekki verið með kerfið á þolmörkum? En ríkisstjórnin valdi að bjóða Úkraínumönnum

Þetta er fólk sem vill vinna. Þá langar mig að spyrja hv. þingmann: Eru þessir hælisleitendur sem koma frá þessum stríðshrjáðu löndum eitthvað verra fólk en það fólk sem kemur frá Evrópska efnahagssvæðinu?

en þá á að taka fyrir einstaklinginn en ekki hópinn í heild sinni. Það þarf nú að vera algerlega á hreinu. Ég vil bara segja það að

Forseti. Mig langar að benda hv. þingmanni á að ástandið í Venesúela hefur verið skilgreint af Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna

hann telji ekki að sveitarfélög sem eru undir stjórn hans flokks, eins og Kópavogur, Garðabær og Seltjarnarnes, eigi að taka á móti fleirum hlutfallslega

Staðreyndin er þó sú að umrætt frumvarp gengur skemur að mati sumra en of langt að mati annarra. Málið hefur þó margoft verið lagt fram á Alþingi, tekið breytingum í meðferð og vinnslu en frumvarpið hefur fengið mjög góða umfjöllun í allsherjar- og menntamálanefnd og er það vel. Áður fyrr var það svo að Ísland tók hlutfallslega á móti færri umsækjendum um alþjóðlega vernd en hin Norðurlöndin. Þessi tölfræði hefur tekið verulegum breytingum á síðustu árum og nú er staðan sú að Ísland er að taka á móti mun fleiri umsóknum um vernd en til að mynda Svíar sem hafa sögulega verið það land sem tekið hefur á móti flestum umsóknum. Ísland er einnig að fá mun fleiri verndarmál en önnur ríki í Evrópusambandinu um þessar mundir. Umfangið er orðið það mikið að kerfið okkar á erfitt með að hafa undan og því er nauðsynlegt að bæta skilvirkni kerfisins. Þannig getum við bætt og tekið utan um einstaklinga sem eru á flótta frá stríðshrjáðum löndum og eiga sannarlega heima í verndarkerfinu. Í stóra samhenginu erum við því hér með frumvarp sem mikilvægt er að klára. Hér er ekki um heildarlausn að ræða á öllum áskorunum í málaflokknum en að mínum dómi eru hér ákveðin skref í rétta átt. Eins og verða vill í umdeildum málum fara á flug staðhæfingar sem ekki eiga við rök að styðjast. Því langar mig að ávarpa hér nokkur atriði sem ég tel mikilvægt að komi fram og snúa þau m.a. að skerðingu á þjónustu 30 dögum eftir að endanleg ákvörðun á tveimur stjórnsýslustigum liggur fyrir hjá umsækjendum. Flestir sýna því skilning að ekki getur talist réttlætanlegt

En þessi niðurfelling réttinda er ekki algild fyrir alla hópa í frumvarpinu. Um það snýst misskilningurinn. Er mikilvægt að staðreyndir málsins komi fram og að þeim sé haldið til haga.

Með öðrum orðum, öll umræða um að svipta eigi fólk í viðkvæmri stöðu þjónustu á ekki við rök að styðjast. Þá vil ég einnig árétta að öll bráðaþjónusta verður áfram aðgengileg hér á landi enda hefur það verið stefna stjórnvalda á Íslandi og verður svo áfram. Markmiðið með niðurfellingu á þjónustu 30 dögum eftir synjun er að þeir sem hafa fengið neitun um vernd geti ekki búið hér áfram á kostnað íslenskra skattgreiðenda. Umrætt ákvæði frumvarpsins kemur því eingöngu til skoðunar í tilvikum barnlausra og heilbrigðra fullorðinna einstaklinga sem dvelja hér á landi í ólögmætri dvöl og neita samvinnu við stjórnvöld við framkvæmd ákvörðunar um að yfirgefa landið. Verndarkerfið er mikilvægt og við eigum að sýna mannúð og kærleika þeim sem undir það falla. Málaflokkurinn þróast hratt og er alveg ljóst í mínum huga að flóttamannavandinn mun síst minnka á komandi árum og áratugum.

Flest ríki sem við berum okkur saman við eru til að mynda með lokuð búsetuúrræði fyrir þá aðila sem hafa fengið niðurstöðu í sínum málum.

Ég hef hins vegar verið mjög hlynntur því að auka skilvirkni í málaflokknum eftir fremsta megni enda ótækt að fólk bíði örlaga sinna lengur en þörf krefur. Sjálfkrafa kærur til kærunefndar útlendingamála eru því skref í rétta átt að mínu mati. Mér þykir ástæða til þess að minna á að almennt hljóta verndarmál hér á landi ítarlega skoðun, skoðun, m.a. á grundvelli ákvæðis um að útlendingur sem hefur sérstök tengsl við landið hljóti hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla fyrir því. Þetta er séríslenskt ákvæði sem sannarlega gengur lengra en í öðrum samanburðarríkjum. Til eru þeir sem berjast hér fyrir opnum landamærum og telja að Ísland eigi að skera sig úr hvað varðar möguleika fólks til dvalarleyfis í gegnum kerfi alþjóðlegrar verndar. Ég ber virðingu fyrir þeim skoðunum þótt ég sé þeim ekki sammála. Mikilvægt er að við gleymum ekki tilgangi þess kerfis sem við fjöllum hér um og ábyrgð löggjafans, sem felst m.a. í því að lög taki mið af aðstæðum og breytingum í málaflokknum á hverjum tíma. Gríðarlega mikið álag hefur verið í málaflokknum á undanförnum árum og þekki ég það vel úr mínu nærumhverfi. Ég vil ítreka þá staðreynd að frumvarpið felur ekki í sér heildarlausn á þeim áskorunum sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir í málaflokknum en er þó vissulega skref í rétta átt. Aldrei hafa fleiri verið á flótta í heiminum. Íslenskt samfélag hefur skotið skjólshúsi yfir fólk í neyð og er ákvörðun stjórnvalda gagnvart flóttafólki frá Úkraínu gott dæmi um það. Að lokum vil ég þakka nefndarmönnum fyrir góða samvinnu og þeim fjölda gesta sem fyrir nefndina hafa komið á undanförnum dögum. Ég þakka þeim kærlega fyrir.

Þrátt fyrir allt þetta eru einstaklingar sem, eins og það er orðað í lögunum, hjá stjórnvöldum og hv. þingmönnum sem hafa tekið upp orðalagið, sýna ekki samstarfsvilja við stjórnvöld við að koma þeim til ríkja þar sem þeir telja sér ekki vært. Telur hv. þingmaður að einstaklingar sem ekki fara þrátt fyrir allt þetta muni fara ef þeir eru sviptir þessari algjöru lágmarksþjónustu? Gefum okkur að það séu einstaklingar sem muni ekki fara þrátt fyrir það.

er þar af leiðandi utan þjónustu eftir 30 daga. Ég vona að sjálfsögðu að þessir aðilar haldi áfram samvinnu sinni

sem er að mörgu leyti mjög skiljanleg, enda hefur viðkomandi fengið endanlega niðurstöðu í sínu máli. Það er alveg skýrt í mínum huga. Ég hef ekki áhyggjur af því fyrir íslenskt samfélag. Ég held að þetta sé partur af þeirri skilvirkni sem við erum að reyna að ná fram með þessu frumvarpi.

Það er alveg ágætissamstaða um að það þarf að ná fram breytingum á þessu kerfi. Það er engin spurning. Við vitum að kerfið er ekki að virka eins og framkvæmdin er núna. Við vitum líka að ítrekað hefur Útlendingastofnun orðið afturreka með mál. Ekkert af því sem í þessu frumvarpi er leysir þau vandamál með öðrum hætti en að útiloka marga þá þætti sem hafa valdið því að mál falla niður frá því að vera ástæða endurupptöku. Það eru líka ótrúlega mörg dæmi í umsögnum þar sem hrópað er á samráð frá hagsmunaaðilum.

nýtt með því að rekja fyrir Amnesty eða Rauða krossinum hver vandamálin eru. Þessir aðilar vita það alveg. Þessir aðilar þekkja líka mögulega hvaða lausnir eru fyrir hendi.

Þetta frumvarp hefur fengið gríðarlega góða umfjöllun innan allsherjar- og menntamálanefndar. Ég er svo sem ekki búinn að vera lengi á þingi en það er búið að ræða það fram og til baka sem ég tel og hef minnst á í minni ræðu að sé vel. Við höfum fengið alla þá aðila sem veitt hafa umsögn um málið til okkar, suma hverja oftar en einu sinni og ég held oftar en tvisvar. Það liggur alveg fyrir að málið er virkilega vel reifað. Það kom líka fram í ræðu minni að ég tel að hér sé ekki um einhvers konar heildstæða lausn á málaflokknum að ræða, alls ekki. Ég veit að við munum þurfa að ræða þennan málaflokk og án efa breyta lögum og reglum um hann á næstu misserum og árum. Ég held aftur á móti að búið sé að vinna málið mjög vel og ítarlega. Nú liggur fyrir að málið verður líka tekið inn í nefnd á milli 2. og 3. umr. sem ég held að sé vel. sýnir bara metnað að klára að fara yfir þau mál sem út af standa. Ég hlakka til þeirrar vinnu og vonandi verður hægt að klára frumvarpið í kjölfarið.

Það að kalla til umsagnaraðila án þess að taka til greina neitt af því sem þeir leggja fram er fyrir mér svokallað sýndarsamráð. Það að koma að máli á forsendum samráðs án þess að hafa nokkra möguleika á að hafa áhrif á hvernig það fer fram er ekki samráð fyrir mér, það er bara einhvers konar áheyrn. áheyrn. Ég kalla eftir því að þegar við förum í svona mál þá stundum við samráð, raunverulegt samráð sem þýðir að hagsmunaaðilar fái að koma að málinu og fái að koma að því hvernig hlutirnir eru gerðir.

Að sjálfsögðu hlustum við og tökum mark á því sem við teljum vera eðlilegt og metum það. Það er okkar hlutverk sem löggjafa. Það er ekkert sem kallar á það að bara vegna þess að viðkomandi aðili sendir inn umsögn þá tökum við sérstaklega tillit til þess af eða á. Við metum og við skoðum málið og reifum það og við myndum okkur skoðun. Þannig höfum við verið að vinna málin í allsherjar- og menntamálanefnd og það hefur að mörgu leyti gengið mjög vel. Ég grundvalla ákvarðanir mínar sem þingmaður á þeim upplýsingum í þessu máli.

Sem dæmi má nefna það sem fram kom í ræðu hv. þingmanns, um að Ísland sé að taka á móti mun fleiri umsækjendum um vernd en nágrannalönd okkar, og tiltók þingmaður sérstaklega Svíþjóð en einnig önnur nágrannaríki. Það er rangt. Svíar tóku á móti rúmlega 50.000 flóttamönnum bara frá Úkraínu í mánuðunum janúar til nóvember.

Umsóknum frá öðrum ríkjum en þeim sem við höfum sérstaklega boðið hingað hefur ekki fjölgað á undanförnum árum, ekki neitt. Þá erum við ekki að tala um Covid-árin sem voru auðvitað öðruvísi, en ef við horfum bara á lengri tíma — ég ætla ekki að fara að bera saman færri umsóknir og segja að það sé eðlilegt heldur er þetta bara eins og það er — þá hefur umsóknum frá öðrum ríkjum en þessum tveimur sem við höfum boðið velkomin hingað ekki fjölgað.

Frú forseti. Ég þakka fyrir þessa tölfræðiyfirferð. Já, staðan er einfaldlega þannig að ef við horfum til að mynda til fjölda umsókna sem koma inn í hælisleitendakerfið frá fólki sem þegar hefur fengið vernd í öðru landi,

En umræðan er þokukennd, ég get alveg tekið undir það, og það þarf að skýra hana. Ég hef verið að gera tilraun til þess. Svo kann auðvitað líka að vera að fólk hafi mismunandi skoðanir og skilning á einhverjum ákveðnum þáttum þessa frumvarps. Það er í eðli sínu kannski ekkert óvenjulegt og kannski partur af því hversu mikilvægt er að ræða það, bæði í nefnd og ekki síst hér í þingsal. Ég held að það sé til bóta

þeir umsækjendur um vernd sem koma frá Úkraínu víða í löndum Evrópu ekki taldir með öðrum umsækjendum. Það getur verið að það sé ástæða þess að hv. þingmaður ruglaðist aðeins á tölunum. Ég er ekki að segja að þetta hafi verið með vilja gert en ég taldi mikilvægt að leiðrétta þennan misskilning hér.

Veruleikinn er sá að við erum fyrst og fremst að reyna að tryggja skilvirkni í kerfinu. Við sjáum mikilvægi þess að reyna eftir fremsta megni að auðvelda fólki að komast í gegnum verndarkerfið á mannúðlegan hátt en ef það á ekki heima þar og hefur fengið neitun, þá liggur í hlutarins eðli að við verðum að tryggja að það fari úr landi, enda á það ekki rétt hér lengur. Það er sannarlega partur af þessu frumvarpi. Það er partur af því að hafa skilvirkt kerfi eins og þekkist í öðrum löndum í kringum okkur.

Ég bara fæ þetta svona mikið beint í æð með því að taka stikkprufur, ef svo má segja, af því að fara beint frá því að ræða þetta mál og koma til baka og finnast eins og tíminn hafi staðið í stað.

Það var þó ekki gert vegna þess að einhver sá að sér heldur vegna þess að hugmyndin er hreinlega úrelt í ljósi þess að ríki eru almennt hætt að gera Covid-próf að skilyrði fyrir því að fólk fái að koma inn um landamæri.

Saga þess hvernig kerfið hefur gengið fram gagnvart þessu fólki er vægast sagt brokkgeng. Hún er útötuð í óvissu um stöðu þessa fólks úrskurðum kærunefndar og í héraðsdómi þar sem stjórnvöld voru gerð afturreka með neitanir um efnismeðferð umsóknar þessa fólks sem og í brottvísunum sem hafa verið framkvæmdar þrátt fyrir þennan dóm sem er sennilega fordæmisgefandi fyrir aðra umsækjendur í sömu stöðu. Allt þetta, allan þennan kostnað og þá óskilvirkni sem þetta hefur haft í för með sér á ýmsum stjórnsýslustigum, hefði mátt forðast með því að setja t.d. sérlög um að veita þessu fólki grið, ákveða að taka umsóknir þess til meðferðar í ljósi þess að það sé kannski ekkert sérstaklega sniðugt að vera að senda fólk milli landa í miðjum heimsfaraldri. Það hefði líka mátt forðast þetta með því hreinlega að leyfa 12 mánaða tímafresti að virkjast og láta þannig taka umsóknir þessa fólks til efnismeðferðar í stað þess að standa í stappi við það og vera gerð afturreka með tilraunir til að túlka erfiðleika við að fá þetta fólk í Covid-próf þannig að það hafi verið að tefja málin og eigi því ekki rétt á upptöku þrátt fyrir að tímafrestur hafi liðið. Þessar ítrekuðu viðleitnir til að standa í stappi við að brottvísa fólki má eiginlega einna helst lýsa sem hreinni þráhyggju. Þetta er í sjálfu sér gott dæmi um óskilvirkni í kerfinu, óvissa með réttindi fólks sem leiðir af því að setja sérviðmið í stað þess að hafa þau einföld og almenn.

„Hafi barn sótt um alþjóðlega vernd hér á landi fyrir 1. ágúst 2021 og er enn á landinu skal Útlendingastofnun gefa út dvalarleyfi til handa forsjáraðila þess enda hafi slík umsókn borist fyrir 1. mars 2023.“

mætti þetta gilda almennt, ekki bara fyrir börn og barnafjölskyldur, og hefði mátt koma fram miklu fyrr og af hálfu ríkisstjórnarinnar

Það eru samt mun fleiri atriði í þessu frumvarpi sem hefði mátt stunda svona skaðaminnkun gagnvart. Eitt af þeim alvarlegustu snýst um tafir á málsmeðferð og viðleitni til að herða skrúfurnar þar. Í greinargerð með frumvarpinu er þetta áréttað sérstaklega, með leyfi forseta: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

Á þetta er bent m.a. í umsögn Barnaheilla en þar segir, með leyfi forseta: „Mikilvægt er að mati Barnaheilla að það sé skýrt að tafir á meðferð máls sem rekja megi til aðstandenda barns skuli aldrei túlka barni í óhag við málsmeðferð umsóknar þess, það skyldi aldrei koma niðri á barni ef aðstandandi þess er valdur að töfum því barn getur ekki og á ekki að bera ábyrgð á þriðja aðila.“ Hvað gerir meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar með þetta atriði? Ekki neitt, ávarpar þetta ekki einu sinni í sínu nefndaráliti. Kannski er ástæða þess að þetta ákvæði hefur komist alla leið hingað til 2. umr. sú að það var fyrst sett inn í þá útgáfu frumvarpsins sem kom út í fyrra, og ég tók þá þátt í umræðu um, og fólk hafi þá bara ekki verið nógu vakandi fyrir þessu. Þingmenn mega því spyrja sig að því núna og svara því hvort þetta sé virkilega það sem við viljum; að refsa börnum fyrir það sem foreldrar þeirra gera, hvort þetta sé að okkar mati í samræmi við regluna um að hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Athugum það að hér erum við að tala um 12 mánaða tímafrest, svo það sé áréttað og útskýrt og sett í samhengi. Barnið er þá búið að vera hér í a.m.k. heilt ár en réttur til að fá efnismeðferð sinnar umsóknar, skoðun á því hvort það megi vera hérna áfram, fellur niður af því að foreldrar þess voru ekki nógu liðlegir. Þá hlýtur maður að spyrja sig: Hvort er það barninu meira í hag að það fái efnismeðferð þar sem það er statt og hefur verið í a.m.k. ár eða að það sé rifið upp og sent eitthvað annað þar sem það þarf að fara í annað óvissuferli? Ástæður þess að það þykir mikilvægt að refsa barninu fyrir ákvarðanir foreldranna eða umsjónaraðila eru síðan mjög óljósar. Það gildir bara frekar almennt um mörg ákvæði í þessu frumvarpi. Talað er um að borið hafi á hinu og þessu og þess vegna þurfi að herða einhverjar skrúfur til að auðvelda hlutina. Þetta er, má segja, innkaupalisti af þægilegum tækjum til að einfalda lífið í krefjandi umhverfi. Þetta umhverfi er vissulega krefjandi og hefur orðið krefjandi að undanförnu eins og margrakið hefur verið í þingræðum. Allt er þetta hugsað út frá kerfinu sjálfu en ekki fólkinu sem er skjólstæðingar þess. Það eru alls konar óskýr viðmið þarna,

Ákvæði koma inn og fara út eftir stemningu hverju sinni. Er ekki líklegt að svona óskýr viðmið leiði til aukinnar óskilvirkni, bæði í framkvæmd hjá þeim sem þurfa að túlka þau og líka í formi þess að ákvarðanirnar séu jafnvel úrskurðaðar ógildar á öðrum stjórnsýslustigum? Fyrir mitt leyti segi ég: Já, það er einmitt líklegt að þetta leiði til aukinnar óskilvirkni. Þegar úrskurðir í þessum málum og dómar eru skoðaðir, og hvað er verið að fara yfir þar og hvaða hvaða skilyrði er t.d. verið að reyna að setja um hvenær umsækjandi telst hafa tafið mál, þá er mjög auðvelt að sjá fyrir sér aukið flækjustig. Þarna er löng upptalning á atriðum sem geta leitt til þess að umsækjandi teljist hafa tafið sitt mál, alls konar hlutir sem geta komið til álita. Þetta þarf allt að skrásetja vandlega fylgjast með, hafa á hreinu að fólk sé vel upplýst um allar þessar kvaðir af því að ef það hefur ekki verið upplýst nægilega vel þá getur kærunefnd eða jafnvel dómstóll komist að þeirri niðurstöðu að tafirnar séu ekki sannarlega á ábyrgð umsækjenda. Þetta eru náttúrlega hugrenningar en mér finnst þetta ekkert meiri hugrenningar í raun en frumvarpið sjálft byggist á. Af hverju er ekki hægt að fara í þessa átt og sjá fyrir sér

Við viljum hafa réttindin á hreinu. Allt sem dregur úr líkum á því að þau misskiljist eða að það sé hreinlega brotið á þeim leiðir að sjálfsögðu til skilvirkrar málsmeðferðar og dregur úr hættu á því að leita þurfi til annarra stjórnsýslustiga með tilheyrandi flækjustigi. Í þessu frumvarpi er verið að reyna að herða alls konar skrúfur og flækja í stað þess að taka annan umgang af því að skoða þetta heildstætt, líkt og gert var þegar núverandi lög voru sett. Ákall um þetta hefur heyrst víða og ítrekað, m.a. frá stjórnarandstöðuflokkunum hér á þingi, frá félagasamtökum og frá ungliðahreyfingum. Hér í salnum hefur svo heyrst áhugi á því að gera þetta með þessum hætti en bara eftir að búið er að samþykkja þetta frumvarp, afgreiða þennan pakka,

Þótt ég sé almennt mjög hrifinn af skaðaminnkun þá á hún síður við þegar hægt hefði verið að fara þá leið að hreinlega útrýma skaðanum alveg. Í þessu tilfelli er það hægt með því hreinlega að sleppa þessu frumvarpi og fara beint í heildstæða skoðun í meiri sátt. Það væri besta leiðin. Í því samhengi má auðvitað draga það fram enn og aftur, eins og hér hefur eðlilega verið margítrekað, að aðstæður hafa breyst mjög hratt á skömmum tíma.

Ég tel þetta enn ein mjög skýru rökin fyrir því að það ætti að vera nokkuð skaðlaust að byrja svolítið upp á nýtt. Að skoða heildstætt er náttúrlega margtuggið en það hefur náttúrlega ákveðna merkingu og hún er svolítið öfug við það sem þetta frumvarp gengur út á, þ.e. að skoða mjög þröngt.

hans innlegg hér var kannski þessi mannkærleikur og mannúð sem stendur upp úr. Nú hefur hv. þingmaður getið sér gott orð fyrir hagsmunabaráttu í þágu þeirra sem glíma við geðrænar áskoranir

með leyfi forseta: „Af frumvarpinu verður ráðið að þrátt fyrir undanþáguákvæði geti komið upp sú staða að fólk verði svipt rétti til heilbrigðisþjónustu. Slíkt er óásættanlegt. Þeir sem undir þetta falla geta, rétt eins og aðrir og e.t.v. enn frekar en aðrir, glímt við sjúkdóma og heilsufarsvandamál sem nauðsynlegt er að bregðast við utan téðra tímamarka. Vart þarf að fjölyrða um alvarlegar afleiðingar sem stöðvun heilbrigðisþjónustu, hvort heldur er vegna langvinnra sjúkdóma eða bráðra,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

þessi varnaðarorð embættis landlæknis og kannski sérstaklega með tilliti til þeirrar stöðu sem umsækjendur um vernd eru í, hvernig þeir geti í rauninni

Ég þakka þingmanninum fyrir góða spurningu. Af tímaástæðum er þetta eitt af fjölmörgum atriðum sem ég ákvað að ávarpa ekki sérstaklega í minni ræðu en þetta er auðvitað hárréttur punktur og mikilvægt atriði. Þarna er ýmiss konar þjónustuniðurfelling og eitt af því er heilbrigðisþjónusta sem af þessu öllu telst kannski til einnar mikilvægustu grunnþjónustunnar. Í málsgögnum og í ræðum hér er oft farið í að tala um að nauðsynleg þjónusta sé undanþegin og þess vegna verði þetta í raun aldrei vandamál vega ekki nægilegt vandamál til að hafa áhyggjur af því. Hins vegar, eins og þingmaðurinn bendir réttilega á, og er bent á í umsögn landlæknis, þá er þetta kannski ekki svona einfalt. Við þekkjum það sérstaklega í geðheilbrigðismálum að svokölluð fyrirbyggjandi þjónusta er mjög nauðsynleg og að geta farið t.d. í reglulegar skimanir og eftirlit,

allar þessar áréttingar um að þetta sé ekki vandamál og fólk eigi oft rétt á neyðarþjónustu en samt er líka í hina röndina talað um að þetta eigi að senda skilaboð og einhvern veginn að fá fólk til að breyta hegðun sinni og verða samvinnufúsara. Það er einhvern veginn verið að reyna bæði að halda og sleppa, að þvinga einstaklinginn til að gera ákveðna hluti en samt á að vera alveg tryggt að þetta hafi engin neikvæð áhrif á viðkomandi. Ég fatta ekki alveg hvernig það gengur upp.

auka á skilvirkni, að fæla fólk frá því að ílengjast með því að fella niður þjónustuna, en svo er hin höndin að segja: Við fellum auðvitað ekki niður þjónustuna af því að hér lendir enginn á götunni. Ég held að það hafi einungis verið hv. þm. Birgir Þórarinsson sem viðurkenndi að

Maður veltir líka fyrir sér: Hvað ef aðstæður breytast og við höfum neitað einstaklingi um læknisþjónustu lengi, eða einhvers konar heilbrigðisþjónustu? Auðvitað erum við að fást við þetta fyrir þá íslensku ríkisborgara sem eru að kljást við ýmis mein og búa hér og hafa greitt sína skatta og skyldur allan tímann. En maður veltir fyrir sér, þegar tekin er

fram fari heildstætt, óháð mat á samræmi við stjórnarskrá til að fólk geti verið öruggara í því hvað það er að samþykkja hérna. Ég sé ýmsar vísbendingar um að efnismeðferð almennt hefði getað verið betur ígrunduð. Það sem ég ákvað eyða mestum tíma og púðri í í minni ræðu, varðandi hvernig á að refsa börnum fyrir ákvarðanir foreldranna, finnst mér skýrasta dæmið, þess vegna ákvað ég að eyða mestri orku í það. Hvernig þetta læðist í gegnum

Ég vil aðeins bregðast við því sem hv. þingmaður fór hér yfir varðandi tafir og börn. Það er þannig í gildandi útlendingalögum að þar eru alls kyns tímafrestir sem skipta máli. Í framkvæmd hafa komið upp ýmis álitamál um hvað telst vera töf og hvað ekki. Gildandi lög eru óskýr um þetta atriði, því miður. Þessi óskýrleiki hefur m.a. leitt til þess allur vafi um hvað telst vera töf er túlkað umsækjandanum í hag, það hefur m.a. leitt til þess að barn telst aldrei geta tafið mál sitt. Þetta hefur leitt til þess, því miður,

Ef þetta leiðir til þess að umræddur tímafrestur klárast þá fær öll fjölskyldan vernd hér á landi. Frumvarpið tekur fyrir að börnum sé beitt með þessum hætti

sem hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu, að frumvarpið tekur fyrir það að börnum sé beitt með þessum hætti. Það er að sjálfsögðu aukin réttarvernd.

Ég fæ ekki séð að hér hafi nokkuð verið leiðrétt eða að einhver skoðanaágreiningur sé til staðar, hér eru einfaldlega deildar meiningar. Við þingmennirnir tveir röktum báðir

Mér finnst það, svo ég endurtaki það, ótækt að börn séu látin líða fyrir ákvarðanir foreldra sinna, sem er önnur leið til að forðast þau áhrif sem þetta frumvarp mun hafa, getur haft og mun mjög líklega hafa.

Ég þekki ekki nákvæmlega umfangið í þessum tilfellum en þau eru til staðar. Það er ekki að ástæðulausu sem sem þetta ákvæði er sett inn. Að tefja mál sitt er náttúrlega eitthvað sem þarf að koma í veg fyrir og það er eitt af því sem hefur bara gerst í þessum málaflokki að hann er síbreytilegur, það eru að koma upp ný tilvik og þess vegna er mjög mikilvægt að

Þetta er málaflokkur sem er síbreytilegur og m.a. það sem hefur gerst í þessum málaflokki er að tafir hafa aukist.

Í síðara tilvikinu telst málsmeðferðinni ekki lokið fyrr en brottvísun hefur verið framkvæmd. Þannig að það er bara að raungerast að það er verið að leita leiða til þess að tefja málin svo þau séu tekin til efnislegrar meðferðar. Þar á meðal hefur börnum verið beitt í því tilviki og þetta ákvæði frumvarpsins tekur fyrir, eins og ég nefndi áðan, að börnum sé beitt með þessum hætti.

Frú forseti. Við ræðum hér enn einu sinni tilraun núverandi ríkisstjórnar til þess að bæta að nokkru marki það regluverk sem við höfum sett um málefni útlendinga hér á landi. Þetta er í fimmta skiptið

Hv. varaþingmaður, Halldór Auðar Svansson, kom inn á það hér áðan að þetta mál hefði verið til umræðu síðast þegar hann kom hér inn á þing og það er vissulega rétt að málið hefur verið rætt reglulega. En það má líka halda því til haga að þessum lögum hefur verið breytt 19 eða 20 sinnum síðan þau voru sett

á að reyna að koma einhverjum hömlum á þann gríðarlega kostnaðarauka sem hefur orðið við málaflokkinn á síðustu árum. Ég held að ég muni það rétt að það hafi verið árið 2015, gæti hafa verið 2014, sem heildarkostnaður við málaflokkinn var var rúmar 700 millj. kr. Á síðasta ári var hann rúmar 10.000 milljónir, rúmir 10 milljarðar. Ég held að það sé enginn sem hafi á tilfinningunni að þeim fjármunum sé vel varið.

til betri vegar. Ef ég leyfi mér að byrja á að ræða aðeins fjárhagslegu hlið þessa málaflokks: Þeir 10 milljarðar sem eru núna tilgreindir sem heildarkostnaður málaflokksins á liðnu ári eru bein útgjöld er varða ríkissjóð. Það eru að öllum líkindum enn hærri upphæðir sem eru útgjöld, mögulega bein annarra eða afleiddur kostnaður sem má segja að aldrei náist almennilega utan um. Þessi staða hefur auðvitað verið að þróast með þessum hætti jafnt og þétt. Það kom hér upp í umræðunni fyrr í dag að við ættum ekki að ræða þessi mál út frá hlutföllum. Hlutföll ættu ekki við hjá íslenskri þjóð, jafn fámennri og hún er. En staðreyndin er sú að við höfum ekki við neitt annað að styðjast þegar við reynum að setja mál í samhengi við það sem gerist í nágrannalöndum okkar eða hvar sem er í heiminum ef út í það er farið.

Þessi þróun mála sem hefur orðið hvað fjölgun umsókna varðar — þetta er ekki nýtilkomið, þetta kemur ekki til við upphaf stríðsins í Úkraínu. Þessi þróun var fyrir löngu komin af stað. Við horfðum á það, sennilega

og því verið haldið fram að það hafi verið ákvörðun stjórnvalda að móttaka þessara tveggja hópa væri með þeim hætti sem hún er.

rétt eins og mér þætti að það ætti að koma til umræðu á Alþingi hvort Landsvirkjun ætti að selja aflátsbréf til útlanda, en það hefur verið lítil stemmning fyrir því. En mér þykir svo sannarlega að málefni er varða móttöku flóttamanna frá Venesúela ættu að koma til umræðu sem sjálfstætt mál í þinginu. Það getur ekki verið meiningin með úrskurðarnefnd eins og kærunefnd útlendingamála að framkvæmd sé gjörbylt eins og hefur gerst með úrskurðum þeirrar nefndar.

fyrir sem opnustum landamærum, ég nota það orðalag bara til einföldunar, að hér vanti vinnandi hendur þá þurfum við að leysa það í gegnum vinnumarkaðsregluverkið, ekki í gegnum verndarkerfið.

Áttfaldur fjöldi umsókna á Íslandi miðað við Danmörku og Noreg, þrefaldur til fjórfaldur miðað við Finnland og rúmlega tvöfaldur miðað við Svíþjóð. Á árunum 2015–2016 var við lýði svokölluð, með leyfi forseta, Open Door Policy, sem sagt opin hurð, í Þýskalandi undir forystu Angelu Merkel. Þegar við skoðum hlutfallstölur þar erum við að taka við fleirum á liðnu ári

að ræða ekki þau áhrif sem þessi séríslensku ákvæði hafa. Þó að það sé að einhverju marki sagt í gríni er þessi fjöldi ekki að koma hingað og sækja í veðrið, það er bara ekki þannig. Það eru önnur réttindi sem orsaka það að straumurinn er jafn stríður og raunin er. Okkur ber beinlínis Okkur ber beinlínis skylda til að ræða þetta opinskátt og reyna að átta okkur á því hver þessara séríslensku segla er að hafa mestu áhrifin. Þegar umfangið verður meira en við ráðum við, þegar umfangið verður meira en stoðkerfin okkar ráða við, hvort sem það eru skólarnir, heilbrigðiskerfið, velferðarkerfin önnur, húsnæðismálin sem eru nú í jafn snúinni stöðu og við þekkjum og svo mætti áfram halda

Það eru alveg örugglega tillögur hér í salnum sem snúa að því að vinda ofan af þessari stöðu, mögulega með opnari leiðum og auknu svigrúmi fyrir fólk að koma hingað og starfa. En þá lendum við aftur á þessum sama stað, að við verðum að hætta að grauta saman vinnumarkaðsmálum og verndarkerfinu. Um leið og við komumst þangað held ég að við gætum farið að tala á einhverjum skynsamlegum forsendum um þær tillögur sem lúta að því að gera ákveðnum hópum auðveldara um vik að koma hingað og starfa. Það er einhvern veginn þannig að frá því að frumvarpið var fyrst lagt fram af þáverandi dómsmálaráðherra, Sigríði Andersen, hefur í hverri framlögn fyrir sig verið tálgað eitthvað af því biti sem ætlunin var að hafa í þessari uppfærðu löggjöf eða þessum breytingum sem átti að gera á lögum um útlendinga.

einhver smávægileg breyting sem enginn hafði séð fyrir sér að hefði nein áhrif. 65.000 aukaumsóknir til Finnlands, í góða veðrið. Þessi skilaboð sem stjórnvöld senda frá sér við sjáum bara hvaða áhrif það hefur haft. Ég t.d. tel fullvíst að dönsk stjórnvöld hafa ekki beitt öllum þeim úrræðum sem þau hafa fengið sér í tengslum við málefni útlendinga heldur draga skilaboðin sem eru send út á við úr vilja og löngun þeirra sem gera sér bágt ástand fólks að féþúfu til að standa í þeim slag að stýra straumum sínum á slíkan stað. Og hvert fer fólksfjöldinn þá í staðinn? Þangað sem viðtökur kerfisins, réttindin, tímalengdirnar, kærufrestirnir, gefa mest svigrúm og í augnablikinu virðist það vera Ísland ef við horfum til þeirra landa sem næst okkur liggja.

orða það, að horfast í augu við það að skilaboðin sem stjórnvöld senda frá sér eru mögulega það mikilvægasta í öllu þessi máli til þess að þeim fækki sem hingað koma á forsendum þeirra sem hafa gert sér neyð viðkomandi að féþúfu og þeim fjölgi mögulega á móti, hlutfallslega

Ég held að það væri til mikils vinnandi að við breyttum þessum hlutföllum og það verulega. Síðan er það annað, bara svona til að loka þeim hluta ræðu minnar sem snýr að tölum: Hingað til lands komu 5.000 manns á liðnu ári.

Ég held engu að síður, ef við horfum bara á þær tölur sem fyrir okkur hafa legið undanfarin tvö ár, sérstaklega í fyrra, og það sem við sjáum fyrir okkur í byrjun þessa árs,

neyð. Ef staðan er sú, eins og við þekkjum nú ábyggilega flest sögur af hér á undanförnum vikum og mánuðum, hversu snúið það hefur verið fyrir hinn hefðbundna leigjanda á Íslandi að verða sér úti um leiguhúsnæði — það hefur orðið erfiðara á undanförnum mánuðum. Það væri alger barnaskapur að halda því fram að sá fjöldi sem hingað hefur komið til að flýja hörmungar eða leita sér betra lífs hafi ekki áhrif þar á. Það er auðvitað að hafa áhrif og það veruleg. Ég held því að við verðum líka að taka ábyrgð á því, a.m.k. gera það upp við okkur, að það sé meðvitað, að við sættum okkur við þau áhrif að við aukum á líkurnar á því á því að andstaða skjóti rótum vegna þeirra áhrifa sem fjöldi sem við ráðum ekki við hefur á kerfin okkar, velferðarkerfin, húsnæðismál og annað. og annað. Verði það raunin þá er engum greiði gerður með þeirri þróun sem hér hefur orðið, ef við horfum á þetta raunsætt. Ég ætla að láta þetta duga hér sem fyrstu ræðu mína í þessari 2. umr. Tíminn er við það að hlaupa frá mér. Ég bara ítreka það, í ljósi þess að því hefur þegar verið flaggað að málið verði kallað inn til nefndar milli 2. og 3. umr., að ég held að það væri ekki galið að greina þá þætti sem ég hef nefnt hér þannig að við séum í öllu falli með opin augun að taka ákvörðun um að gera hluti með þeim hætti sem nú liggur fyrir. Ég held að það væri að mörgu leyti til bóta að færa frumvarpið nær því fyrirkomulagi sem lagt var til þegar það var fyrst lagt fram hér á 149. þingi af þáverandi dómsmálaráðherra, Sigríði Ásthildi Andersen.

Við erum oft ósammála en þó er það nú þannig að við erum sammála um margt og ég er sammála því sem hv. þingmaður nefndi undir lok ræðu sinnar varðandi það að við þurfum að vinna gegn andstöðu við aðkomufólk sem getur komið upp vegna komu mikils fjölda fólks til landsins. Ég er hins vegar ósammála því að það sé fjöldinn einn sem veldur þeirri andstöðu og að lausnin við því sé að takmarka fjöldann.

„flóttafólk, þið eruð velkomin“ og fékk mikla gagnrýni fyrir. Fyrir vikið kom talsvert stór hópur til Þýskalands, sannarlega. Ég held að það hafi verið 1 milljón sem sótti um hæli í Þýskalandi það ár. Það sem kannski vekur athygli er hvernig Þýskaland hefur brugðist við því sem gerðist þarna. Þýskaland tekur af skarið og segir: Fólk er velkomið. Það hefði auðvitað verið farsælast ef aðrir þjóðarleiðtogar í Evrópu hefðu tekið undir þannig að Evrópa hefði öll staðið saman í því að taka á móti þessu fólki. Þá hefðum við ekki tekið eftir þessu vil ég meina. Hvað er Þýskaland að gera í dag? Þýsk stjórnvöld eru í dag að breyta útlendingalöggjöfinni með þeim hætti að auðvelda fólki, t.d. fólki sem hefur verið í því sem sumir kalla ólöglegri dvöl um árabil í landinu, að fá dvalarleyfi. Það er verið að auðvelda fólki aðgengi að ríkisborgararétti og það er verið að leggja mikla vinnu í inngildingu og það að fólk upplifi sig velkomið. Hver er tilgangurinn með þessu? Jú, tilgangurinn með þessu er að tryggja

Ég held að þetta sé einmitt það sem Þjóðverjarnir eru að gera núna varðandi það að auðvelda og styðja við aðlögun að þýsku samfélagi. Það er það sem auðvitað verður að gerast alveg frá fyrsta degi. Það held ég að við ráðum illa við nema fjöldinn sem hingað kemur sé einhvern veginn með öðrum hætti og innan þeirra marka sem velferðarkerfin okkar, menntakerfið, heilbrigðis- og húsnæðismálin, ráða við. Ég held að við séum algjörlega sammála um að þetta sé að mörgu leyti mikilvægast hvað það varðar þegar fólk kemur hingað á flótta, að því sé auðveldað að aðlagast samfélaginu. Hv. þingmaður spurði mig hvaða leiðir

alvarlega hvort við ættum til að mynda að ýta meginþunga þeirra umsókna sem hingað berast til nærsvæða þess fólks sem er á flótta, sem sagt

Þetta er ein tiltekin aðgerð sem ég held að væri til mikilla bóta.

er ég ekki sammála því, ég er einmitt á öfugri línu. Ég er á þeirri línu að við eigum að hætta að tala um flóttafólk sem kemur hingað sem eitthvað annað en fólk sem vill einfaldlega koma hingað og búa hér og byggja sér upp líf. Ég held að það að aðskilja þessa hópa sé villandi fyrir umræðuna. Vissulega er þörf á því að styðja flóttafólk framan af dvöl þess, mögulega að einhverju leyti umfram aðra hópa, en það er bara hluti sem félagslega kerfið tekur við eins og öllum öðrum. Hins vegar er þorri þessa fólks

Hún er sérdeilis mikil. Hún er umfram atvinnuþátttöku innflytjenda almennt að meðaltali. Ég tel ástæðuna kannski ekki síst vera þá að þessi hópur komst mjög hratt í gegnum verndarkerfið hjá okkur, og með verndarkerfinu á ég við málsmeðferðartímann,

Það kemur mér aðeins á óvart að hv. þingmaður sé þeirrar skoðunar að við séum ekki að grauta saman þessum tveimur kerfum í dag. Við gætum þurft að ræða þetta hér frammi á gangi eftir að þessum andsvörum er lokið. Mér finnst það bara blasa svo við að það er verið að grauta þessu tvennu saman núna. Við sjáum það t.d. bara að einn lítill angi af því er regluverkið sem var samþykkt á síðasta þingi varðandi samræmda móttöku,

bara skýrasta dæmið um að verið sé að renna þessu tvennu saman. Ég held að það sé alger eiturpilla inn í það að við getum raunverulega gert vel fyrir þá sem í mestri þörf eru

þingmaðurinn fjallaði um tvö lönd sem yfir 70% af hælisleitendum á síðasta ári komu frá. Það er ekki rétt hjá hv. þingmanni að þingið hefði tekið ákvörðun um að taka á móti Úkraínubúum heldur var það einhliða gert af ríkisstjórninni og var það ekki einu sinni tilkynnt inn í þingið fyrr en eftir að það gerðist. Það er líka mikilvægt að halda því til haga að ákvörðun kærunefndar um Venesúela byggir á ákvörðun Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna

flúið til Rússlands. Það eru ekki nema tveir þriðju sem hafa flúið til annarra landa. Ég held að ég muni þetta hlutfall og það skeikar í öllu falli ekki miklu. Þetta eru tölur frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna

Það er líka mikilvægt að muna að hingað hafa rúmlega 60.000 manns komið frá EES-svæðinu

Svo langar mig að benda hv. þingmanni á það að frá Venesúela hefur 7,1 milljón manns flúið og rúmlega 6 milljónir af þeim hafa sest að í löndum nær Venesúela

saman muni það veikja undirstöður verndarkerfisins, þess mikilvæga kerfis, til lengri tíma af margþættum orsökum, eins og ég kom inn á í ræðu minni. (Forseti

þar sem ég er framsögumaður nefndarálits 3. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Mér dugðu ekki þessar 30 mínútur til að gera grein fyrir nefndaráliti mínu þannig að ég ætla bara að halda áfram þar sem ég stoppaði í ræðu minni í gær. Ég var komin að þeim þætti í nefndarálitinu þar sem ég var að fjalla um áhrif frumvarpsins sem við erum að ræða hér á skilvirkni í málsmeðferð og málshraða.

Breytingin var gerð í kjölfar fjölmargra mála þar sem fólk hafði dvalið hér á landi svo að árum skipti án þess að niðurstaða fengist um það hvort málið skyldi yfir höfuð tekið til efnismeðferðar hér á landi,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

fjölmörg mál sem fóru umfram þennan tíma vegna erfiðleika við að flytja fólk úr landi vegna heimsfaraldurs Covid-19, sem hafði að sjálfsögðu ekkert með umsækjendur að gera og er ekki við umsækjendur að sakast.

að stjórnvöld tækju mörg ár í að komast að niðurstöðu um hvort umsókn skyldi yfir höfuð skoðuð hér á landi eða ekki. Því hefur verið haldið fram af hálfu dómsmálaráðuneytisins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 Það er því um verulega réttindaskerðingu að ræða fyrir fólk á flótta í því frumvarpi sem við erum að ræða hér. Í þessu samhengi hef ég mjög gaman af því að benda á ákvæði 47. gr. núgildandi laga um útlendinga sem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 Ég hef raunar reynt í mínum fyrri störfum sem lögmaður að fara fram á þetta fyrir kærunefnd útlendingamála sem hafnaði kröfunni með þeim orðum einfaldlega að þeim bæri ekki skylda til þess.

Sérstakt tillit skal tekið til þeirra sem hafa sérþarfir eða þurfa sérstaka aðstoð. Fram hefur komið að framfærsla samkvæmt þessu ákvæði er almennt 8.000 kr. á viku fyrir fyrsta fjölskyldumeðlim og 5.000 kr. fyrir hvern þann sem kemur á eftir, húsnæði, sem er óskilgreint í lögunum en það er gjarnan húsnæði sem deilt er með öðrum og óskyldum aðilum, og einungis heilbrigðisþjónusta sem talin er nauðsynleg og ekki þola bið. Sá fyrirvari skal gerður hér að einhver munur er á veittri þjónustu eftir því hvaða aðili hefur umsjón með henni.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 Með 6. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á 33. gr. laganna þess efnis að fólk verði svipt þessari lágmarksaðstoð að 30 dögum liðnum eftir endanlega synjun á stjórnsýslustigi.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 um mat á samfélagslegum áhrifum þess að fjölga heimilislausu fólk í örbirgð hér á landi var fátt um svör önnur en þau að þessir einstaklingar gætu sjálfir komið sér úr landi. Undir meðferð málsins í nefndinni var ítrekað reynt að fá skýr svör eða gögn um afleiðingar þjónustusviptingar samkvæmt tillögunni, án árangurs. Enn er í fyrsta lagi óljóst hvaða réttindi einstaklingar, sem sviptir verða þjónustu samkvæmt ákvæðinu, munu hafa,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 Er ljóst að ákvæðið er bæði illa ígrundað, hroðvirknislega unnið og framkvæmdin með öllu óútfærð. Þá eru að mínu mati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

Að öllu framansögðu leggst ég alfarið gegn þessari óþörfu og illa ígrunduðu aðför að mannréttindum og mannvirðingu einstaklinga á flótta. Að lokum ætla ég að víkja að b-lið 8. gr. sem fjallar um öruggt þriðja ríki sem er hugtak í flóttamannarétti. Í umræðu um þetta ákvæði er gjarnan ranglega talað um fyrsta griðland en þetta ákvæði snýst ekki um fyrsta griðland. Fyrsta griðland er viðmið sem gengur út á það að fólk leiti verndar í fyrsta landinu sem það kemur til á sínum flótta. Þarna er ekkert verið að tala um það. Þarna getum við verið að tala um land sem viðkomandi einstaklingur hefur bara aldrei komið til og jafnvel er ekki með heimild til komu eða dvalar.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

Það hefur líka komið fram í umræðum um þetta mál að við erum ekki með samninga við tiltekin ríki í Mið- og Suður-Ameríku sem Útlendingastofnun langar svakalega mikið að byrja að senda fólk til sem leitar hingað frá Venesúela

en samkvæmt þessum breytingartillögum þá verður það hægt. Það verður hægt að taka ákvörðun um að þú eigir að fara til Chile frekar en að vera á Íslandi. Þetta er óháð því hvort þú hafir heimild til komu eða dvalar í Chile og það eru engir samningar til um að taka á móti fólki í þessari stöðu, þannig að hvað getum við gert? Jú, breyting þessi er lögð til í samfloti við breytinguna sem lögð er til í 6. gr. frumvarpsins um sviptingu þjónustu að liðnum 30 dögum frá endanlegri ákvörðun á stjórnsýslustigi. Eina leiðin til að framfylgja slíkri ákvörðun væri að viðkomandi umsækjandi tæki ákvörðun um að fara sjálfur úr landi.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 réttindalaus í herbergi með ókunnugu fólki og að láta draga úr sér tönnina ef maður fær tannpínu. Nei, það er ekki þess vegna. Fólk sem fer ekki úr landi í kjölfar synjunar fer ekki úr landi vegna þess að það telur sér ekki vært í því ríki sem því er vísað til.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

Istanbúl-samningurinn er alþjóðlegur samningur um forvarnir og baráttu gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi en í honum er sérstakt ákvæði um kynbundnar hælisumsóknir.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

í þessum málaflokki. Mér hefur heyrst á hv. þingmönnum Pírata að þeir telji nokkurn veginn að allir sem á annað borð sækja hér um hæli hljóti að eiga rétt á hæli vegna þess að þeir þarfnist þess. Fyrir því eru nefndar ýmsar skýringar en þó kannski einkum þær að enginn myndi sækja um hæli öðruvísi en að þurfa á því að halda. Ef nálgunin er sú og hún fer saman við það sem mér hefur líka heyrst margir hv. þingmenn Pírata halda hér fram, að það sé í rauninni ekkert hámark, það séu engin takmörk fyrir því hvað sé hægt ef það eigi að taka á móti mörgum, þá getur ástandið fljótlega orðið enn stjórnlausara en það er nú þegar. Svo hefur líka verið rætt í umræðunni um ákveðin sveitarfélög. Það hefur verið nefnt að Reykjanesbær ráði ekki við móttöku fleira fólks t.d. og hafi sagt: Hingað og ekki lengra. Þá er öðrum sveitarfélögum legið á hálsi fyrir að bjóðast þá ekki til að taka við þeim mun fleiri. Ef við getum verið sammála um að það séu takmörk fyrir því hvað eitt sveitarfélag, Reykjanesbær til að mynda, getur tekið á móti mörgum við þá ekki líka verið sammála um að það séu takmörk fyrir því hvað eitt lítið land getur tekið á móti mörgum? Íbúum heimsins fjölgar um sem nemur íbúatölu Íslands á u.þ.b. 39 klukkustundum.

Þegar ég hóf að vinna við þetta í fullu starfi var spáin upp á 60 manns það árið. Á þeim tíma var þessi spurning líka mjög vinsæl: Hvað getum við eiginlega tekið á móti mörgum? Hvað ef það koma 100 manns, hvað gerum við þá? Innviðirnir okkar ráða ekki við þetta. Við ráðum ekkert við þetta. Núna, bara fyrir mjög stuttu síðan komu hingað þúsundir manna frá Úkraínu og öðrum ríkjum. Ég veit ekki betur en að allt þetta fólk sé komið í húsnæði.

framan af sinni dvöl en það er eitthvað sem er ekki íþyngjandi fyrir þetta samfélag. Hingað flytja líka þúsundir Evrópubúa á ári hverju. Þau þurfa líka að búa einhvers staðar, þau þurfa líka að koma börnum sínum í skóla og vinnu.

Herra forseti. Ég er svo sem ekki að biðja um ákveðna tölu, ég er bara að biðja um viðurkenningu á því að það hljóti að vera einhverjum takmörkunum háð hversu mörgum og hversu hratt Ísland getur tekið á móti, 360.000 manna land. af því að hv. þingmaður víkur að vinnumarkaðnum í svari sínu þá langar mig að spyrja aðeins nánar út í það. Maður heyrir stundum, m.a. í umræðu um þetta mál núna, og kannski ekki hvað síst frá tiltölulega hægri sinnuðum stjórnmálamönnum, að það þurfi einfaldlega að nýta þetta fólk sem vinnuafl, væntanlega þá í þeirri merkingu að okkur skorti ódýrt vinnuafl vegna þess að það séu ekki nógu margir landsmenn tilbúnir til að vinna hin ýmsu störf sem þarf að vinna fyrir þau laun sem eru greidd fyrir þau störf. Stundum reyndar ganga menn svo langt að tala um að við eigum sérstaklega að lokka til okkar eða ná af öðrum löndum fólki með verðmæta menntun,

við séum, eða önnur vestræn ríki, að reyna að ná til okkar fólki sem heimalandið er búið að fjárfesta í að mennta, þá iðulega og oft miklu fátækari lönd en við, ná því fólki sem er hvað mikilvægast fyrir uppbyggingu þeirra samfélaga? Annars vegar þetta og svo hitt að það eigi bara að láta fólk vinna almennt, láglaunastörf eða annað. Ef við lítum ekki til þess hversu ólíkar aðstæður á vinnumarkaði eru, tekjur hér og víða annars staðar í heiminum, mættum við þá ekki (Forseti hringir.) vænta þess að hér kæmi mjög margt fólk sem væri til í að vinna fyrir töluvert minna heldur en

við viljum bara fá hingað besta fólk í heiminum sem er bara rosalega menntað og getur komið hingað og auðgað okkar samfélag með sinni sérþekkingu, ekki bara með sinni mennsku og tilvist. Það er þessi stefna sem er að mínu mati alveg kolröng.

heldur fær það — vegna þessarar stefnu og vegna þeirrar stefnu að við viljum ekki hafa flóttafólk hérna, og helst bara tímabundið og það drífi sig heim sem allra fyrst, þá fær flóttafólk frá Úkraínu ekki dvalarleyfi fyrir flóttamann. Dvalarleyfi fyrir flóttamann fylgir óbundið atvinnuleyfi. Langflestir flóttamenn sem ég þekki á Íslandi hafa farið í sjálfstæðan rekstur. Það er mjög algengt að fólk, sérstaklega frá Miðausturlöndum, sé mjög upptekið af því að geta séð um sig sjálft, standa á eigin fótum. Fyrir þeim þýðir það gjarnan að vera ekki að vinna fyrir einhvern annan.

Þar erum við að bjóða upp á misnotkun. Þar erum við að bjóða upp á það að fólki í viðkvæmri stöðu sé boðin einhver vinna á einhverjum launum sem standast ekki samninga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

lítil eða mikil sem þau kunna að vera, að þau lenda hér um bil eingöngu á heilbrigðum karlmönnum sem eru komnir af yngsta aldursskeiði? Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurninguna. Ég tel alveg ljóst að þessu ákvæði sé beint að þeim hópi, fullorðnum

Konur eru ekki upptaldar sem sérstakur hópur í þessari upptalningu. Í þessari upptalningu er heldur ekki fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu eða annað opið til að fella þann hóp undir.

Fjölskyldan þeirra segir þeim að fara heim aftur til makans. Lögreglan hlær upp í opið geðið á þeim og þær fá synjun um vernd hér á landi. Þessar konur sem hafa verið beittar kynbundnu ofbeldi, svo alvarlegu að þær hafa séð ástæðu til að flýja land,

Herra forseti. Mig langar aðeins að halda áfram á þessu róli. Þetta vakti athygli mína

þykir óþægilegt að tala um. Það er áhugavert ef í þessu tilviki þótti óþægilegt að draga það sérstaklega fram að þeir sem helst yrðu fyrir áhrifum af breyttri lagasetningu,

Nei, ég man ekki eftir öðrum dæmum um það. En ég þori að veðja á að ef slík dæmi fyrirfinnast er það í tengslum við einhverjar breytingar á lögum um útlendinga; það kæmi mér á óvart ef svo væri ekki. Það vekur einmitt upp miklar áhyggjur hversu oft kemur fram, í greinargerð með þessu frumvarpi, að ekki sé þörf á að skoða eitthvað sem augljóst er að þörf er á að skoða. Það er augljóst að þörf er á að skoða og meta áhrif þessara breytinga á kynin eftir mismunandi hætti þó ekki sé nema í ljósi þess dæmis sem ég tók hér rétt áðan.

sem ég held að sé klaufaskapur, ég vona það. En það er eitt „og“ sem er tekið út úr frumvarpinu í ákveðinni upptalningu. Þetta „og“ er tekið út og það gerir það að verkum að einstaklingur sem kemur frá landi sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg ríki er er sviptur þjónustu, alveg sama hvað, þó að hann sé í þessum undanþáguflokki. Það er vegna þess að þetta „og“ var áður, er í núgildandi lögum, milli hugtakanna „kemur frá ríki sem er á lista yfir örugg ríki“

Þá er kannski vert að hlusta á það sem þeir sem eru sérfræðingar í þessum málum sögðu í umsögnum sínum en ráðuneyti og meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar ákvað að hlusta ekki á. Byrjum á Kvenréttindafélagi Íslands. Kvenréttindafélag Íslands krefst þess að dómsmálaráðuneytið og stjórnvöld dragi þetta frumvarp til baka og vinni það upp á nýtt. Þau benda m.a. á að þetta frumvarp stangist á við sjónarmið stjórnarsáttmálans. Þá sé sérstaklega ámælisvert að hvergi sé minnst á konur í viðkvæmri stöðu, eins og við heyrðum hér á undan, og að frumvarpið hunsi því með öllu þá hættu sem steðji að konum sem lenda t.d. í mansali.

Þegar ég les þessa umsögn, og það að ekkert var gert í henni, þá spyr ég mig hvort kannski sé ríkisstjórninni og stjórnarþingmönnum alveg sama um jafnrétti, sérstaka stöðu kvenna eða þolendur mansals.

að þau telji að þetta frumvarp muni leiða til mun lakari stöðu umsækjenda um alþjóðlega vernd en nú þegar er við lýði gagnvart stjórnvöldum og að ástæða sé til að hafa verulegar áhyggjur af þróun virðingar fyrir mannréttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd. Virðulegi forseti. Kannski telur ríkisstjórnin að mannréttindi séu eitthvað sem eigi bara við suma en ekki alla. Ég sagði í fyrri ræðu minni að George Orwell rithöfundur hefði orðað það svo vel, með leyfi forseta: Öll dýr eru jöfn en sum dýr eru jafnari en önnur.

Í sinni umsögn segja þau m.a. að það að njóta heilbrigðisþjónustu séu grundvallarmannréttindi, fyrir utan að það sé ómannúðlegt að neita einstaklingi um nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Þetta geti boðið heim hættu fyrir aðra, t.d. ef einstaklingar eru haldnir smitsjúkdómi eða geðröskun

Grundvallarmannréttindi, er það eitthvað sem ríkisstjórn með Sjálfstæðismönnum innan borðs þarf að virða? Ég spyr mig. Rauði krossinn á Íslandi leggst alfarið gegn ómannúðlegum tillögum frumvarpsins og bendir á og bendir á að þau telji að þar sem frumvarpið veiti lögreglu heimild til að afla heilbrigðisvottorða um andlegt og líkamlegt heilbrigði útlendings án samþykkis hans það ekki þau markmið sem stjórnarskrá og mannréttindasáttmáli Evrópu telja lögmæt. Rauði krossinn bendir á að ekki megi draga úr mikilvægi þess að fólk njóti grunnheilbrigðisþjónustu á meðan það dvelur hér á landi. Frú forseti. Ég spyr mig: Er þessi stjórnarskrá og þessi mannréttindasáttmáli ekki eitthvað sem ríkisstjórnin á að virða eða er hún vön að hunsa það fram í rauðan dauðann? Höldum áfram með þessar umsagnir. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkur, þau telja að meta eigi hverja umsókn fyrir sig og meta forsendur óháð upprunaríki umsækjenda.

og að þau falli niður þegar Útlendingastofnun hefur synjað umsókn um alþjóðlega vernd. Þau benda á að þrátt fyrir að ríki geti talist öruggt fyrir einn hóp fólks er ekki þar með sagt að það sé öruggt fyrir alla hópa eða alla einstaklinga. Þar með sé ljóst að þegar Útlendingastofnun sé að útbúa lista yfir örugg ríki þá sé t.d. ekki verið að taka mið taka mið af stöðu hinsegin fólks í landinu. Til að mynda má nefna að í löndum sem teljast örugg, svo sem í Georgíu og Ungverjalandi, nýtur hinsegin fólk nær engrar lagalegrar verndar.

það er kannski þannig að Útlendingastofnun og ríkisstjórnin eru á því að allir þeir sem segjast vera hinsegin þegar þeir sækja um hæli séu í raun bara að ljúga til að fá hæli hér á landi. Maður spyr sig. Svo er það Mannréttindaskrifstofa Íslands. Mannréttindaskrifstofa Íslands telur það réttarskerðingu að endurtekinni umsókn sé vísað frá ef umsækjandi er ekki á landinu. Þau segja m.a. að það verði að teljast óásættanlegt að svipta fólk þjónustu, skilja það eftir heimilislaust, án framfærslu og viðunandi heilbrigðisþjónustu.

Að mati Mannréttindaskrifstofu Íslands hefði við gerð frumvarpsins átt að gæta að kynjasjónarmiðum hvað varðar frumvarpið í heild og meta hvaða áhrif fyrirhugaðar lagabreytingar geti haft á stöðu einstaklinga

Þetta voru bara nokkur dæmi upp úr þeim umsögnum sem bárust sem ekkert var hlustað á, ekkert.

algjört sýndarsamráð. Það er ekki hlustað á neitt sem er sagt, ekkert.

margs vísari eftir þá umræðu sem hefur átt sér stað hér í dag, hvort hann telji að umræðan sé mögulega á einhvern hátt þokukennd, eins og hefur verið bent á hér, hvort hann greini einhverja tilhneigingu til þess að sá kornum tortryggni í garð þeirra sem koma hingað í leit að vernd og hvort við séum kannski á svipuðum stað og við vorum hér fyrir nokkrum árum. Það er svolítið sérstakt með þessa umræðu að maður hefur það á tilfinningunni að

stöðuna og þörf fyrir það að ríki standi saman og veiti fólki sem er að flýja stríð vernd, geri það með fullnægjandi hætti

það skorti mikið upp á hlustun þegar við erum að ræða hlutina, hvort sem það er í nefndum eða hér inni í þingsal.

ef allir þeir umsagnaraðilar sem ég var að telja upp áðan voru að segja alla þessa hluti við nefndarfólk

Það sem kemur hér fram, allar þessar umsagnir — ég hefði haldið að fólk hefði lesið þær og hugsað: Hvað getum við gert til að taka á þessu? Hvað getum við gert til að passa að við tryggjum rétt barnanna? Hvað getum við gert til að tryggja konur í erfiðri stöðu? Allir þessir hlutir. Hvað eigum við að gera til að tryggja að réttindi hinsegin fólks séu virt í þessu ferli?

ekkert sé komið til móts við þann fjölda umsagna sem liggur fyrir frá helstu hagaðilum. Við erum að tala um Þroskahjálp, sem gætir

funda og ekki er hægt að kvarta yfir því að ekki hafi verið komið til móts við okkur varðandi gestakomur því að við höfum kallað alla umsagnaraðila inn. Það má halda því fram að umræðan hafi verið

óskaði eftir að málið kæmi til nefndar milli 2. og 3. umr. til þess að einstaka atriði verði rannsökuð. Stjórnarþingmaðurinn gat ekki tilgreint hvaða atriði það væru, bara einhver atriði. Finnst hv. þingmanni þetta vera traustvekjandi, trúverðugt? Er þetta hluti af þessari sýndarmennsku sem hv. þingmaður var mögulega að tala um?

þá var mikið um persónuverndarmál og önnur atriði sem við komum með þar inn og þar unnum við virkilega góða vinnu saman í að búa til frumvarp sem við gátum öll staðið fyrir. Ég trúi því að það sé hægt en þá þarf að hlusta

ekki væri gætt að réttindum flóttakvenna með fullnægjandi hætti og tíndi til stuðnings máli sínu umsagnir ýmissa aðila sem

falli að mjög miklu leyti undir einhverja þessara skilgreininga eins og tölfræðin liggur fyrir. Eru það aðrir þættir en þeir sem snúa að þessum hluta regluverksins sem þingmaðurinn er að vísa til

Það er nú einu sinni þannig að það undantekningarákvæði sem er þarna inni í dag tengist eiginlega einungis mæðrum eða verðandi mæðrum;

þeir nú ansi harðir þegar kemur að innflytjendamálum. Við getum spurt: Hvað er þetta stór hópur? Stærsti hluti þeirra sem komu hingað frá Úkraínu t.d. voru konur, langstærsti hlutinn. Af hverju? Af því að karlmennirnir urðu eftir í stríði. Jú, sumar þeirra voru mæður en einhverjar þeirra voru líka

þar sem konur eru einar á ferð. Þekkir hv. þingmaður hver þau hlutföll og þær tölur eru í raun? Ég bara man að fjöldinn er lítill. Með þeim rökum vil ég segja: Er ekki í öllum meginatriðum

mansals, sú tölfræði er því bara hreinlega ekki til. Það er náttúrlega af hinu slæma, við viljum geta tekið upplýstar ákvarðanir og þá viljum við náttúrlega að þessi tölfræði sé aðgengileg. Að sama skapi

að það væri ámælisvert að ekki væri minnst á konur í viðkvæmri stöðu, aðrar en ófrískar konur eða mæður, og að þetta myndi jafnvel auka hættu á að fólk lenti í mansali.

Virðulegi forseti. Mig langar sérstaklega að þakka fyrir umræðuna sem hefur farið fram hér í dag, hún hefur verið mjög upplýsandi. stjórnarliðum sem hér hafa tekið til máls hefur sérstaklega verið annt um tvo hluti, að komast að því hversu mörgu fólki á flótta við getum tekið við og hversu mikilvægt það sé að kerfið sé skilvirkt. Mig langar svolítið að komast að því hvað stjórnarliðar telja skilvirkni. Er það skilvirkni að fara í gríðarlega kostnaðarsama framkvæmd til að vísa fólki úr landi með valdi? Ég segi nei. Er það skilvirkni að neita fólki um möguleika á að vinna og halda því á framfæri ríkisins? Ég segi nei. nei. Stjórnarliðar hafa líka haft áhyggjur af getu sveitarfélaga til að taka við flóttafólki. Það hefur býsna lengi verið til vandræða að ríkið tryggi sveitarfélögunum fjármagn og einmitt með því að svipta fólk í leit að vernd og aðstoð er ábyrgðinni velt yfir á sveitarfélögin. Mér finnst eins og að það fari ekki alveg saman hljóð og mynd.

Svo verður stjórnarliðum tíðrætt um samanburð við önnur lönd og telja okkar löggjöf einhvern veginn öðruvísi. Þó það nú væri að okkar löggjöf sé öðruvísi, löndin sem við berum okkur saman við eiga líka langflest landamæri að öðrum löndum. Þannig mun okkar löggjöf alltaf taka mið af því að Ísland er eyja.

sem móttaka fólks á flótta er öðruvísi en að það sé eitthvert vandamál sem þurfi að leysa með því að bæta við takmörkunum og herða reglur. Ég kalla eftir hugarfarsbreytingu. Við þurfum einfaldlega að horfa á þetta verkefni öðrum augum. Það er mjög gagnlegt að hafa góðan töflureikni við fjárlagagerð en í þessu verkefni getur það beinlínis verið skaðlegt. Ég ítreka ákallið um að hlustað sé á hagsmunaaðila í málaflokknum. Það fólk þekkir viðfangsefnin og getur leiðbeint um lausnirnar. Ég ítreka það sem ég sagði í andsvörum við hv. þm. Jóhann Friðrik Friðriksson: Samráð sem ekki á möguleika á að hafa áhrif á ferlið er ekki samráð heldur í besta falli einhvers konar áheyrn. Mér þykir það því miður vera sóun á tíma allra að leita umsagna en nýta þær síðan ekki. Því var haldið fram hér áðan að það þýddi að taka yrði öll sjónarmið inn. Nei, það er ekki það sem það þýðir. Það sem þetta þýðir er að taka málefnalega afstöðu til þeirra athugasemda og ummæla sem koma fram. Umsagnaraðilar eiga ekki tilkall til að móta ferlið en ef allar umsagnir sem mótmæla efni frumvarpsins eru hunsaðar, ef allar umsagnir sem benda á mögulegt brot á stjórnarskrá og alþjóðlegum skuldbindingum eru hunsaðar, til hvers var þá verið að kalla eftir þeim? Þetta snýst um að umsagnaraðilar hafi möguleika á að hafa áhrif á ferlið. Ef hægt er að sitja og hlusta á tugi umsagnaraðila án þess að taka nokkurt tillit til þeirra áhyggjuefna sem fram koma þá kalla ég það sýndarsamráð. Mér þykir afar miður að hér eigi að horfa það vélrænt á málin að fórna eigi mannúð fyrir skilvirkni. Mig langar samt að fá skýringu á því í hverju sú skilvirkni felst. Felst hún í því að starfsmenn Útlendingastofnunar þurfi að eyða sem minnstum tíma í hvert mál? Ef svo er mun þetta frumvarp ekki ná því markmiði. Eða felst skilvirknin í því að við finnum eitthvert markmið um fjölda og höldum fjöldanum sem við tökum við innan við það, að búa til hærri girðingar og þrengri takmarkanir gagnvart því fólki sem leitar sér aðstoðar? Felst skilvirknin í því að hingað leiti ekki fleiri en einhver önnur ímynduð tala? Sé verið að leitast við að halda þeim fjölda sem við tökum við fyrir innan ákveðið takmark þykir mér það sorgleg nálgun. Þessi verkefni þarf að nálgast með allt öðrum hætti en að við búum til eitthvert ímyndað takmark og gerum allt sem við getum til að hægja á komu fólks á flótta. Eins og ég rakti í ræðu minni áðan þá gerum við það ekki með eldsvoða, fótbrot eða barnsfæðingar. Það eigum við heldur ekki að gera við þessi mál. Þess fyrir utan átta ég mig ekki á því hvernig þetta frumvarp stuðlar að því að svo verði. Ef við erum að leitast við að hingað leiti færri vona ég innilega að ég sé að misskilja að það eigi að taka það harkalega á umsóknum þeirra sem hingað leita að fólk telji hag sínum betur borgið með því að leita annað. leita annað. Ég skil ekki hvernig þetta frumvarp stuðlar að þessu takmarki og miðað við ræður stjórnarliða er ég ekki viss um að þau skilji það heldur. Ég átta mig hins vegar ekki á því hver af þessum valkostum er skilgreiningin á því hvað er skilvirkt. Ég kalla því eftir því að það verði skýrt í hverju þessi skilvirkni felst. Er það einhver þessara valkosta eða er markmiðið með þessum breytingum eitthvað allt annað? Vita stjórnarliðar yfir höfuð í hverju þessi skilvirkni felst? Ef ekki langar mig að benda á þá augljósu staðreynd að sá sem veit ekki hvert hann vill fara er mjög ólíklegur til að komast þangað. Mig langar líka að tala aðeins um hver væri mín óskastaða til að auka skilvirkni kerfisins. Það væri að við stefndum að því að gera sem mest úr því fjármagni sem nýtt er þannig að við myndum draga úr þörfinni fyrir fjármagn. Því má ná fram með því að draga úr takmörkunum á atvinnu, með því að gera kerfið einfaldara og fljótvirkara fyrir umsækjendur, með því að fækka skilyrðum og takmörkunum og með ýmsum öðrum leiðum, t.d. með því að gera fólki kleift að vinna og nýta það fé betur sem nýtt er í brottvísanir. Staðreyndin er sú að hér hefur gullnu tækifæri til að ná árangri verið sóað með því að horfa fram hjá umsögnum og nýta ekki þekkingu sérfræðinga sem hafa verið boðnir og búnir að veita aðstoð, það blasir við þegar við skoðum þær umsagnir sem fylgja frumvarpinu. Þetta frumvarp er ekki að búa til skilvirkni eða draga úr kostnaði, það einfaldlega getur það ekki. Auk þess ítreka ég ákall um að við fáum hér til 2. umr. þær breytingar sem nú stendur til að gera á frumvarpinu svo að við getum rætt þær málefnalega. Annars erum við bara að horfa upp á endurtekið efni um sýndarsamráð þar sem við fáum bara áheyrn en engan raunverulegan möguleika á því að hafa áhrif á umræðuna. Nei, ég geri ekki ákall um það, ég hreinlega krefst þess. Annars erum við að horfa upp á nákvæmlega sama ferlið. Við erum að horfa upp á það að ákvarðanir eru teknar án þess að taka til greina önnur sjónarmið en eingöngu þau sem handvalin hafa verið í upphafi, sem myndi þá sýna